á þskj. 314, um íslenskukennslu fyrir útlendinga, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur, og á þskj. 485, um félagslega stöðu barnungra mæðra, frá Jódísi Skúladóttur.

Það er mikið talað um aðhald vegna verðbólgu þessa dagana og rétt er að það þarf að huga að því. Það er verið að hækka skatta í þessari ríkisstjórn og verið er að hækka gjöld í hæstv. ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, en það er allt á einn veg. Það er allt sett á almenning

Skoðum bara hvar aðhaldið lendir. Eftir metár í fjármagnstekjum, eftir metarðsemi í sjávarútvegi og methagnað hjá bönkunum, er allt aðhaldið tekið út með því að skrúfa upp skatta og hækka gjöld á almenning; ekki á fjármagnið, ekki á stórútgerðina og ekki á bankana. Allt aðhaldið er tekið út á almenningi hjá þessari ríkisstjórn. Krónutölugjöldin eru ekki einu sinni flatur skattur í þeirri merkingu að hann leggist hlutfallslega jafn þungt á alla eða flatt á alla þessa hópa. Nei, þessi gjöld eru beinlínis stiglækkandi skattur. Þetta er regressífur skattur sem leggst hlutfallslega þyngra á fólk eftir því sem það hefur lægri tekjur.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég vil byrja á því að rifja það upp hér að á miðju ári var gripið til sérstakra aðgerða til að verja tekjulægri hópa gegn áhrifum verðbólgu. á ekki að þurfa að rifja það upp en ég ætla samt að gera það vegna þess að þá var gripið til þess að efla stuðning við örorkulífeyrisþega, hækka húsnæðisstuðning, sem hafði ekki hækkað frá árinu 2017, og frekari aðgerða til að koma til móts við tekjulægstu hópana. Þegar hv. þingmaður ræðir hér um hækkun krónutölugjalda

Það er ekki nema eðlilegt að þessi gjöld fylgi verðlagi að einhverju leyti. Við höfum einmitt verið mjög hófstillt í hækkunum þessara gjalda á undanförnum árum til þess að hafa minni áhrif á verðbólgu. En þegar staðan er eins og hún er nú verður að grípa til þessara aðgerða. Ég vil líka minna á að það sem við höfum séð á þessu ári í þeirri stöðu sem nú er uppi — og ég held að hv. þingmaður hljóti að vera mér sammála um að staða efnahagsmála er flókin þegar við sjáum þau áhrif sem bæði heimsfaraldur og stríð hefur haft á aðfangakeðjuna — er mikilvægi þess að við höfum fjölgað þeim stjórntækjum sem við höfum til að takast á við stöðuna. Þá er ég að vísa til þeirra lagabreytinga sem ríkisstjórnin lagði til hér við Alþingi og voru samþykktar, en þær gáfu Seðlabanka Íslands aukin hagstjórnartæki til að tryggja fjármálastöðugleika. Gripið var til aðgerða til að koma á auknum stöðugleika á húsnæðismarkaði sem ég tel að sýni sig nú að hefur áhrif. Þar með er ég ekki að segja að þessari vegferð sé lokið. Við þurfum að ljúka þeirri skoðun sem er hafin og útreikningi á húsnæðislið vísitölu, hvort hægt er að skoða breytingar á þeim útreikningum eins og reifað hefur verið í fyrri skýrslum þannig að húsnæðisliðurinn vegi síður þungt í vísitölunni.

Þetta snýst um hreina forgangsröðun og við í Samfylkingunni ætlum til að mynda að leggja fram breytingartillögur við þessi fjárlög til að verja heimilisbókhaldið hjá fólkinu í landinu í þeirra mánaðarlegum útgjöldum, sem við ætlum nú ekki að stýra sérstaklega, sem snýr að því að aðhaldið verði tekið út

Virðulegi forseti. Það var hér í þessum æðsta ræðustóli landsins sem hæstv. forsætisráðherra sagði, í september 2017, að það að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu væri það sama og að neita því um réttlæti. Nú hefur hæstv. forsætisráðherra setið við stýrið á stjórnarskútunni í fimm ár og enn er fátækt fólk að bíða eftir réttlætinu.

Það var nafnakall hér í þessum ágæta sal og svarið var nei. Ég spyr hæstv. forsætisráðherra. Í fyrsta lagi: Var auðvelt að segja nei í þessari atkvæðagreiðslu? Í öðru lagi:

sem það má eiga von á því að fá að taka þátt í samfélaginu á meðal okkar allra og fá að vera með okkur í því góðæri og því frábæra ríkidæmi sem sífellt er verið að státa af Ég óska einungis eftir svörum við þessu frá hæstv. forsætisráðherra, enda glöð að hún skyldi vera búin að telja upp gæskuna sem þau hafa verið að sýna nú í sumar.

Hún veit ósköp vel að dregið var úr skerðingum gagnvart öryrkjum á síðasta kjörtímabili í tveimur þrepum, samtals fyrir 4 milljarða kr., til þess að bæta sérstaklega stöðu hinna tekjulægstu í hópi öryrkja. Hún veit ósköp vel, alveg eins og ég,

Það var gert á síðasta kjörtímabili. Og af því að hv. þingmaður vill ekki að ég ræði hér húsnæðisstuðning eða barnabætur þá vill svo til, herra forseti, að nákvæmlega þessar aðgerðir gagnast öllum tekjulágum sem annars vegar þurfa að búa einhvers staðar, sem á nú líklega við um flesta, og ekki síður auðvitað ungu barnafólki sem við sjáum

Herra forseti. Staðreyndir málsins eru þær að 4 milljarðar voru settir í að draga úr skerðingum á síðasta kjörtímabili. Það sem nýtt var til að mæta búsetuskerðingum var ekki hluti af þeim fjármunum. Staðreyndir málsins eru þær að nú er verið að leggja til viðbótarfjármuni til að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega. Ég hefði haldið að hv. þingmaður fagnaði þeim áfanga. Ég hefði líka haldið að hv. þingmaður fagnaði þeirri vinnu sem stendur yfir undir forystu hæstv. ráðherra um að

og byggja upp gagnsærra og réttlátara kerfi, alveg eins og það stendur yfir vinna við að tryggja betur þjónustu við eldra fólk út frá heildrænni sýn. Það liggur því algerlega fyrir hvert við stefnum og allir þeir áfangar sem hafa náðst hafa verið áfangar á réttri leið.

fyrir matarinnkaupum þar sem matvælakarfan hefur lengi verið dýrasta matvælakarfa í Evrópu. Það gerist ekki af sjálfu sér. Ég ætla ekki að ræða um íslensku krónuna hér,

matvælaráðherra hefur núna lagt fram í samráðsgátt breytingu sem stuðlar að því að kjötafurðastöðvar eigi líka að fá undanþágu frá samkeppnislögum.

Ég óttast að þessi undanþága sem hæstv. ráðherra ætlar að festa í lög verði til þess að það verði ekkert gegnsæi og ekkert eftirlit í þágu neytenda þegar kemur að samruna þessara afurðastöðva í kjötiðnaði.

það hefur reynst okkur Íslendingum þungbært, ekki bara á fjármálamarkaði og tryggingamarkaði heldur einnig á sviði landbúnaðar, bæði fyrir neytendur og bændur sem hafa sameiginlega hagsmuni af því að Samkeppniseftirlitið sé hér sterkt.

frá almennum samkeppnislögum?

snerist um röskun á aðfangakeðju landbúnaðar með tilheyrandi verðhækkunum í stríði. Niðurstaða starfshópsins lá fyrir um miðjan júní og í kjölfarið gerði ég tillögur spretthópsins að mínum. Að hluta til snerist þetta um fjárframlög og að hluta til um tilteknar ráðstafanir og þar með talið það frumvarp sem hér er til kynningar. Ég kynnti þessar tillögur í ráðherranefnd um ríkisfjármál og í ríkisstjórn þar sem þær voru ræddar. Ein af þessum tillögum snerist um að það blasti við að nauðsynlegt væri að endurskipuleggja og hagræða í slátrun og kjötvinnslu þar sem bæði neytendur og bændur hefðu verulega hagsmuni af þeirri hagræðingu. Hópurinn lagði fram tiltekna aðferðafræði sem ráðuneytið vann svo áfram. Í raun má segja um frumvarpið sem byggði á tillögum spretthópsins, sem var svo kynnt í samráðsgátt stjórnvalda í nóvember, að um hafi verið að ræða tímabundið úrræði til fjögurra ára. Það er það sem spretthópurinn leggur til. En með breytingunum er stefnt að því að styðja við endurskipulagningu og hagræðingu, eins og áður segir, með því að starfrækja félag um tiltekna starfsemi. Og

þegar hafa borist umsagnir sem eru til að undirstrika að það eru verulega mörg sjónarmið þarna undir sem þarf að draga fram í dagsljósið. Ég treysti því að hv. þingmaður taki þátt í þeirri umræðu.

vonda gjörning. Ég hef áhyggjur af því að það virðist vera lenska í starfshópum ríkisstjórnarinnar að sneiða fram hjá neytendum og neytendasamtökum. Ég hef áhyggjur af því að þegar spretthópurinn er skipaður flokksgæðingum og fleirum sé ekki verið að huga að hagsmunum neytenda í þessu. Ég spyr enn og aftur: Hvernig verða skilyrðin í þágu neytenda þegar eftirlitið skortir? Við þurfum að styðja við íslenskan landbúnað en við gerum það ekki með því að fjölga undanþágum frá samkeppnislögum. Við gerum það ekki með því að ýta undir fákeppni af því að þá hækkar m.a. matarkarfan.

Við í Viðreisn höfum ítrekað lagt fram frumvarp sem einmitt afnemur þessar undanþágur af því að við treystum því og trúum að samkeppni leiði af sér eitthvað gott, nýsköpun í landbúnaði

nýta samráðsferlið sem er hugsað til að draga þessi sjónarmið fram. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir stöðu landbúnaðarins, sóknarfæri hans og þau sjónarmið sem hv. þingmaður nefnir hér og vegast á að hluta; snúast annars vegar um frumframleiðsluna og hins vegar um sjónarmið neytenda. Ég held að markmiðið eigi að vera að þessi sjónarmið geti farið saman.

Núna er komin fram uppsögn forstjóra Sjúkratrygginga Íslands og það segir m.a. í tilkynningu hennar, með leyfi forseta: „Fjárlagafrumvarpið boðar óhjákvæmilega lækkun rekstrarkostnaðar með fækkun starfsmanna Sjúkratrygginga og stórskerðingu á þjónustu við landsmenn.“ einnig: „Rauði þráðurinn í þessum úttektum og skýrslum hefur því miður verið sá að stofnunin hafi ekki sinnt skyldum sínum með fullnægjandi hætti, m.a. vegna takmarkaðs rekstrarsvigrúms.“ Ég geri ráð fyrir því að þessi tilkynning sé að koma í kjölfarið á þeim breytingartillögum sem ríkisstjórnin hefur lagt fram vegna fjárlaga 2023

þarna að ræða hátt í þriðjung af heilbrigðisþjónustu þannig að á alla mælikvarða er þessi stofnun mjög mikilvæg og mikil að umfangi. Þess vegna erum við líka hér á milli umræðna með um 100 milljónir í viðbótarframlag; stofnunin hefur verið í kringum 1% af Það er líka mikilvægt að við skiljum á milli rekstrarins sem slíks og þeirrar þjónustu sem þar er innt af hendi og alls umfangs samningagerðar. En framlögin hafa hækkað um 16%

Herra forseti. Eins og fram hefur komið fengum við þær fréttir í morgun að María Heimisdóttir hefði sagt upp starfi sínu sem forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Stundin greinir frá því að ástæðan sé sú að María telji sig ekki geta borið ábyrgð á rekstri Sjúkratrygginga þar sem stofnunin sé vanfjármögnuð. Í bréfi sem hún sendir til starfsmanna sinna í morgun segir hún að fjárveitingar til stofnunarinnar hafi lækkað síðan 2018 ef reiknað er á föstu verðlagi. Í bréfinu segir María um Sjúkratryggingar Íslands, með leyfi forseta: hins vegar ekki tekist að styrkja rekstrargrundvöll hennar til að ná ásættanlegum árangri — að við getum rækt lögboðnar skyldur okkar með sóma og boðið samkeppnishæf laun. Við þessar aðstæður treysti ég mér því miður ekki til að bera ábyrgð á okkar mikilvægu verkefnum.“ Samningar Samningar við sérfræðilækna og sjúkraþjálfara hafa verið lausir í fjögur ár og þau sem þurfa á þjónustunni að halda eru rukkuð um sérstök komugjöld. Sérfræðingarnir fá bæði greitt frá ríkinu og rukka skjólstæðingana því til viðbótar og önnur birtingarmynd á samningsleysinu eru lengri biðlistar. Í bréfi sem María, fyrir hönd Sjúkratrygginga, sendi fjárlaganefnd Alþingis í haust voru athugasemdir stofnunarinnar við vanfjármögnun ítrekaðar. Með fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir enn meiri niðurskurði sem að mati Maríu og samstarfsfólks hennar mun leiða til mikillar skerðingar á þjónustu við landsmenn. Það er komið nóg, herra forseti, af stefnu- og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum. Hvað þarf til svo að Framsókn og Vinstri græn stígi á bremsuna og snúi frá sveltistefnu Sjálfstæðisflokksins? Ég vil spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra:

Það er rétt að forstjóri hefur skilað uppsagnarbréfi og viðrað þessar áhyggjur og við höfum átt í góðum og reglulegum samskiptum um það. Og hvað ætlar sá er hér stendur að gera? Ég ætla að benda á það fyrst að við erum að bæta varanlega framlög til stofnunarinnar um 100 millj. kr. Það verða tillögur um það ég vil meina að það viðbótarframlag muni skipta miklu máli. Það er auðvitað okkar verkefni að styðja við stofnunina sem stendur á bak við þá sem eru á vettvangi. Það gildir um fleiri stofnanir en þetta er áfangi á þeirri leið að styrkja stofnunina. Það hafa komið út skýrslur þessu til stuðnings og

Ég bind vonir við að þessar 100 millj. kr. sem koma varanlega inn muni skipta máli. Við þurfum síðan að vinna áfram að því að bæta kerfin og styrkja stofnunina í flókinni samningagerð. Það blasir við. En þá vil ég líka jafnframt segja að fjárframlög til stofnunarinnar hafa aukist á liðnum árum

segir upp. Það eru miklar kröfur gerðar til Sjúkratrygginga Íslands líkt og hæstv. ráðherra sagði hér fyrr í dag. Samkvæmt lögum eru gerðar miklar kröfur en fjármagn til að standa undir þeim lagaskyldum nægja alls ekki. Eftir stöndum við með heilbrigðiskerfi þar sem þeir sem eru vel stæðir geta farið til læknis en hinir ekki, heilbrigðiskerfi sem á að byggjast á samábyrgð og samtryggingu stendur ekki undir nafni. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra beint út: Af hverju hefur það tafist svona lengi að semja við sérgreinalækna og tryggja rekstur Sjúkratrygginga? Hvað stendur í veginum og hver er hvatinn, ef einhver er, til að ráðast í samninga?

Þarna er ein mikilvæg ástæða, sem er okkar sameiginlega verkefni að tryggja að stofnunin standi undir því mikilvæga og stóra hlutverki sem henni er ætlað. Af því að hv.

og byrja á því að fagna þeim viðbótarfjármunum upp á 750 milljónir sem gert er ráð fyrir núna á milli umræðna í fjárlagafrumvarpinu til þess að stytta biðlista, þá sérstaklega eftir liðskiptaaðgerðum. Um leið vil ég líka fagna því að samið hafi verið við Klíníkina um aðgerðir vegna endómetríósu sem er gott dæmi um það hvernig hægt er að nýta krafta einkaframtaksins til að stytta biðlista.

sem hefur stóraukinn kostnað og óþægindi og annað slíkt í för með sér og er hvorki hægt að kalla skilvirka

Það er þannig að biðlistar í heilbrigðiskerfinu hafa lengst í heimsfaraldrinum og það verður að segjast að bið eftir fjölmörgum aðgerðum er orðin mun lengri en æskilegt er á alla mælikvarða. Þess vegna er mjög mikilvægt að við snúum öll bökum saman sem getum veitt þjónustu þegar kemur að öllum þessum aðgerðum og vinnum á biðlistunum og komum þessu í eðlilegt horf eins hratt og hægt er. er. Við viljum auðvitað alltaf geta tekist á við þá stöðu sem upp kemur jöfnum höndum og tryggt að það myndist ekki biðlistar. Þess vegna hefur það verið það verið forgangsmál að vinna að því með þessum aðilum hvernig megi fara í þetta og þar hefur verið lögð mikil áhersla á víðtæka samvinnu og að nýta alla krafta þeirra sem geta komið að verkefnunum.

stórt og viðamikið verkefni inn í þær kringumstæður sem við erum búin að vera að kljást við í gegnum faraldurinn og snýr að fjölmörgum aðgerðum. Við höfum þegar samið um endómetríósuaðgerðir

samningsleysi og áhrif á biðlistana. Þetta speglast þarna og langvarandi samningsleysi við þá sem veita heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa hindrar aðgengi til lengri tíma og það eykur líka Þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á þetta. Það er eitt að fara í átak til að vinna biðlistana í ásættanlegt horf. Í það fara þessar 750 milljónir. Það er komin viðbótarskurðstofa sem hefur verið í uppbyggingu á sjúkrahúsinu á Akranesi. Þar aukast afköst.

Herra forseti. Mig langaði eiginlega bara að grípa tækifærið hérna, nýta ferðina þegar verið er að ræða þessi mál, sérstaklega í ljósi þess að hæstv. heilbrigðisráðherra situr í salnum. Það eru tveir mánuðir liðnir frá því að ég lagði inn skriflega fyrirspurn til ráðherra þar sem ég óskaði eftir upplýsingum um hverjir þessir þjónustuveitendur væru

borga fyrir þessar aðgerðir sem gerðar eru erlendis? Hvernig er það verð ákveðið? Þetta eru svör sem skipta máli inn í umræðuna

eða slasað fólk í verslun, í sjúkraþjálfun eða hjá sérgreinalækni er hið besta mál. En það er lítið gagn að því ef viðkomandi einstaklingur hefur engan veginn efni á að sækja þá þjónustu sem þar er í boði.

Þessi upphæð verður að koma inn í almannatryggingakerfið strax því að þessi hópur getur ekki beðið lengur eftir réttlætinu og hefur beðið of lengi eftir því réttláta, mannúðlega kerfi sem á að taka þetta fólk og börn þeirra, ekki bara úr fátækt heldur einnig þeirri smán stjórnvalda að hafa veikt fólk í sárafátækt.

Með því að hafa skerðingarnar inni er enn og aftur verið að útiloka þúsundir öryrkja frá því að vinna, þá verst settu, og það skiptir engu máli þótt smábreytingar á skerðingum séu fyrirhugaðar.

Ekki benda á mig, sagði sveitarfélagið, og ekki benda á mig, sagði ríkisstjórnin og enginn virtist geta reiknað rétt til að viðkomandi aðili fengi þá þjónustu sem hann þurfti á að halda. Lögfestum strax samning Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks. Með því römpum við út mannlegum hindrunum gagnvart fötluðu og veiku fólki. Stjórnarskráin, lög og reglur eru brotnar kerfisbundið á fötluðu og veiku fólki. Er ekki kominn tími til að hætta því? Ekkert um okkur án okkar.

Minni greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðisþjónustu er auðvitað mikið hagsmunamál og mikið réttlætismál. Því vil ég minna á að í tíð síðustu ríkisstjórnar var m.a. dregið úr kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilsugæslunni, komugjöld lögð niður fyrir ellilífeyris- og örorkulífeyrisþega og verulega dregið úr kostnaðarþátttöku annarra og aðgengi fólks þannig jafnað að heilbrigðisþjónustu. Í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar er áfram haldið uppi þeim kyndli að við skulum stefna sameiginlega að því að draga áfram úr greiðsluþátttöku fólks fyrir heilbrigðisþjónustu til að tryggja jafnt aðgengi. Í þessu samhengi má nefna að ábyrgð samningsaðila, sem hv. þingmaður nefnir, á að koma samningum um þjónustu í farveg til lengri tíma er auðvitað mikil. Þar tel ég skipta miklu máli að magn og gæði þjónustu séu vel skilgreind því að við verðum að vita í hvað peningarnir eru að fara. Hv. þingmaður spyr um aðgerðir til handa örorkulífeyrisþegum og hvernig megi bæta kjör þeirra. Heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu á einmitt að stuðla að því að bæta kjör og umbylta kerfinu, kerfi sem í dag er með allt of marga þröskulda, allt of margar hindranir til bæði vinnu og annarrar virkni. Ég vil fjarlægja þröskuldana og gefa þeim sem geta fleiri tækifæri til að vinna eða stunda aðra virkni og bæta sérstaklega kjör þeirra sem lakast standa. Við erum einmitt að stíga fyrstu sýnilegu skrefin þessar vikurnar. Í dag mun ég mæla fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um almannatryggingar þar sem lagt er til að sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði tæplega tvöfaldað eða upp í 200.000 kr. á mánuði, löngu tímabær aðgerð. Þá hef ég lagt fram frumvarp sem felur í sér lengingu greiðslutímabils endurhæfingarlífeyris úr 18 mánuðum í 36 og möguleika á framlengingu í 24 mánuði til viðbótar þannig að hámarksgreiðslur tímabil mun lengjast í heild um tvö ár. Í frekari endurskoðun sem undirbúningur er hafinn að er stefnt að því að sameina bótaflokka og fækka þeim, draga úr tekjutengingum og einfalda útreikninga. Með því verða kjör öryrkja bætt, einkum þeirra sem hafa áunnið sér lítil eða engin réttindi í lífeyrissjóðakerfinu og þurfa því í ríkum mæli að reiða sig á almannatryggingakerfið sér til framfærslu. Þá sýnir reynslan að eftir að fólk hefur verið metið til örorku og hefur hafið töku örorkulífeyris minnka líkur á að það láti reyna á endurkomu á vinnumarkað, jafnvel þótt starfsgeta aukist á ný. Þessu viljum við líka breyta og er hækkun frítekjumarks atvinnutekna sem ég mæli fyrir hér á eftir einn liðurinn í því. Það er ánægjuleg þróun sem við sjáum á síðustu árum með lækkandi nýgengi örorku en ástæða þess er aukin áhersla á endurhæfingu. Með því að gefa endurhæfingunni meiri tíma eru meiri möguleikar fyrir fólk að geta áfram verið á vinnumarkaði. Þetta hefur leitt til þess að nýgengi hjá endurhæfingarlífeyrisþegum hefur aukist samhliða því sem dregið hefur úr nýgengi örorku. Á árinu 2021 fækkaði einnig sameiginlegum fjölda örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega frá fyrra ári. Með þessum breytingum hefur ekki verið þrengt að skilyrðum en í nýju kerfi er vissulega ráðgert að breyta mati á örorku. Það er stefnt að þverfaglegu mati þar sem fleiri þættir en læknisfræðilegir eru teknir til skoðunar, t.d. félagslegir þættir og aðstæður fólks, litið til þess hvað fólk getur en ekki bara hvað það getur ekki. Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Tryggingastofnun lækkaði nýgengi örorku um 28% milli áranna 2016 og 2020 en þá þróun má fyrst og fremst rekja til fjölgunar þeirra sem láta reyna á starfsendurhæfingu áður en kemur til örorkumats. Það er vísbending um að með aukinni áherslu á starfsendurhæfingu og samþættingu í endurhæfingu, þvert á velferðarkerfi félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis, sé mögulegt að lækka nýgengi örorku til frambúðar og það eru sannarlega jákvæð teikn. Eins og hefur verið rakið hér að framan er vinna við endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu í fullum gangi í ráðuneytinu. Vinnan að frumvörpum gengur vel og gott samráð hefur verið við helstu hagaðila. Línurnar eru skýrar um hvert við viljum stefna og við höldum ótrauð áfram á þeirri vegferð. Að lokum langar mig að koma sérstaklega að kjörum örorkulífeyrisþega. Markmið heildarendurskoðunar á örorkulífeyriskerfinu er einmitt m.a. að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Í því felst m.a. að meta kjör í samanburði við aðra hópa samfélagsins, þar á meðal fólk á vinnumarkaði, og markmiðið er að tryggja þeim viðunandi kjör. Svo er spurning hvað á að fara langt aftur til að skoða samanburð. Það er hægt að finna viðmiðunarár þar sem kjör þessa hóps hafa hækkað meira en launakjör og síðan öfugt en markmiðið núna er að taka stöðuna og tryggja viðunandi kjör og stöðu þessa hóps í samfélaginu eins og það er í dag og hvernig það megi þróast til framtíðar. Herra forseti. Hætta á fátækt og fjárhagsþrengingum er mest meðal örorkulífeyrisþega og flókin skerðingarákvæði kerfisins ýta undir þá hættu. Ójöfnuður vex því að örorkulífeyrir hækkar ekki í takti við lægstu laun. Fólki sem ekki hefur tækifæri til að afla sér atvinnutekna, hefur engin lífeyrisréttindi, engar fjármagnstekjur og treystir algerlega á almannatryggingakerfið er haldið í fátæktargildru. Seinna í dag verður mælt fyrir frumvarpi um að hækka frítekjumark atvinnutekna í 200.000 kr. á mánuði, en frítekjumarkið hefur ekki hækkað í meira en áratug. Samsvarandi tillögu hefur Samfylkingin áður lagt fram en taka þarf til viðbótar tillit til þess að einstaklingar sem búa einir fá framfærsluuppbót sem skerðist um 65 aura á móti hverri krónu sem atvinnutekjur skapa. Hvatinn til virkni er því minni nema dregið sé úr þeim skerðingum. Að færa mörkin í 45 aura á móti hverri krónu væri ágætisbyrjun og kjarabót fyrir þá sem verst eru settir. Besta kjarabótin væri þó að hækka greiðslur almannatrygginga til samræmis við lægstu laun, en munurinn er nú um 90.000 kr. á mánuði. Það er auðveldlega hægt að gera líkt og við í Samfylkingunni lögðum til við fjármálaáætlun 2022–2026 með fyrirmynd um kostnað í útreikninga frá Eflingu og Stefáni Ólafssyni. Það er skortur á leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. Öryrkjar greiða flestir allt of hátt hlutfall af ráðstöfunartekjum í húsaleigu. Þar að auki greiða þau sem þurfa á þjónustu sérfræðilækna eða sjúkraþjálfara að halda sérstök komugjöld vegna þess að samningar hafa ekki náðst milli ríkisins og sérfræðinganna í fjögur ár. Mörg hafa því ekki efni á að fara til læknis eða í sjúkraþjálfun, sem aftur veldur versnandi heilsufari og skertum lífsgæðum. Flókið kerfi, lífeyrir langt undir lágmarkslaunum, dýrt leiguhúsnæði, biðlistar og aukagreiðslur vegna lækniskostnaðar og þjálfunar vinnur allt gegn

Virðulegi forseti. Ég vil þakka framsögumanni, Guðmundi Inga Kristinssyni, fyrir þessa mikilvægu umræðu og ráðherra hans svör. Ég tek undir áhyggjur framsögumanns af því að það komi niður á okkar verst setta fólki að samningar við sérgreinalækna og sjúkraþjálfara séu lausir.

Vissulega þarf ríkið að vanda samninga við þessa aðila og þeirra ábyrgð er mikil og algerlega óviðunandi að þriðji aðili líði fyrir þeirra ágreining.

Það kennir okkur að samningar sem skila okkur áleiðis eru betri en enginn samningur sem í þessu tilfelli skilar ósanngjarnri kjaragliðnun sem mikilvægt er að taki enda. Ég tek heils hugar undir það.

Forseti. Hér hefur mörgum mikilvægum spurningum verið varpað fram, margar hverjar er varða ekki einungis útfærslu velferðarkerfisins okkar heldur einnig grunnhugsunina sem liggur því að baki. Mig langar að bæta einni spurningu í sarpinn sem varðar einmitt grundvallarhugmyndafræðina að baki örorkulífeyriskerfinu okkar. Ein stærsta hindrunin sem öryrkjar mæta í samfélaginu er í formi staðalmynda sem bæði endurspeglast í kerfinu eins og við höfum byggt það upp og orsakast af því. Sú hugsun að öryrkjar búi óhjákvæmilega við fátækt er ekki eingöngu staðreynd fyrir mjög margt fólk vegna þess hvernig kerfið er byggt upp, heldur er það hugmyndin að baki kerfinu.

Er það mannsæmandi hugmyndafræði að fólk sé, bara vegna skerðingar eða fötlunar, dæmt af ríkinu til að lifa undir fátæktarmörkum? Örorkubætur eru fyrir margt fólk einu tekjurnar sem það hefur vegna þess að vinnumarkaðurinn er illa móttækilegur fyrir skertu starfshlutfalli. Það er því við hæfi að spyrja hvað hæstv. ráðherra ætlar sér að gera til að stuðla að því að vinnumarkaðurinn verði öryrkjum opnari með því að bjóða upp á hlutastörf í meiri mæli, viðunandi aðlögun á vinnustað og jafnvel mannsæmandi laun.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

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka þessa umræðu um málefni öryrkja. Að fjárfesta í fólki til framtíðar er eitt af leiðarljósum Framsóknar en á það var einmitt lögð mikil áhersla fyrir síðustu kosningar. Markviss fjárfesting í fólki felst m.a. í endurskoðun og samþættingu þjónustu sem hið opinbera veitir fólkinu í landinu. Þar skipta máli forvarnir á öllum sviðum, tryggur aðgangur að þjónustu fyrir þau sem þurfa áherslu á snemmtæka íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðir líkt og í málefnum barna. Þessar áherslur um fjárfestingu í fólki endurspeglast í stjórnarsáttmálanum og ekki síst varðandi málefni öryrkja þar sem nokkrar aðgerðir eru tilteknar. Til að hrinda þeim aðgerðum í framkvæmd hefur nú verið skipaður stýrihópur á vegum félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins sem hefur yfirsýn yfir endurskoðunarvinnu sem fjölmargir koma að. Í stuttu máli er vinnunni að umbótum skipt í þrennt; fjölbreyttara og sveigjanlegra atvinnulíf sem m.a. mæti mismunandi starfsgetu, snemmtæk íhlutun sem m.a. tryggi rétta þjónustu á réttum tíma og í þriðja lagi nýtt greiðslukerfi sem styðji við markmið starfsendurhæfingar og möguleika til virkni á vinnumarkaði ásamt því auðvitað að bæta sérstaklega kjör þeirra sem lakast standa. Horft er til þess að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif. Leiðarljósið er aukin velsæld, bætt líðan einstaklinga og betra samfélag. Sem formaður velferðarnefndar fæ ég tækifæri til að fjalla um mikilvægar úrbætur í málaflokknum en jafnframt koma inn á mitt borð fjölbreyttar ábendingar um það sem

þessi málaflokkur sé uppi á borði öllum stundum, að vandað sé til verka þegar um hann er fjallað og breytingar eru gerðar. Því miður hefur það ekki alltaf verið þannig. Þeir einstaklingar sem þurfa stöðu sinnar vegna að vera á örorku búa við það að einhverjir aðrir en þeir sjálfir ákveða hver efnahagsleg og félagsleg staða þeirra er. Þar á ég við fyrst og fremst við stjórnvöld. Hv. þingmaður hefur í ræðum sínum í gegnum árin og í spurningu í þessari umræðu talaði um kjaragliðnun milli örorkulauna og hækkunar lægstu launa. Því miður er það svo að þessi kjaragliðnun er staðreynd sem ber að lagfæra. Unnið hefur verið markvisst að því undanfarin ár að bæta kjör þeirra sem lægst hafa launin í gegnum svokallaðar krónutöluhækkanir kjarasamninga. Það hefur fært launafólki á lægri launum verulegar kjarabætur umfram aðra og það hefur verið stefna verkalýðshreyfingarinnar í mörg undanfarin ár að viðhafa slíka samningsgerð. Hins vegar hafa stjórnvöld ekki farið þá leið þegar kemur að því að hækka laun öryrkja og úr því þarf að bæta.

Hæstv. ráðherra sagði að hann væri tilbúinn að fella þröskulda og gefa fólki kost á því að bjarga sér sjálft en það er ekki það sem er verið að gera í dag. Við erum ekki að gefa öryrkjum færi á því að bjarga sér sjálf. Við festum þau kirfilega í þunglyndi, vanlíðan og depurð í þessari ógeðslegu og rammgerðu fátæktargildru sem hefur verið byggð utan um þau í mörg ár.

að þessi þjóðfélagshópur lifir við sára neyð. Hann hefur ekki tíma og hann hefur ekki ráð á því að bíða lengur. Það er ekki eftir neinu að bíða. Hér er fjárveitingavaldið. Hér er löggjafinn. Hér erum við að vinna fyrir fólkið í landinu og ekki síst það fólk sem á bágast í samfélaginu og þarf mest á okkur að halda.

Strax um síðustu áramót hækkuðu greiðslur vegna örorku og viðmið vegna framfærsluuppbótarinnar um leið og aðrar greiðslur, enda samkvæmt lögum um almannatryggingar. Eins og hér hefur komið fram þá er búið að leggja fram frumvarp sem skiptir gríðarlega miklu máli og hefur verið kallað eftir, þ.e. að tvöfalda atvinnutekjur lífeyrisþega. Þetta eru risastór skref og þetta er í áttina að réttlátara kerfi. Gengur það of hægt? Já, það gengur of hægt. Þetta er stórt og viðamikið og krefst þess að við förum vel ofan í það og náum einhvers konar sátt um það.

sem við getum hugsanlega hjálpað til að taka þátt í lífinu aftur, til þess að fara út á vinnumarkaðinn. Ég er viss um að við þekkjum mörg marga einstaklinga sem þarna eru undir, það geri ég, sem hafa

sem verður að vera á örorku og getur ekki unnið. En það er líka þannig, og ég hef sagt það áður í þessari pontu, að atvinnurekendur þurfa að koma með í þessa vegferð. Hið opinbera þarf að ganga á undan með góðu fordæmi en atvinnurekendur þurfa að koma með í þessa vegferð þannig að fólkið sem getur ekki unnið fulla vinnu, jafnvel ekki nema brotabrot úr starfshlutfalli, geti fengið vinnu. Við erum fyrst og fremst að tala um fólk sem býr við geðrænan vanda

Frú forseti. Öryrkjabandalag Íslands hélt mjög mikilvægt málþing þann 23. nóvember síðastliðinn um aukagjöld í heilbrigðiskerfinu. Þetta eru gjöld sem eru innheimt vegna samningsleysis hins opinbera við sérgreinalækna og sjúkraþjálfara og leggjast mjög þungt á langveikt fólk og öryrkja. Ræðumenn voru á einu máli um að stóri vandinn hér væri tregða ríkisstjórnarinnar til að fjármagna heilbrigðisþjónustu með viðunandi hætti. María Heimisdóttir, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, sagði að það hvort samningar næðust á næsta ári ylti að verulegu leyti á því hvernig fjárlögin myndu lenda, hvaða breytingar Alþingi ætlaði að gera á fjárlagafrumvarpi næsta árs. Nú liggja þær breytingartillögur fyrir frá meiri hlutanum í fjárlaganefnd og þar er ekki gert ráð fyrir auknum fjárheimildum vegna samninga við sérfræðilækna og sjúkraþjálfara. Þetta eru sláandi fréttir. Þetta eru kaldar kveðjur til þessara fagstétta og til sjúklinga og eflaust ein af orsökum þess að María Heimisdóttir, forstjóri Sjúkratrygginga, mjög hæfur og vandaður embættismaður, hefur sagt upp störfum og vísað til fjársveltis.

fyrir þjónustu sjúkraþjálfara og sérgreinalækna þegar það stendur augljóslega ekki til að semja við þessar stéttir á næsta ári? Hvernig ætlar hæstv. félagsmálaráðherra að beita sér fyrir því og tryggja að þessum byrðum verði létt af fólkinu sem má svo sannarlega ekki við þessari byrði? Við verðum að fá mjög skýr svör um þetta, ekki eitthvert moð eins og við heyrðum frá hæstv. heilbrigðisráðherra áðan. Við verðum að gera þá kröfu að hæstv. ráðherra standi undir nafni sem ráðherra öryrkja og ráðherra langveiks fólks.

Frá 2017 hafa heildarútgjöld til velferðarmála aukist um ríflega 123 milljarða að raunvirði og útgjöld til heilbrigðismála hafa aldrei verið hærri. Það er hins vegar ljóst að við þurfum að leggja meiri áherslu á að efla fjölbreyttari rekstrarform heilbrigðisþjónustunnar þannig að við aukum samstarf opinberra aðila við einkaaðila. Með því styttum við biðlista og komum í veg fyrir tvöfalt heilbrigðiskerfi. Við höfum öll hlotið skaða af samningsleysi við sjúkraþjálfara og sérfræðilækna og skaðinn er auðvitað mestur fyrir þá sem mega síst við því, fyrir þá sem minnst hafa á milli handanna. Og talandi um þann hóp má ég til með að þakka hv. þm. Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessa umræðu hér í dag og fyrir þrautseigju og dugnað við að vekja athygli á málefnum öryrkja. Í nýsamþykktri landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins var lögð áhersla á að tryggingakerfi öryrkja verði endurskoðað frá grunni og að horft verði til þess að öryrkjar hafi ávinning af því að afla sér tekna. Það er líka í samræmi við stjórnarsáttmálann þar sem því er heitið að málefni örorkulífeyrisþega verði tekin til endurskoðunar á kjörtímabilinu þar sem sérstaklega verði horft til möguleika á atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Samhliða endurskoðun er sömuleiðis mikilvægt að farið sé yfir verklag í málum þeirra sem sækja um örorkumat eftir fullreynda endurhæfingu svo að grunnframfærsla þeirra sé tryggð. Eins og hæstv. ráðherra hefur farið yfir stendur nú yfir vinna við endurskoðun málaflokksins og þegar hafa verið lögð fram frumvörp í þinginu sem tengjast þeirri vinnu. Ég vænti þess að um þau geti náðst góð og breið samstaða í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað hér í dag.

Forseti. Ég ætla aðeins að halda áfram með þær spurningar og vangaveltur sem ég ljáði máls á hér í fyrri ræðu minni varðandi þær staðalmyndir sem liggja að baki mörgum þeirra reglna sem gilda um atvinnuþátttöku öryrkja. Sú hugsun að öryrkjar séu í eðli sínu byrði á kerfinu, á samfélaginu, gegnsýrir allt kerfið. Á sama tíma veldur staðalmynd því að kerfið gerir fólki ókleift að leggja sitt af mörkum í formi virkrar þátttöku á vinnumarkaði. Annaðhvort getur þú unnið eða ekki.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 sem koma einmitt til vegna þeirrar rammskökku grundvallarhugsunar að öryrkjar eigi alls ekki að geta unnið neitt og aldrei og ef þeir geta það og gera það sé eitthvað í ólagi í kerfinu og við því þurfi að bregðast með skerðingum. Kaldhæðnislega eru slíkar skerðingar oft rangnefndar hvatar í bótakerfinu. Fyrir öryrkja eru slíkir svokallaðir hvatar hins vegar neikvæðir, þeir hvetja ekki heldur letja. Langstærstur hluti fólks vill vera þátttakendur á vinnumarkaði og leggja sitt til með vinnuframlagi með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Það á við um öryrkja jafnt sem annað fólk. Allt fólk vill hafa hlutverk í samfélaginu. Við eigum að byggja upp kerfi sem gefur fólki færi á því og hvetur það til þess. Byggjum upp kerfi þar sem þátttaka alls fólks í samfélaginu, í öllum þáttum þess, er velkomin, sjálfsögð og mikils metin.

Mig langar að tiltaka hér tvö dæmi þótt þau séu vissulega fleiri. Fyrst langar mig að nefna að lífeyrisþegum er gert erfitt fyrir að leigja frá sér húsnæði þar sem leigutekjur skerða lífeyrisgreiðslur að fullu án þess að tekið sé tillit til kostnaðar við rekstur húsnæðis. Almennt njóta leigutekjur einstaklinga hins vegar 50% skattfrelsis og fjármagnstekjuskattur er lagður á tekjur umfram það. Öryrkjar geta þó einmitt lent í þeirri stöðu að neyðast til að flytja úr eigin húsnæði um lengri eða skemmri tíma af sömu ástæðu og þeir falla af vinnumarkaði. Annað sem þarfnast sérstaklega skoðunar núna er einmitt samspil endurhæfingar og greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði. Það er mikilvægt að fólk sem sækir sér endurhæfingu tapi ekki vinnumarkaðstengdum réttindum eins og í fræðslusjóðum eða Fæðingarorlofssjóði. Þetta atriði er einmitt nátengt áherslunum um að umbætur í málefnum öryrkja felist í fjölbreyttara og sveigjanlegra atvinnulífi og vinnumarkaði. Við erum með tvö mikilvæg frumvörp til umfjöllunar hér á Alþingi þessa dagana sem tengjast auknum sveigjanleika á vinnumarkaðnum, annars vegar hækkun frítekjumarks og lækkun skerðingarhlutfalls og hins vegar mögulega lengingu endurhæfingartímabils. Þessum frumvörpum ber að fagna og frekari umbætur eru í farvatninu eins og fram hefur komið, t.d. heildarendurskoðun greiðslukerfis vegna skertrar starfsgetu og endurhæfingar

marggagnrýnt samningsleysi stjórnvalda við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og sálfræðinga kemur illa við allan almenning en einna helst við öryrkja. Við vitum að því miður hafa öryrkjar alla jafna minna á milli handanna og því bíta gjaldskrárhækkanir þessara sérfræðinga, sem eru afleiðing af samningsleysi, af samningsgetuleysi stjórnvalda verst á þessum hópi, á hópi sem sennilega þarf að jafnaði hvað mest á þessari þjónustu að halda. Svona hefur staðan verið í nokkur ár, hún hefur verið svona í líftíma þessarar ríkisstjórnar. Þetta þýðir einfaldlega að annaðhvort neita öryrkjar sér um heilbrigðisþjónustu með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum, jafnvel skelfilegum afleiðingum, fyrir heilsu og líðan eða láta sig hafa það að borga sérstaklega úr eigin vasa fyrir handvömm ríkisstjórnarinnar. Það liggur í hlutarins eðli að þessi fráleita staða bitnar á fólki sem stjórnvöld ættu að vera að styðja hvað mest. Fyrirspyrjandi spyr eðlilega af hverju ráðherra hafi ekki gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að öryrkjar lendi í þeirri stöðu að greiða fyrir úr eigin vasa. Þessi spurning hefur verið margendurtekin hér í þingsal, af fjölmiðlum, af notendum þjónustunnar, af öllum sem láta sig svarið varða, en svörin hafa verið rýr.

Við vitum ekki hvaða afleiðingar það hefur að neita fólki um heilbrigðisþjónustu. Við vitum ekki hvaða afleiðingar það hefur að svelta fólk þannig að það eigi ekki fyrir mat.

Við getum ekki sagt við fólk að ef það fái 200.000 kr. á mánuði aukalega þurfi það að borga 67–80% í skatta og skerðingar. Við myndum ekki samþykkja það af okkar launum. Það á ekki að krefjast þess að veikt fólk sé í þeirri aðstöðu vegna þess að það þarf að leggja mun meira á sig, oft meiri kostnað, til að geta komist í vinnu. Það verður að vera hvati

Ég verð þó að segja að mér finnst sumir þingmenn tala eins og ekkert hafi verið gert, ekkert sé að gerast og sennilega muni ekkert gerast. Mér finnst þeir þingmenn vera of fastir í því hvernig þetta var þó svo að vissulega sé ekki búið að breyta öllu kerfinu. En það er greinileg hreyfing á málum og ég held að það sé alveg sanngjarnt að segja að svo sé. Mig langar t.d. að rifja það upp að ríkisstjórnin setti 4 milljarða á síðasta kjörtímabili í að draga úr krónu á móti krónu skerðingu og hækka greiðslur til þeirra sem minnst höfðu. Mig langar líka að rifja upp

Ég vil líka rifja það upp að hér hefur verið lagt fram frumvarp um lengingu endurhæfingartíma sem mun sérstaklega gagnast þeim sem eiga við langvarandi andleg veikindi að stríða. Vegferðin er því hafin og ég held að við eigum að sameinast um að fagna því að sú vegferð sé hafin. Fram undan er ýmislegt. Það þarf að fækka bótaflokkum, það þarf að draga úr tekjutengingum og það þarf að einfalda þetta kerfi sem er allt of flókið. Það þarf að finna fleiri störf, hlutastörf og sveigjanleg störf, og þar þarf sameiginlegt átak sveitarfélaga, ríkis og atvinnulífsins. Og sú vinna er í gangi. Þau eru kannski ekki mörg sem hafa engar aðrar tekjur sér til framfærslu í þessu kerfi en það þarf að bæta sérstaklega kjör þeirra sem hafa allra lökustu kjörin.

Hvers vegna hefur ráðherra ekki gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að öryrkjar þurfi að greiða úr eigin vasa fyrir endurhæfingu og þjónustu sjúkraþjálfara og sérgreinalækna sökum þess að samningar eru lausir?

tengjast samþættingu sjálfbærniþátta, sjálfbærniáhættu og óska um sjálfbærni við kröfur um eftirlit og stýringu afurða fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga og við reglur um viðskiptahætti og fjárfestingarráðgjöf fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir. Þetta er bæði í þágu umhverfis og neytenda.

Frú forseti. Það er margt í þessu máli og mig langar að horfa hér á eitt atriði sérstaklega, ramma fyrir sjálfbærar fjárfestingar sem hefur fengið það

Svo gerðist það fyrir ári, þegar ráðherraráðið lagði fram endanlega tillögu sína, að það höfðu laumast með með ókræsilegir laumufarþegar í taxonómíuna. Það var allt í einu opnað á það að fjárfestingar í kjarnorkuverum og orkuverum sem ganga fyrir jarðgasi gætu fallið undir þessa reglugerð. Jarðgasið var réttlætt með því að það væri skárra en kol og því

Það var barist gegn þessu á vettvangi Evrópuþingsins og einir 278 þingmenn greiddu atkvæði gegn taxonómíunni þegar upp var staðið, gegn þessari aðeins of frjálslegu túlkun á því hvað telst vera sjálfbær fjárfesting.

Það er ekkert því til fyrirstöðu að við setjum okkar reglur sem eru í samræmi við okkar stefnu þegar kemur að loftslags- og umhverfismálum.

vonandi rætist það, sjáum við ákveðnar áherslubreytingar í þessu. Nefndin fór ekki nákvæmlega yfir jarðgasið og kjarnorkuna en við veltum fyrir okkur hvaða grænu verkefni við værum að tala um og fórum yfir þau. Við mælum engu að síður með því að að þetta verði samþykkt, og ég segi það m.a. í ljósi þess að Evrópusambandið er eftir sem áður enn frekar leiðandi í umhverfis- og loftslagsmálum, og í markmiðum í loftslagsmálum, en núverandi ríkisstjórn hér heima á Íslandi.

að fjármálageirinn á Íslandi hefur kallað eftir einhverju regluverki af þessu tagi árum saman á meðan þau sem eru með lyklavöldin uppi í fjármálaráðuneyti hafa

Nú man ég ekki Evrópufræðin mín alveg nógu vel en ég held að þar séum við frekar að tala um „allt eða ekkert“-innleiðingar, frekar en að innleiðingin bjóði upp á einhverja „núansa“ eftir nefi hvers lands.

Það gerir það ekki svo lengi sem markmiðin eru innan ramma EES-samningsins og á því sviði sem hann nær til. Nær hann til loftslagsmála? Ekki nema í gegnum svona leiðir.

og Evrópusambandið er á undan okkur — hann á þá við Norðmenn en það er líka á undan okkur Íslendingum — þegar kemur að markmiðum í loftslagsmálum. Mér hefur alltaf þótt ágætt að benda á loftslagsmálin sem eitt af þessum dæmum þar sem við erum svolítið með þetta í okkar höndum, hvað við ætlum að gera. Við nýtum ekki tækifærin

náttúruverndar, í loftslagsmálum innan landbúnaðar. En við getum líka farið okkar leið í landbúnaði og til að mynda aukið samkeppni og neytendavernd og vernd fyrir bændur meira en gert er á þeim grunni sem við byggjum á. Við erum ekki að nýta þetta frelsi sem andstæðingar Evrópusambandsins eru alltaf að segja að við höfum til þess einmitt að verða feti framar en Evrópusambandið, við erum frekar skrefinu á eftir.

Mig langar að byrja á að þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir framsöguna í þessu máli.

það hefði skipt máli að við værum innan Evrópusambandsins. Mig langaði aðeins að fjalla um þetta út frá þessari ákveðnu þingsályktunartillögu. Hér er verið að álykta og taka inn reglugerðir sem skilgreina það hvernig við tökum hluti eins og sjálfbærni og ýmsa sjálfbærniþætti inn í

hinar ríku þjóðir ynnu saman að því að búa til meira af fjármagni til að fjárfesta í grænum lausnum úti um allan heim. Þarna erum við ekki að tala um einhverjar smáupphæðir heldur var markmiðið sem var sett, sem reyndar mun ekki nást fyrr en í fyrsta lagi á næsta eða þarnæsta ári, um 100 milljarðar dollara á ári. 100 milljarðar dollara á ári. Eitt af því sem skiptir máli í því sambandi er nákvæmlega þetta, þ.e. að hægt sé að skilgreina hvað sé fjárfesting sem fellur undir

mér vitanlega er ekkert slíkt til í íslensku lagaumhverfi í dag og í íslensku fjármálaumhverfi. Það getur hver sem er sagst vera að selja eitthvað sjálfbært, en er það virkilega sjálfbært? Er það sjálfbær fjárfesting eða ekki? Ja, ég veit það ekki.

jafnvel stríðsfyrirtækjum — hver veit. Hér er það alla vega þannig að þegar þessar reglugerðir hafa verið innleiddar

sem við byrjum að spyrja okkur af hverju það skipti máli að við séum í samstarfi eins og EES. Jú, af því að það er greinilegt að við erum ekki að vinna allar þessar skilgreiningar sjálf, stjórnkerfið okkar, embættismenn okkar o.s.frv., er ekki að búa til skilgreiningar sem við sem neytendur í þessu tilfelli krefjumst að séu til.

að setja upp allar þessar reglur. Okkar hagsmunagæsla gagnvart Evrópusambandinu í þessu er í besta falli að við séum með einn aðila frá einhverju ráðuneyti hér að reyna að gæta hagsmuna Íslands í kannski 50–100 málum sem snerta það ráðuneyti.

til þess að geta skilgreint svona hluti betur og haft áhrif. En við vitum ekki hvað það mun kosta okkur að fá að sitja við borðið.

þetta árið o.s.frv. — kannski ekki alveg bein tilvitnun, frú forseti, en svona nokkurn veginn umorðað. Þó að þetta sé kannski ekki skemmtilegasta og auðveldasta lesningin, og ég vorkenni alltaf þeim sem fá að flytja nefndarálitin vegna þess að þar er alltaf kafli sem er svona, þá er þetta mjög mikilvægt skref í þá átt að íslensk fjármálafyrirtæki, íslensk vátryggingafyrirtæki og bara við öll sem erum hér og gerum eitthvað á sviði fjármálaþjónustu, hvort sem það er sem neytendur eða sem þjónustuaðilar, getum farið að taka sjálfstæðar ákvarðanir um það hvernig við viljum að okkar lífeyri, okkar líftryggingum, okkar fjármunum, sé varið. Hvernig eru þeir ávaxtaðir? Eru þeir ávaxtaðir á sjálfbæran hátt eða eru

þannig að við getum tryggt að fjármálaþjónusta hér á landi sé sjálfbær þegar hún segist vera sjálfbær.

Hvernig tryggjum við að allir þeir aðilar sem eru að fjárfesta yfir höfuð árið 2022 veiti afli fjármuna sinna í átt að sjálfbærri þróun, í átt frá fjárfestingum sem

hvort hann héldi að við þyrftum kannski að herða á reglum um fjárfestingarstefnu til þess að það yrði alveg ljóst að fjárfestingar þeirra þjónuðu loftslagsmarkmiðum og markmiðum um sjálfbærni, sem er í rauninni bara það sem flokkunarreglugerð ESB á að ganga út á

Það er enginn með einhverja samræmda yfirsýn yfir það hvort allur þessi peningur, margföld árleg fjárlög íslenska ríkisins, almannafé, þetta er peningur fólksins í landinu, nýtist til góðs eða ekki. ekki. Þörfin á einhvers konar samræmdu regluverki varðandi sjálfbæra fjárfestingu hefur verið himinhrópandi hér árum saman. Eins og ég kom inn á í andsvörum við hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur hefur hefur fjármálageirinn í raun verið að kalla eftir þessu í nokkur ár. Það er langt síðan við sem mættum á viðskiptaþing

En svo þegar fjármálamógúlarnir héldu ræður þá voru þeir miklu grænni, tilbúnir að stíga skrefin áfram, á meðan stjórnmálin voru föst í einhverri fornri frægð, héldu að þau væru algerlega með þetta en voru bara að úreldast.

Þá kom náttúrlega fram hjá fjölda fólks að það vantaði skýrari stefnu hjá hinu opinbera varðandi fjárfestingar hins opinbera. Það vantaði skýrari leiðsögn frá hinu opinbera varðandi

Ef þú ert fjárfestir að leggja þig fram um að ávaxta fé og gera það á ábyrgan hátt fyrir framtíðina þá viltu ekki að einhverjir slúbbertar geti fengið sama græna stimpilinn á það sem þeir eru að gera, bara vegna þess að stjórnvöld hafa látið undir höfuð leggjast að

móta þennan ramma sem er þessi flokkunarreglugerð Evrópusambandsins ekki mest spennandi nafnið en hugmyndin er góð og er hluti af græna samfélagssáttmálanum sem Evrópusambandið setti sér fyrir nokkrum árum þaðan sem við höfum líka

eins og þau eru samsett í dag. Mig langar að þessu sögðu aðeins að víkja að þeirri neikvæðu þróun sem hefur átt sér stað á síðustu mánuðum, á síðasta ári, frá því að frá því að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kom fram með endanlega útfærslu flokkunarreglugerðarinnar og lagði fyrir Evrópuþingið.

orkuframleiðslu með kjarnorku og jarðgasi sem flokkast samkvæmt þessari reglugerð sem sjálfbær fjárfesting. Þessu hefur hluti þeirra sem sitja á Evrópuþinginu barist nokkuð hart gegn. Þetta hefur verið kallað að

lagðist meiri hluti umhverfisnefndar Evrópuþingsins gegn því að jarðgasi og kjarnorku yrði bætt inn í flokkunarreglugerðina en þegar til endanlegrar atkvæðagreiðslu innan þingsins kom þá náðist ekki sá meiri hluti sem þurfti til að fella þetta út. Það munaði þó litlu. Það voru 278 þingmenn sem greiddu atkvæði með því að jarðgas og kjarnorka færu út úr reglugerðinni en 328 sem studdu þetta. Þar eru flokkalínurnar mjög skýrar. Flokkahóparnir sem vildu hreinsa reglugerðina af þessum viðbótum

Já, svo fór sem fór og jarðgas og kjarnorka eru inni í flokkunarreglugerðinni.

að plokka vitleysuna út úr þessu og búa til skýra mynd með einhverri smávinnu. Ég reikna með að félagasamtök muni taka það að sér, þegar þetta fer í gang, að hjálpa almenningi við að fá góða yfirsýn yfir það hverju reglugerðin er í raun að skila. En það sem þetta gerir er að þetta grautar saman fjárfestingum, sem eru raunverulega grænar og snúast um endurnýjanlega orkugjafa, orkuskipti og allt það,

stoðar ekkert að vera að byggja einhver gasorkuver árið 2023 sem verða þá í rekstri megnið af þessum tíma. Þar að auki er þetta það sem flokkast —

býsna svart. Fjárfestingar af þessu tagi, þó að þær séu skárri en kolin, tempra kannski það flæði fjármagns sem gæti runnið til raunverulega grænna orkukosta.

dag. Það er svo sem alveg hægt að taka undir það með þeim að framleiðsla rafmagns með kjarnorku losar ekki jafn mikið af koltvísýringi og framleiðsla rafmagns með bruna jarðefnaeldsneytis. En það er allt hitt,

mun grænni en líka af því taginu sem er hægt að koma í gagnið miklu fyrr eins og er t.d. hægt með vindmyllum eða sólarsellum þar sem sú innleiðing er komin vel af stað. Þá væri hægt að slá

þannig að Ísland gangi fram með einhverju aðeins betra fordæmi, að við náum að sýna meiri metnað í þessum málum en hagsmunagæsla jarðefnaiðnaðarins náði að prútta Brussel niður í.

eru hreint ekki allar ríkisstjórnir í Evrópusambandinu par hrifnar af þessum hugmyndum. Þannig hafa ríkisstjórnir Austurríkis og Lúxemborgar boðað að þær muni láta reyna á þetta regluverk fyrir Evrópudómstólnum. Ef ég man rétt er Austurríki

var ákvörðun af stjórnmálafólki og almenningi í Austurríki fyrir margt löngu um að taka ekki þátt í kjarnorkukapphlaupinu heldur byggja frekar á

ekki slæmt að þau fylgi því eftir með því að láta reyna á það hvort mögulega hafi Evrópuþingið og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins farið fram úr sér með því að ramma flokkunarreglugerðina inn með þeim hætti sem hún er.

hefur ríkisstjórnin ekki sýnt meira frumkvæði í markmiðum og verið með djarfari markmið varðandi losun en Evrópusambandið? Af hverju náum við varla Evrópusambandinu þegar kemur að markmiðum í loftslagsmálum?

Við erum með ríkisstjórn sem er samsett af flokkum sem spanna hið pólitíska litróf og á viðskiptaþing 2020 mætti forsætisráðherra —

græningjar og peningafólk koma saman í ríkisstjórn og svo bara gerist ekki neitt varðandi sjálfbærar fjárfestingar fyrr en það kemur eitthvað frá Evrópusambandinu. Þessi sofandaháttur er alveg magnaður. Og

Það er þyngra en tárum tekur að upplifa það að jafn öflugt og gott fólk og er í ríkisstjórninni hafi ekki tekið stærri skref og við erum að fagna fimm ára afmæli.

Þegar við spyrjum þau út í aðgerðir og markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda þá mæta þau bara dálítið keik hér í pontu og tala eins og það sé bara allt í himnalagi og þetta sé metnaðarfyllsta ríkisstjórn sem sögur fari af.

um breytingu á nokkrum viðaukum. Við höfum fengið á fund nefndarinnar Ingólf Friðriksson, Sigríði Eysteinsdóttur, frá utanríkisráðuneyti, Gauta Daðason og Jónas Birgi Jónasson, frá innviðaráðuneyti. Með þessari tillögu er verið að leita

um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki og eru í samræmi við breytingar á reglugerð frá ESB. Síðan erum við að fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins að því er varðar breytingu á reglugerð um þróun sem orðið hefur á sviði flutninga á vegum. Það er líka verið að fjalla um lágmarkskröfur um daglegan og vikulegan hámarksaksturstíma, lágmarksvinnuhlé og daglegan og vikulegan hvíldartíma og að því er varðar staðarákvörðun með aðstoð ökurita. Síðan er verið að fella inn í samninginn

Friðriksson, Logi Einarsson og Njáll Trausti Friðbertsson.

Mig langar aðeins að ræða í þessu máli um gamlan kunningja sem er ein af ástæðunum fyrir því að hér er verið að breyta samevrópsku regluverki, og það er hið svokallaða

Og hvernig var það gert? Jú, það var gert með því að settur var sérstakur búnaður í bíla sem gat stillt útblásturinn frá þeim þannig að þegar bílarnir fóru í prófanir, þar sem var kannað hversu

selt bílana sína sem grænni kost en þeir voru í raun og veru. Þannig gátu þeir bílar orðið ódýrari en þeir áttu skilið að vera í mörgum löndum þar sem voru ívilnanir fyrir bíla sem losuðu minna af koltvísýringi. Þannig urðu ríkisstjórnir væntanlega af einhverjum kolefnisgjöldum af bílunum,

beinlínis dregið úr þeim slagkrafti sem ríkisstjórnir höfðu til að bregðast við loftslagsvandanum.

dálítið flókna tæknilega breytingu á lögum um skatta og gjöld til þess að ná utan um þessi ólíku kerfi til að mæla losun bíla, gamla úrelta kerfið sem Volkswagen svindlaði á og nýja kerfið sem byggir á raunlosun bifreiða. Umræðan sem spannst þá var dálítið áhugaverð og kannski rétt að rifja hana upp vegna þess að þá var lögð svo rík áhersla á það, af hálfu hæstv. ráðherra, að breytingarnar ættu ekki að leiða til þess að verð á viðkomandi bílum hækkaði, sama hvort mælitækið væri notað. Þetta sló okkur sum dálítið illa vegna þess að þar með var ráðuneytið í raun að segja að þegar nýrri mælikvarðanum væri beitt, og í ljós kom að bíllinn losað í raun meira en gamli mælikvarðinn sagði, ætlaði ríkið að leyfa mengunaraðilanum að njóta vafans, að draga úr efnahagslega hvatanum sem var fyrir umhverfisskárri bifreiðum með því að fletja aðeins út gjaldtökumódelið.

leiðir hugann að því hvað við erum oft í skakkri stöðu þegar kemur að því að meta raunverulegar afleiðingar þeirra ákvarðana sem eru teknar hér í málum sem snerta umhverfis- og loftslagsmál og eru oftar en ekki tæknileg og flókin og þar að auki útsett fyrir mjög öflugum hagsmunavörðum. Við erum ekki, ekki frekar en ríkisstjórnin sjálf, með getu til þess að greina loftslagsáhrif þeirra ákvarðana sem hér eru teknar af neinu viti. Loftslagsráð hefur ekki enn fengið í hendur þau verkfæri sem það þarf til að geta verið sjálfstæður eftirlitsaðili með því að

sérfræðiþekkingin á þessu er annars vegar hjá hagsmunaöflunum, sem eru rekin af aðilum með djúpa vasa og ríka hagsmuni, og hins vegar hjá frjálsum félagasamtökum eins og Landvernd, sem

hér tillögur sem segja hreinlega svart á hvítu að einhverjir draumar um að eftirlit markaðsaðila með sjálfum sér er dæmt til að mistakast, af því að það eru of ríkir hagsmunir í að svindla á því,

og auka greiningarmöguleika bæði hjá ríkisstjórn og Alþingi og síðan að styðja frjálsu félagasamtökin sem þurfa að veita þetta nauðsynlega aðhald ásamt því að efla loftslagsráð til að geta unnið sjálfstæðar greiningar.

hagsmunavörð bílainnflytjenda og bílasala, og ákvað að framlengja ívilnun til tengiltvinnbíla. Á þeim tímapunkti voru tengiltvinnbílar fyrir lifandislöngu búnir að þjóna þeim tilgangi að vera einhvers konar brú á milli hreinna bensínbíla yfir í hreinorkubíla, hafi þeir einhvern tímann verið það. En með því að framlengja að fullu um eitt ár og að hluta um annað ár tók Alþingi þá ákvörðun að veita milljörðum milljörðum á milljarða ofan í ívilnanir til þessara bíla sem ofan á það að vera býsna dýrir — þannig að ekki snýst þessi aðgerð um félagslega réttlætið sem við þurfum að sjá í aðgerðum í loftslagsmálum

sem sýndi okkur að við lærðum kannski ekki nógu mikið af Dieselgate þó að við séum hér með tillögu til þingsályktunar um að innleiða frá Evrópusambandinu viðbrögð við því.

Við viljum ekki að Alþingi Íslendinga geri aftur þá skyssu sem var gerð með tengiltvinnbílana, ekki frekar en við viljum endurtaka það að bílaframleiðendur geti svindlað á losunarmælingum eins og gerðist í Dieselgate.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila). Með frumvarpinu er lagt til að tvö ný bráðabirgðaákvæði bætist við lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019. Lögð eru til sérstök úrræði til að koma fram skiptum eða slitum á lögaðilum sem er skylt að tilkynna um raunverulega eigendur sína til fyrirtækjaskrár en hafa ekki sinnt þeirri skyldu og ríkisskattstjóra færð skilvirkari úrræði til að koma fram skiptum eða slitum á skráningarskyldum aðilum sem hafa vanrækt skráningarskyldu samkvæmt gildandi lögum.

forseta, lagði fyrir íslensk stjórnvöld til að grípa til í því skyni að efla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Við gildistöku laganna voru um 63.000 lögaðilar skráðir í fyrirtækjaskrá sem féllu undir fyrrgreint ákvæði til bráðabirgða. Hinn 12. ágúst árið 2020 höfðu rúmlega 92% skráðra lögaðila í fyrirtækjaskrá sinnt skráningarskyldunni. Síðan þá hefur skráning batnað smám saman. Þó eru enn um 1300 aðilar sem hafa ekki sinnt skráningarskyldu samkvæmt lögunum þrátt fyrir að ríkisskattstjóri hafi gripið til margvíslegra aðgerða til að knýja fram úrbætur, svo sem áskorun og álagningu dagsekta skv. III. kafla laganna, innheimtuaðgerða og aðgerða til að ná sambandi við fyrir fyrirsvarsmenn félaga í gegnum tölvupóst eða símleiðis. Skráningu er einkum ábótavant hjá ófjárhagslegum félögum á borð við almenn félagasamtök, áhugamannafélög og fleiri. Nefndinni barst ein umsögn um málið, auk minnisblaðs frá menningar- og viðskiptaráðuneyti þar sem fram kom afstaða ráðuneytisins til þeirrar umsagnar. Þær ábendingar sem fram komu í umsögninni sneru að framkvæmd laga um skráningu raunverulegra eigenda og kemur fram í minnisblaði ráðuneytisins að þær ábendingar séu til skoðunar. Meiri hlutinn leggur til eina breytingu sem er tæknilegs eðlis og helgast af breytingum sem nýlega voru gerðar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Vísast að öðru leyti til ítarlegri umfjöllunar um breytingartillögu í áliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson og René Biasone.

Ég er einna helst að velta fyrir mér forminu á þessu frumvarpi. Ég tel þessar breytingar vera til bóta og tel mikilvægt að hægt sé að knýja á um

hvers vegna ekki var ákveðið að fara varanlegri leið við þetta. Eru einhver sérstök rök fyrir því? því? Hvers vegna eru þessi lög einungis sett til bráðabirgða, sérstaklega vegna þess að þetta eru töluvert ítarleg ákvæði sem snúa að réttindum einstaklinga

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hér er stigið mikilvægt skref í þá átt að uppfylla þær umsagnir sem bárust vegna FATF-samtakanna. Ég held að það sé gríðarlega gott og nauðsynlegt að þessi vinna fari fram.

skráningarskyldu. Við könnumst líklega öll við það og höfum heyrt marga í kringum okkur kvarta yfir þessu, þar sem fólk hefur tekið þátt í sjálfboðastarfi í hinum ýmsu félögum

af þessum félögum, einhverjum af þessum 1300 aðilum sem enn hafa ekki sinnt skráningarskyldu sinni samkvæmt lögunum, þá vitum við kannski hreinlega ekki hvar þetta fólk er eða hver er í fyrirsvari fyrir eitthvert þessara félaga.

Af hverju eru þetta bráðabirgðaákvæði? Ég ætla bara að segja það í fullri hreinskilni að ég veit ekki svarið við því. Ég veit ekki af hverju þarna eru sett bráðabirgðaákvæði en ekki varanleg.

til hvers og hvaða raunverulegu áhrif það hefur að þetta sé titlað til bráðabirgða þegar öll umgjörðin og allt í kringum þetta lætur líta út fyrir að þetta eigi að vera varanleg löggjöf sem eigi að gilda til frambúðar. Því velti ég fyrir mér hvort hvort hv. þingmaður hafi fengið einhver boð þess efnis frá ráðuneytinu um að það standi til að skoða þetta betur síðar eða breyta þessu, bæta þennan lagabálk eða eitthvað þannig. Þá velti ég einnig fyrir mér hvort það hafi kannski verið reynt á þessu ári sem er liðið frá því að þetta mál var fyrst lagt fram og svo lagt fram

samnefndarmanni mínum fyrir þessa fyrirspurn. Ég vil ítreka að þetta frumvarp er liður í því að ljúka nauðsynlegum aðgerðum sem þessi alþjóðlegi fjármálaaðgerðahópur, Financial Action Task Force, með leyfi forseta,

Í bráðabirgðaákvæðinu var upphaflega mælt fyrir um að þessir aðilar skyldu veita upplýsingar um raunverulega eigendur eigi síðar en 1. júní 2020. Sá frestur var síðan styttur í 1. mars 2020 með lögum nr. 143/2019, um breytingu á lögum um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019, sem tóku gildi 22. desember 2019.

Ég held að þetta sé stöðug vinna og stöðugt verkefni sem við hlaupum ekki frá, heldur verður viðvarandi um alla framtíð að tryggja hér öryggi.

hvaða fleiri þættir eru það? Hvað stendur út af af þessum tilmælum sem komu frá þessum alþjóðlega fjármálaaðgerðahópi? Er það allt saman komið á verkefnalista eða í einhverja vinnslu?

Ég tel mig hafa farið yfir það áðan, þar sem ég nefndi að við gildistöku þessara laga voru um 63.000 lögaðilar skráðir í fyrirtækjaskrá sem féllu undir þessi ákvæði til bráðabirgða. Hinn 12. ágúst 2020 höfðu 92% skráðra lögaðila í fyrirtækjaskrá sinnt þessari skyldu sinni. Síðan þá eru um 1.300 aðilar sem standa eftir og ég tel líklegt að þetta bráðabirgðaákvæði sé sett gagngert til höfuðs þessum 1.300 aðilum til að ná þeim inn í skráningu. Hv. þingmaður spyr hvort þetta sé einhver lokapunktur í þessari aðgerð. Ég sagði hér áðan í andsvari að ég tel að þessu verkefni sé aldrei lokið. Það er viðvarandi verkefni að halda hér vel utan um hlutina. utan um hlutina. Árið 2018 lendum við á þessum gráa lista sem flestum þótti gríðarlega dapurt og ég held að við höfum sofið á verðinum og ekki verið nógu vakandi hvað þetta varðar. Síðan þá er búið að gera gríðarlega mikið og ég tel að við séum komin nokkuð vel á veg, ekki bara nokkuð heldur mjög vel á veg því að tveimur árum eftir að við lentum á gráa listanum þá gaf dómsmálaráðuneytið út Ísland hefði lokið þeirri aðgerðaáætlun sem hópurinn hafði sett okkur með fullnægjandi hætti.

En ég spurði hv. þingmann líka, varðandi þessar tillögur eða tilmæli frá þessum alþjóðlega fjármálaaðgerðahópi, hvort fleiri formlegar tillögur hefðu komið fram sem við eigum enn þá eftir að uppfylla. Ég er nokkuð forvitin um það og þykist vita að það séu einhverjar fleiri tillögur sem við höfum gengið í að uppfylla en er ekki klár á því hvort allt sé komið á þeim lista.

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrirspurnina. Ég ítreka það sem ég sagði hér áðan að ég efa að við séum búin að uppfylla

Það var gríðarlega mikilvægt skref, sérstaklega fyrir fjármálamarkaðinn hér á Íslandi og fjármálafyrirtækin okkar sem og íslenska ríkið, að við skyldum fara af þessum lista. Ég held að það sé rétt munað hjá mér að Ísland hafi gerst aðili að þessum samtökum 1991, þannig að vitaskuld var það dapurt að við skyldum síðan ekki

Ég hef ekki kynnt mér þessa væntanlegu löggjöf í þaula, en ég get svarað því hér og nú að sá þingmaður sem hér í pontu stendur er lítið fyrir forsjárhyggju (Forseti öll söfnun upplýsinga getur verið varhugaverð.

ræðum hér framhald á gömlum kunningja varðandi skráningu raunverulegra eigenda lögaðila.

loka þessu. En mig langar líka aðeins að koma inn á það, sem var rætt hér einhvern tímann við fyrri umfjöllun þessa máls, sem snýr að því hvað því hvað þessar skrár geta allar verið okkur gagnlegar vegna þess að þetta snýst ekki bara um að hið opinbera hafi upplýsingar um það hvaða einstaklingar standa á bak við lögaðila þannig að fólk geti ekki falið hvaða starfsemi sem er á bak við eitthvert ehf. eða samlagsfélagskennitölu eða hvað það er heldur sé alltaf á endanum hægt að leita til einstaklings sem þarf að sitja fyrir svörum varðandi starfsemina,

hver er skráður raunverulegur eigandi, segjum lítils fjárfestingarsjóðs sem gerir tilboð í hlut í Íslandsbanka. Það væri gagnlegt til að sjá hvort maður sé kannski skyldur einhverjum þar. Það væri gott að hafa þær upplýsingar opnar og í frjálsum aðgangi.

líka vegna þess að hér innan Alþingis hefur verið fólk sem hefur verið að beita sér fyrir þessari þróun. Þar langar mig að nefna t.d. þá staðreynd að skráin þar sem lögaðilarnir eru, skráin þar sem er hægt að sjá raunverulegu eigendurna,

Þar sýndi Alþingi þá framsýni að taka tillögu stjórnarandstöðuþingmanns fegins hendi og samþykkja sem varð til þess að hvert okkar sem er getur flett upp í fyrirtækjaskrá og athugað hvort pabbi okkar leynist einhvers staðar

Setjum okkur í spor rannsóknarblaðamanns sem er að kanna eignatengsl í íslensku atvinnulífi. Þá getur skráning raunverulegra eigenda hjálpað viðkomandi gríðarlega mikið við að tengja saman hagsmuni, teikna upp blokkir, sjá mögulega eitthvert eignarhald sem annars væri dulið.

óvenjulega stóran hlut af aflaheimildum í skjóli eignarhalds á ýmsum ólíkum fjárfestingarfyrirtækjum, þá er ekkert endilega víst að hið opinbera myndi grípa það en með gagnavinnslu, sem væru settar eðlilegar skorður varðandi persónuvernd og annað slíkt,

tvær skrár í viðbót sem ég sjálfur hef nokkrum sinnum lagt til að verði opnaðar umfram það sem er í dag. Það eru álagningarskrár og skattskrár skattstjóra.

kepptust um að setjast við borðið og punkta hjá sér helstu upplýsingar. Nú er þetta orðið stafrænna, það er varla að ég vilji kalla það alveg stafrænt af því að

herbergi með fullt af blaðamönnum sem voru að leita í PDF-skrám á þessum læstu tölvum og vinna þannig upplýsingar fyrir tekjublöðin sem voru að koma út dagana á eftir. Tekjublöðin eru nefnilega ágætt dæmi um það hvernig upplýsingar af þessu tagi geta orðið að einhverju gagni,

Þar eru teknar saman launatekjur fólks. Þar er tekið saman það sem fólk fær frá atvinnurekanda sem launafólk.

læknar og millistjórnendur og alls konar fólk með ágætislaun en kannski engar ofurtekjur. Það fólk raðar sér allt í toppsætin en fólkið sem er kannski líklegast til að vera áskrifendur að Frjálsri verslun, fólkið sem hefur raunverulega háu tekjurnar birtist ekki þarna nema með lægri laun vegna þess að tekjur þeirra sem mest hafa í samfélaginu eru ekki launatekjur heldur tekjur í gegnum arðgreiðslur og annað slíkt, fjármagnstekjur. Þess vegna hefur verið svo skemmtileg þróun á síðustu árum þegar nýr aðili á tekjublaðamarkaðnum, Stundin, fór að birta ítarlegri upplýsingar upp úr álagningarskránum, fór að vinna upp úr fjármagnstekjudálkinum líka vegna þess að þessar upplýsingar lágu alltaf fyrir. Frjáls verslun kaus bara að nota þær ekki. Hvað kemur í ljós þegar Stundin leggst ítarlegar yfir þetta?

en þessi blaðamennska sýnir það virði sem er hægt að búa til úr þessum upplýsingum. Fordæmi eigum við náttúrlega frá Noregi þar sem sambærilegar skrár hafa verið aðgengilegar og og fjölmiðlum heimilt að vinna upp úr þeim með rafrænum hætti þannig að hægt er að ná fram einhverjum merkingarbærum fréttum úr þeim. Noregur hefur sem sagt þróað opið aðgengi að þessum skrám og gert það bara býsna vel. Ég held að sé alveg full ástæða fyrir Ísland að fara að stíga skref í sömu átt vegna þess að við deilum þeirri forsögu með Noregi að hér hafa þessar skrár verið aðgengilegar almenningi um langa tíð. Munurinn er bara sá að við erum enn þá föst í þeirri framkvæmd að „aðgengilegar almenningi“ er túlkað sem tiltækar á lokaðri tölvu í tvær vikur á

Þar með skapast sjálfkrafa vörn fyrir því að þetta sé kannski misnotað eins og fólk óttast oft að gerist þegar gögn eru gerð aðgengilegri og þá aðgengilegri á tæknilegan hátt. En það sem þarf líka að skoða varðandi þetta er, að

og leitaði til Skattsins með að hjálpa þeim að draga fram launamun vegna kynhneigðar og vel að merkja þá gekk það samstarf ágætlega. En það sem ég er að

launatölfræði með þeim hætti að skoða fólk sem var samskattað en af sama kyni borið saman við fólk sem var samskattað en af sitt hvoru kyninu sem svona grófa tilraun til að ná utan um kynhneigð fólks. Þó að þetta sé ekki fullkomið þá er þetta svona gróft net sem þeir köstuðu út og fundu það út að launamunur vegna kynhneigðar er ekki bara staðreynd heldur er hann töluverður. Nú eru þau í frekara samstarfi til að dýpka þessar rannsóknir. Á þeim tímum þegar við erum að reyna að draga fram allar þessar mörgu duldu mismunabreytur sem eru í gangi í samfélaginu, hvort sem er vegna aldurs eða búsetu eða kyns eða hvað hvað það er, þá hlýtur að vera gagnlegt fyrir aðila vinnumarkaðarins að hafa aðgang að þessum upplýsingum alveg eins og fjölmiðlar.

varnir gegn hryðjuverkum, varnir gegn fjármögnun hryðjuverka. Þar hafa yfirvöld um allan heim áttað sig á því að besta vörnin er ljósið, þ.e. að lýsa og og nota gagnsæi til að sjá til þess að hin ýmsu rekstrarform sem boðið er upp á séu ekki misnotuð í þágu slæmra verka. Þá verð ég að nefna

að sé í sérstakri áhættu varðandi það að vera notuð sem farvegur fyrir fjármögnun hryðjuverka eða peningaþvætti eða hvað það er annað. Það eru skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Það er nefnilega dálítið síðan að þetta varð að atriði sem þurfti að bregðast við. Í aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem var birt í ágúst 2019, þá var ein af aðgerðunum að breyta lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög og gera bæði strangari kröfur um hæfi þeirra sem eru í forsvari fyrir þau, auka kröfur um ráðstöfun fjármuna og sérstaklega skiptir máli að efla eftirlit með þeim og með fjárreiðum þeirra. Í aðgerðaáætluninni var gert ráð fyrir að undirbúningur við löggjöf myndi hefjast í byrjun árs 2020 og frumvarpið yrði lagt fram í lok þess árs. Nú er árið 2022, eins og forseta er kunnugt um, og enn er þetta frumvarp ekki komið fram og hvað þá að það sé orðið að lögum. Þannig að það eru kannski mín lokaorð í þessari ræðu, sem átti ekki að verða alveg þetta löng, að

Virðulegur forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Þetta frumvarp er liður í umfangsmiklum aðgerðum sem íslenska ríkisstjórnin hefur þurft að ráðast í vegna þess að við lentum á gráum lista FATF-samtakanna, sem var var mjög alvarlegt mál. Ég verð að taka undir með hv. formanni efnahags- og viðskiptanefndar, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, um að við höfum sofið á verðinum. Ég vildi reyndar bæta um betur og segja að það var enginn vörður á staðnum og það var það sem okkur var bent á. á. Helsta ástæðan fyrir því að við lentum á gráum lista var að innviðirnir okkar voru ekki í stakk búnir til að fylgjast með hvort lögum lögum til að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka og peningaþvætti væri yfir höfuð fylgt. Ég held að það hafi verið einstaklingur í hálfri stöðu að skrifa tilkynningar á pappír

En eins og komið hefur í ljós eftir að við vorum sett á þennan gráa lista var enginn að fylgjast með því. Þess vegna, bara svona hliðaratriði við það, er auðvitað mikilvægt að við fáum rannsóknarnefnd um fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands. En það hefur ekki enn fengið

Það er fínt að setja einhver ákvæði sem geta knúið á um slit á félögum sem ekki uppfylla þessi skilyrði og mér skilst að rökin fyrir því að þetta sé bara bráðabirgðaákvæði séu að eftir að þetta þetta síðasta átak er búið þá sé það skilyrði fyrir skráningu að skrá raunverulega eigendur, þannig að þú kemst ekki inn í fyrirtækjaskrá eða skráningu nema þú hafir skráð raunverulega eigendur. Það breytir því ekki að það hlýtur eitthvað að þurfa að taka við þegar raunverulegir eigendur breytast og ég þyrfti svo sem bara kanna hvernig þetta spilar saman. En mér finnst áhugavert að þetta sé að koma svona í gegn vegna þess að

— það sem eftir er eru aðallega einhver félagasamtök eða eitthvað slíkt. Það virðast vera þeir sem mest eftir standa. Það á að beita meiri þunga gagnvart þeim og slíta jafnvel þeirra félögum eða alla vega taka þau af fyrirtækjaskrá ef þau skila ekki inn raunverulegum eigendum, sem er svo sem gott og blessað, heldur en gagnvart fyrirtækjum sem skila ekki ársreikningi á réttum tíma vegna þess að það er búin að vera heimild í lögunum okkar frá 2016 til að slíta félögum sem skila ekki ársreikningi innan 14 mánaða á þeim tíma sem þeim ber að skila. En það er ekki hægt að nýta þessa heimild vegna þess að ráðherrann sem fer með málaflokkinn

— er ekki búinn að setja reglugerð um nánari útfærslu á því hvernig eigi að beita þessu fyrirkomulagi, þessu ákvæði um að það sé hægt að slíta fyrirtæki sem skilar ekki inn ársreikningi. Þannig var það t.d. Samherji Holding, alla vega 14. ágúst 2021, það er kannski búið að breytast en alla vega voru þeir ekki búnir að skila þá inn ársreikningi fyrir árið 2019

eftirliti og eftirlitsheimildum og getu íslenskra eftirlitsstofnana til þess að hafa raunverulegt eftirlit með raunverulegum eigendum og ársreikningaskrá fyrirtækja, og hvað sem það nú er, þá erum við einhvern veginn eftirbátar þeirra þjóða sem við helst viljum bera okkur saman við og fáum endurtekið á okkur áfellisdóma eins og þann að vera sett á gráan lista FATF, sem var töluvert stærra mál, held ég, heldur en einfaldlega að við höfum sofið á verðinum. Það var vissulega miklu stærra mál en það vegna þess að samtök eins og FATF setja ekki land eins og Ísland á gráan lista að gamni sínu. Það var vegna þess að það voru verulegir annmarkar á þeim ramma

ár. Þetta eru auðvitað þrjú kjörtímabil í eðlilegu árferði en auðvitað eru þau búin að vera fleiri í því óeðlilega árferði sem við höfum verið í. Það sem stóð til að gera þar var einmitt líka víðtæk fræðsla, fræðsluátök, að fræða opinbera starfsmenn, fræða endurskoðendur, fræða alla þá sem vettlingi geta valdið í baráttunni gegn erlendum mútubrotum um hvers beri að líta til, um tilkynningarskylduna, um verklagið í kringum svona brot, um einfalda fræðsluskyldu. Öll þessi tilmæli voru óuppfyllt, tilmæli frá 2010, svo ég endurtaki það, það hefur ekki farið fram neitt sérstakt fræðsluátak til að bregðast við brotum sem þessum og alveg frá því að okkur var bent á að það skorti tilfinnanlega á fræðslu um tilkynningarskyldu, ummerki um mútubrot og fleira þá er þetta samt sem áður allt óuppfyllt. Það er ekki að sjá að nein vinna sé í gangi við að uppfylla það fyrir næstu skýrslu sem á að vera í ár, 12 árum En þetta er eins og með svo margt, við höfum einhvern veginn ekkert lagt upp úr því að vera metnaðarfull á þessu sviði, að reyna að

sem FATF fjallar mikið um og þessi lög um mútubrot og fjármögnun hryðjuverka fjalla um. Þetta er allt af sömu gerð. Þetta er ákveðin hringrás. Mútur fara jú eins og við höfum séð oft í gegnum einhvers konar peningaþvætti

áður en þær eru greiddar til þess að það sé erfiðara að rekja þær. Við lendum á gráum lista FATF vegna þess að við höfum ekkert lagt upp úr því að hafa styrka umgjörð um þetta. Nú er svo sagt að við séum búin að klára þetta bara en séum í svona eftirfylgni. Nú er ég í Evrópuráðinu og þar er talað um,

það sem FATF hefur sagt um stöðu Íslands, svipað nema kannski aðeins alvarlegra, vegna þess að samkvæmt FATF erum við enn undir mjög stífu eftirliti. Það stendur hér að Ísland verði áfram í auknu eftirliti og muni halda áfram að upplýsa FATF um árangur sem næst í að uppfylla þær aðgerðir sem þarf að uppfylla samkvæmt FATF til þess að við séum með allt okkar á þurru.

segja að það séu þó nokkur atriði þar sem við erum ekki enn þá búin að uppfylla fyllilega okkar skyldur. Svo eru hérna tvö atriði Svo eru hérna tvö atriði þar sem við erum bara búin að uppfylla hluta þannig að það er ekki þannig að við séum búin að öllu samkvæmt FATF en það er ekki útlistað mjög skýrt hér hvað það er sem við eigum eftir og þarf kannski að leggjast í meiri vinnu til að komast að því nákvæmlega hvað það er sem situr eftir í þeim efnum. Þannig að þetta er ekki lokaskrefið í þeirri vinnu að koma okkur af tossalista FATF, ef svo mætti að orði komast, en vissulega skref í rétta átt. Ég tók nú þetta hliðarspor með ársreikningana, virðulegi forseti, vegna þess að ég er að bera þetta saman. Hér erum við að setja ákvæði sem leyfir okkur að slíta félögum og ég vona að þetta lendi ekki í sömu

og auðvitað á það að kosta fyrirtæki meira en 600.000 kr. að skila ekki ársreikningi, jafnvel svo árum skiptir. Það er náttúrlega ekkert mál fyrir fyrirtæki eins og Samherja. Samherja. Það er sambærileg heimild í lögum en það er ekki hægt að nýta hana. Ég vil því nota þetta tækifæri til að hvetja hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra enn eina ferðina til að drífa í að setja þessa reglugerð ef hún er ekki nú þegar farin af stað með það

ná til um 8% skráðra lögaðila sem ekki hafa sinnt skráningarskyldu um hverjir eru raunverulegir eigendur. Það hefur sannarlega verið til mikils gagns og gagnsæis að geta séð hverjir eru raunverulegir eigendur félaga.

ári, bent á að það er ákveðinn formgalli í því hvernig þetta var allt saman framkvæmt. Það tengist í raun

við annars vegar fyrirtæki og hins vegar er líka horft til samtaka með samfélagslegt starf. Í lögunum var einfaldlega sagt að

við þetta mál bendir einstaklingur á að lög um skráningu raunverulegra eigenda samræmist ekki hlutum eins og t.d. því hvernig áhugamannafélög og ýmislegt annað er skilgreint. Er í rauninni einhver raunverulegur eigandi bak við áhugamannafélag um kríur á Suðurlandi, taki bara eitthvert dæmi? Er það raunverulegur eigandi? Þegar þessi lög fóru í gegn þá sat ég í stjórn Rauða kross Íslands og ég var skráður sem raunverulegur eigandi,

til félagasamtaka, húsfélaga og annarra sem þurfa á kennitölu að halda, kannski til að opna bankareikning fyrir húsfélagið, var

í vinnu nefndarinnar núna og það kom umsögn um nákvæmlega þetta, ég sé ekki neitt

að gera einhverjar breytingar á þessu þannig að við séum ekki að fara að loka á fullt af félagasamtökum.

félagasamtökin og áhugamannafélögin og annað þannig að við séum ekki allt í einu að missa niður fullt af merkum og mikilvægum félagasamtökum og áhugamannafélögum

var samþykktur samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni, fíkniefnasamningurinn. Í þeim samningi var m.a. krafa um að peningaþvætti yrði gert refsivert þar sem það væri afrakstur ólöglegrar meðferðar fíkniefna. Árið 1999 kom síðan til alþjóðasamningur til að koma í veg fyrir fjármögnun fíkniefna og er Ísland aðili að báðum þessum samningum. Árið 1998 öðlaðist síðan gildi á Íslandi Evrópuráðssamningur þvætti á illa fengnu fé og fleira, þvættissamningurinn. Hann öðlaðist gildi árið 1998 ásamt áðurnefndum fíkniefnasamningi með breytingum á almennum hegningarlögum. Árið 1989 var síðan ákveðið í París að tilstuðlan G7-ríkjanna svokölluðu,

gagngert til að koma í veg fyrir að fjármálakerfið væri misnotað með þeim hætti að þvætta illa fengið fé.

Hin svokölluðu G-20 ríki komu síðar á alþjóðlegu eftirlitskerfi

og önnur úttektarskýrsla árið 2018. Helstu niðurstöður þeirrar skýrslu voru þær að innra samstarfi og samhæfingu væri ábótavant á Íslandi til að takast á við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þetta var íslenskum stjórnvöldum vitanlega og skiljanlega mikið áfall og hefur svo sem verið ráðist í miklar aðgerðir til að bregðast við þessu. Evrópusambandið hefur líka lagt mikla áherslu á baráttu gegn peningaþvætti og hafa verið samþykktar fimm tilskipanir á vegum Evrópusambandsins sem eru samhljóða þessum tilmælum FATF, sem eru

Þessar tilskipanir hafa verið leiddar í lög á Íslandi en fyrsta tilskipunin var innleidd með lögum nr. 80/1993, sem ekki eru lengur í gildi, og með breytingum á hegningarlögum sömuleiðis,

og tilefni hennar var raunar hryðjuverkaárásir í Frakklandi og Belgíu auk gagnalekans sem við þekkjum vel og kenndur er við Panama-skjölin. Tilgangur þeirrar tilskipunar er að koma í veg fyrir peningaþvætti með því að virkja þá aðila sem stunda starfsemi sem helst kann að vera misnotuð. Með þessari tilskipun var formföstu eftirliti breytt í matskenndara eftirlit sem byggist á einstaklingsbundnu áhættumati. Hún var innleidd ásamt hluta af fimmtu tilskipuninni með lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018.

Þessi persónuverndarlöggjöf var byltingarkennd. Hún kom til framkvæmda árið 2018 hér á landi þegar þessi nýja reglugerð Evrópusambandsins var innleidd og leysti af hólmi þágildandi Evrópulöggjöf. Með þessari persónuverndarlöggjöf þurftu í kjölfarið og þurfa í dag öll fyrirtæki, stofnanir og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar einstaklinga,

Þetta nýja regluverk markaði algjör tímamót í sögu persónuverndarlöggjafar í Evrópu og voru reyndar uppi raddir og efasemdir um að þetta væri óframkvæmanlegt þegar þetta var lagt til til að byrja með. En um er að ræða umfangsmestu endurbætur sem gerðar hafa verið á persónuverndarlöggjöf í langan tíma og má segja að þessi bylting, sem sannarlega varð bara upphaflega á evrópskri persónuverndarlöggjöf,

Þá hafði ég áhyggjur af því að það væri ekki nægilega mikið öryggi innbyggt í þessi kerfi til að gæta þeirra gríðarlega viðkvæmu persónuupplýsinga sem lögmenn þurfa gjarnan að fara með. Ég var bundin af

Tilgangurinn með þessari heildstæðu löggjöf var auðvitað að veita einstaklingum betri vernd, færa fólki ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum og fela einstaklingum stjórn á því hver vinnur upplýsingar um þá, hvenær og í hvaða tilgangi.

upplýsingum um skráða eigendur fyrirtækja, var dæmd ógild vegna persónuverndarsjónarmiða. Í yfirlýsingu Transparency International kemur fram að í tíu ár hafi félagið og önnur félagasamtök verið að berjast fyrir auknu gagnsæi í eigendaskipan,

þetta fyrirkomulag, þessi tilskipun sem tryggði almenningi aðgang að upplýsingum um raunverulega eigendur fyrirtækja, væri í rauninni í rauninni ógild, eða tiltekin ákvæði þessarar tilskipunar voru dæmd ógild vegna þess að þau gengu gegn persónuverndarlöggjöf.

Sérfræðingar hjá Transparency International bentu á að aðgangur að upplýsingum um eigendur fyrirtækja sé algerlega nauðsynlegur til að bera kennsl á og stöðva spillingu og peningaþvætti.

En það er ekki öll von úti. Dómstóllinn viðurkenndi í þessum dómi sínum að frjáls félagasamtök, fjölmiðlar og aðrir aðilar sem gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélagi gætu haft lögmæta hagsmuni af því að fá aðgang að þessum upplýsingum

í rauninni telur Transparency International ekki að þetta aðgengi dugi til að tryggja þetta aðhald þar sem það sé það sé aðgengi almennings almennt sem hafi orðið til þess að þetta gagnsæi hefur í rauninni virkað til að afhjúpa spillingu, þar sem oft er um gríðarlega flókin tengsl og flókin mál að ræða.

féll. Við eigum eftir að sjá hvernig þróunin verður en það er alveg ljóst að þetta er áhyggjuefni og eitthvað sem við þurfum kannski að vera meðvituð um í ljósi þeirrar löggjafar sem við erum að fjalla um hér í dag, þar sem við erum að tala um lög sem gera skráningu svokallaða raunverulega eigendur fyrirtækja að skyldu, ekki bara skráningu eigenda

Guðmundsdóttur frá menningar- og viðskiptaráðuneyti og Margréti Arnheiði Jónsdóttur og Jónu Björk Guðnadóttur frá Samtökum fjármálafyrirtækja. Nefndinni barst sameiginleg umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins auk umsagnar frá Viðskiptaráði Íslands. Þá barst nefndinni minnisblað frá menningar- og viðskiptaráðuneyti. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Í fyrsta lagi er lagt til að hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði verði heimilað að ákveða í samþykktum sínum tiltekin atriði er varða hluthafafundi. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög þess efnis að hafi félag þegar verið afskráð samkvæmt heimild í lögunum sé hlutafélagaskrá samkvæmt heimild í 108. gr. laganna, sé hlutafélagaskrá heimilt að krefjast skipta á félaginu að liðnu ári frá afskráningu, enda hafi þá ekki borist beiðni um að félagið verði skráð á nýjan leik.

Frumvarpinu er skipt í þrjá kafla eins og ég greindi frá, en í því er að finna tillögur að breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Þær tillögur sem eru lagðar til í I. kafla varða breytingar á lögum um hlutafélög og þær eru tvíþættar. Annars vegar er um að ræða tillögur til breytinga á þremur ákvæðum laganna er öll varða heimildir félaga þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði til að kveða á um ákveðna þætti er varða hluthafafundi í samþykktum sínum. Í fyrsta lagi er lagt til að framangreind félög geti kveðið á um það í samþykktum sínum að hluthafi skuli tilkynna þátttöku í hluthafafundi innan tiltekins tíma. Í öðru lagi er lagt til að félögin geti ákveðið í samþykktum sínum lengri frest en tíu daga fyrir hluthafa til að gera kröfu um að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á aðalfundi. Í þriðja lagi er lagt til að hámarksboðunarfrestur aðalfundar í skráðum félögum geti verið allt að sex vikur. Hins vegar er í frumvarpinu lagt til að í þeim tilvikum þar sem félag er afskráð,

Í II. kafla er lögð til breyting á lögum um einkahlutafélög en um er að ræða sams konar breytingu og lögð er til á lögum um hlutafélög og varðar heimild hlutafélagaskrár til að krefjast skipta á félagi sem afskráð hefur verið skv. 83. gr. laga um einkahlutafélög, enda hafi þá ekki borist beiðni um að félagið skuli skráð á nýjan leik. Fer um þá skiptingu skv. 84. gr. laganna.

í lögunum, en ákvæðið varðar yfirlýsingu stjórnarmanna tiltekinna félaga. Í öðru lagi er lagt til að skil ársreikninga verði eftirleiðis rafræn í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur en gert er ráð fyrir að breytingin komi til framkvæmda fyrir reikningsár sem hefst 1. janúar 2022 eða síðar. Í þriðja lagi er lagt til að ekki verði unnt að skjóta til æðra stjórnvalds ákvörðunum ársreikningaskrár um að krefjast skipta á búi félags sem ekki hefur skilað ársreikningi að liðnum sex mánuðum frá því að frestur til skilanna rann út eða frá því að ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar eða upplýsingar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar hafi ekki verið fullnægjandi.

Þrátt fyrir almennan stuðning við tillöguna í umsögnum sem bárust nefndinni kemur fram það sjónarmið að lengra mætti ganga en að heimila slíkt eingöngu í samþykktum skráðra félaga og leggja umsagnaraðilar til að heimildin taki til allra hlutafélaga. Nefndinni barst minnisblað frá menningar- og viðskiptaráðuneyti þar sem kemur fram afstaða þess til umsagna sem bárust nefndinni, m.a. bendir ráðuneytið á að heimildin sem lögð er til í 1. gr. yrði meira takmarkandi fyrir hluthafa í hlutafélögum almennt þar sem heimildin geti takmarkað möguleika hluthafa til að nýta réttindi sín í félagi á hluthafafundi. Meiri hlutinn tekur undir framangreind sjónarmið ráðuneytisins og telur ekki tilefni til breytinga á frumvarpinu að þessu leyti. Að því sögðu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Guðrún Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson og René Biasone.

eiga sér ekki eingöngu stað innan skráðra félaga. Rafrænir fundir eru ekki bundnir við skráð félög heldur náttúrlega líka annars konar félög.

Mun þetta líka eiga við um rafræna stjórnarfundi hlutafélaga? Til að skýra þetta aðeins betur þá ætla ég bara að lesa upp ákvæðið, með leyfi forseta: „Unnt er að halda stjórnarfundi með aðstoð rafrænna miðla að svo miklu leyti sem það samræmist framkvæmd verkefna félagsstjórnar. Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. þessarar málsgreinar getur stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri krafist þess að stjórnarfundur verði haldinn með hefðbundnum hætti. Að öðru leyti gilda ákvæði laganna um stjórnarfundi og notkun rafrænna skjala eftir því sem við á um rafræna stjórnarfundi og samskipti í tengslum við þá.“

Það er í rauninni ekki aðalatriði þessa frumvarps að hnykkja sérstaklega á rafrænum fundi hlutafélaga. Það er eingöngu vinkill í skýringum á því af hverju við erum að fara í þessa breytingu. En ég hvet hv. þingmann í því að halda áfram að vera öflug í hlutafélagarétti, vitandi að það er hennar áhugamál, og bara hvet hana áfram í því.

að slíta félögum sem ekki uppfylli þær kröfur. Mig langaði að spyrja aðeins varðandi þann part: Skil ég það rétt að til þess að hægt sé að slíta félagi sem ekki skilar inn ársreikningi þurfi að fara með það fyrir dómstóla,

Þar sem krafa um skipti sendist héraðsdómi og héraðsdómari úrskurðar um hvort orðið verður við kröfunni þykir ekki nauðsynlegt að ákvörðun ársreikningaskrár sæti einnig stjórnsýslukæru til æðra stjórnvalds. Í því sambandi er vert að hafa í huga að þegar ársreikningi hefur ekki verið skilað er enginn vafi til staðar sem kallar á endurskoðun innan stjórnsýslunnar.“ Það sem er verið að segja er að það er nóg að héraðsdómur ákvarði um að þetta tiltekna félag skuli tekið til slitaskipta og þar með þarf ekki frekari meðferð innan stjórnsýslunnar. Þetta er ákveðin hagræðing og ákveðin einföldun á kerfinu, hvernig við höfum verið með það og hvernig við sjáum það fyrir okkur.

hef sem betur fer aldrei þurft að slíta hlutafélagi, sem er kannski gott, alla vega ekki með þessu formi.

Stoppar þá slitaferlið eða hvað gerist ef menn sjá að sér og vilja nú allt í einu vera góðir í að skila upplýsingum? Eða er ferlið þannig að um leið og það

fyrst og fremst að þetta séu félög sem eru ekki virk, hafa verið stofnuð utan um einhvers konar nýsköpunarstarfsemi sem náði ekki flugi og eru jafnvel með 600.000 kr. sekt á bakinu eða jafnvel fleiri

til bóta í öllu þessu kerfi og það er verið að kalla eftir þessum breytingum úr þessari grein.

Í félögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði er heimilt að kveða á um það í samþykktum að hluthafi skuli tilkynna félaginu þátttöku sína á hluthafafundi innan tiltekins frests fyrir fundinn. Sá frestur skal þó eigi vera lengri en ein vika. Fundarboð skal innihalda upplýsingar um skráningardag. Atkvæðisréttur hluthafa á fundinum fer eftir fjölda hluta á því tímamarki þegar skráningarfresti lýkur.“

eru kveðnir saman til að ræða um málefni er varðar félög eða taka ákvörðun sem varðar félög. Það er hægt að hafa alls konar

fundi. Hluthafafundir eru fyrst og fremst vettvangur fyrir hluthafa til að geta beitt þeim áhrifum sem tengjast hlutafjáreign þeirra samkvæmt lögum

frá 15. september 1994 í máli nr. 315/1994.

sem lög og samþykktir þess ákveða og fara hluthafar með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins á hluthafafundum, sbr. 63. gr. laganna. Fundir þessir er jafnframt eini vettvangurinn þar sem hluthafar geta beitt ákvörðunarvaldi sínu. Hluthafafundur getur tekið fyrir sérhvert málefni sem félagið varðar og gert um það ályktun og ber þá stjórn félagsins að fara eftir því.“ En það eru auðvitað, forseti, takmarkanir á þessu.

viðveru á þeim fundum er heimild til hluthafa, umboðsmanna, ráðgjafa, fulltrúa nefndarmanna,

Það eru alls konar réttindi sem eru til staðar á hluthafafundum en þar skiptir málfrelsi fyrst og fremst máli.

og einn hluthafi fær atkvæðisrétt á hluthafafundi í samræmi við hlutafjáreign sína. En á þessu eru auðvitað undantekningar eins og í mörgum góðum lögum,

og heldur ekki síðar en innan átta mánaða frá lokum hvers reikningsárs. Við erum líka með aukafundi.

hefur óskað eftir hluthafafundi um tiltekið málefni og skýrt dæmi er um það í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar frá 15. september 1994, í máli nr. 315/1994, sem er góður og fordæmisgefandi dómur og gefur manni mikla innsýn inn í hluthafafundi. Byrjum á aðalfundum: Hvaða málefni eru tekin fyrir þar? Þar þarf auðvitað að fara eftir lögum og lagafyrirmælum.

Stundum, ef það á við, er líka tekin fyrir starfskjarastefna

mikilvægt að vita. Fleiri málefni sem er hægt að taka upp eru málefni sem stjórn félagsins ákveður og svo eru önnur málefni sem er hægt að taka upp á aukafundum

„Áfrýjendur hafa ekki lagt fram gögn um að boðað hafi verið til hluthafafundarins 26. mars 2009 í samræmi við samþykktir stefnda og er því ósannað af hálfu þeirra að svo hafi verið. Var kjör nýrrar stjórnar á honum því ólögmætt.“ Já, forseti, þetta bara gerðist. Ég held að þetta sé mjög góður og fordæmisgefandi dómur þegar kemur að því að skýra mikilvægi þess að fundarboð hluthafafunda séu í samræmi við félagasamþykktir

Ef um aðalfund félags er að ræða þarf ársreikningur að liggja fyrir, skýrsla stjórnar þarf að liggja fyrir og svo þarf skýrsla endurskoðenda og skoðunarmanna að liggja fyrir.

Ef menn vilja halda rafræna stjórnarfundi þarf auðvitað að senda út fundarboð í samræmi við þær reglur sem ég var að lesa upp hér áðan, eðlilega. Hverjir eiga sæti á stjórnarfundum? Það fer auðvitað eftir lögum og fer eftir framkvæmd. Svo eru áheyrnarfulltrúar stundum með sæti á stjórnarfundum og fulltrúar mikilvægra lánveitenda.

við erum með jákvætt og neikvætt sönnunargildi í félagarétti sem mætti skoða með tilliti til efnisins sem kemur fram í þessu frumvarpi. Það er bara flott. Við erum með tvo dóma sem koma inn á neikvætt og jákvætt sönnunargildi. Í dómi Hæstaréttar frá 3. febrúar 2011, í máli nr. 708/2010, er komið inn á neikvætt sönnunargildi en í dómi Hæstaréttar frá 7. júní 2012,

en þar segir, með leyfi forseta: „Félagsstjórn er ákvörðunarbær þegar meiri hluti stjórnarmanna sækir fund, svo framarlega sem ekki eru gerðar strangari kröfur í samþykktum félags. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið sé þess kostur. Ef stjórnarmaður forfallast vegna veikinda,

Almenna reglan, ekki meginreglan heldur almenna reglan, er sú að það er bært að taka ákvörðun á stjórnarfundum ef meiri hluti stjórnarmanna er viðstaddur á fundinum og auðvitað, eins og með flestar reglur, eru undantekningar á þessu, forseti. Undantekningin er þegar um er að ræða mikilvægar ákvarðanir. En hvað er mikilvæg ákvörðun þegar kemur að stjórnarfundi hlutafélaga?

sem ég hef ekki tekið eftir að hafi mikið verið að taka þátt í umræðum hér í dag, og baular úr hliðarsalnum: Er verið að gera grín að þinginu? Ég ætla ekki að gagnrýna forseta, þetta hefur kannski ekki borist jafn vel upp í forsetastól og ég heyrði það hér í sæti mínu. En þetta eru náttúrlega ólíðandi ummæli. Þetta er ámælisvert, að stjórnarliðar séu svo niðursokknir í eigin þagnarbindindi að þeir komi hingað með dónaskap í hliðarsal, baulandi á þingmenn í pontu að þingmenn séu að gera grín að þinginu þegar við erum að nýta okkur hinn sjálfsagða rétt sem við höfum til að tjá okkur í pontu. Ég veit ekki, það er kannski fullseint að forseti áminni hv. þingmann um þetta, en ég geri það þá í hjartanu af því að þetta voru skítleg ummæli.

ég heyrði ekki einu sinni hvað hann sagði, þetta var bara smá truflun, sem er auðvitað miður út af því að þetta eru ekki lítil lög sem er verið að samþykkja hér. Ég tek hlutverki mínu sem löggjafa

Það eru alger forréttindi sem við höfum hér til að setja lög og vera lýðræðislega kjörin til þess. Ég ætla bara að fá að segja að mér fannst þetta vera mjög mikil vanvirðing við störf Alþingis.

Mig langar að auglýsa eftir frekari umræðum hérna og þátttöku sérstaklega þingmanna meiri hlutans í þeim umræðum sem eiga sér stað hér í þingsal í dag sem oftar. Það er bara talsvert leiðinlegt stundum að sjá hversu lítil umræða fer fram inni í þingsal. Ég væri til í að sjá miklu meiri rökræður fara fram hér í pontu Alþingis þar sem þetta er

mjög mikilvægt að eiga samtal um þá löggjöf sem er að fara í gegnum þingið af því að þetta er jú hluti af lýðræðinu. Við erum auðvitað með með beina útsendingu hér af fundum Alþingis og ég vil meina að það sé mjög mikil bót þegar kemur að gagnsæi og upplýsingaflæði til almennings. En hins vegar finnst mér svolítið svolítið skrýtin sú menning sem ég uppgötvaði þegar ég tók fyrst sæti á þingi að tala ekki í þingmálum eða tala ekki í málum sem eru hér til umræðu inni á Alþingi

þetta tíðkast kannski á einhverjum þingum í heiminum. Það er líka þannig í sumum þingum í heiminum að þar slást þingmenn. Ég vona nú að við förum ekki alveg það langt hér. Mig langaði bara að leita liðsinnis forseta.

ja, eini Sjálfstæðismaðurinn sem sást hér nálægt salnum gerði það bara til að vera með einhverja skítapillu úr hliðarsal á varaþingmann sem stendur í pontu. Ég ætla ekki að gera lítið úr getu hv. þingmanns, sem er nú ein af þeim sleipari þegar hún kemur hingað inn sem varamaður, en ég hélt að

og skipta mjög miklu máli þegar kemur að því að beita þeim lögum sem við samþykkjum hér eftir að þau hafa farið í gegn. Því er það mjög mikilvægt að við komum hingað upp og lýsum okkar afstöðu, lýsum okkar skoðun, okkar túlkun á því sem er í gangi hér,

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á fyrrnefndum lögum vegna fyrirhugaðrar innleiðingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020. er að ræða breytingar til einföldunar á ákvæðum laganna er varða leyfisveitingar. Þá er lögð til breyting á gildissviðsákvæði laganna þannig að ráðherra verði falið að kveða á um leyfða heildarþyngd þeirra ökutækja til farmflutninga í atvinnuskyni sem lögin gilda um í reglugerð í stað þess að heildarþyngdin sé tilgreind í lögunum, og að við lögin bætist innleiðingarákvæði. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og þar barst ein umsögn og greint er frá því í nefndaráliti sem liggur hér frammi. Nefndin fjallaði um mat á áhrifum frumvarpsins en við framlagningu þess fylgdi því ekki kostnaðarmat líkt og skylt er samkvæmt 37. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991 og 66. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015. Nefndin kallaði eftir kostnaðarmati frá innviðaráðuneytinu og barst það með minnisblaði. Þar kemur m.a. fram að gert sé ráð fyrir því að samþykkt frumvarpsins komi til með að hafa óveruleg áhrif á útgjöld og tekjur ríkisins. Nefndin leggur til tvær breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lögð til breyting við 1. gr. frumvarpsins. Í þeirri grein frumvarpsins er lagt til að í stað þess að kveðið sé á um það í lögunum að gildissvið þeirra sé bundið við flutninga með ökutækjum með leyfða heildarþyngd yfir tilteknum mörkum, að því er varðar farmflutninga á landi, verði ráðherra falið að útfæra slík mörk í reglugerð. Sú tillaga var ekki rökstudd í greinargerð frumvarpsins og telur nefndin að betur fari á að kveðið sé á um slík viðmiðunarmörk í lögum og leggur til breytingartillögu þess efnis. Taka þau mörk sem lögð eru til mið af ákvæðum framangreindrar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins.

Í umsögn Ferðamálastofu var bent á að með lögum um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, kom inn nýtt heiti, ferðasala dagsferða, í stað ferðaskipuleggjanda. Það sem áður hét leyfi ferðaskipuleggjanda sé því leyfi ferðasala dagsferða samkvæmt lögum um Ferðamálastofu. Leggur nefndin til breytingu á 4. gr. til að tryggja rétta hugtakanotkun að þessu leyti. Að öðru leyti vísast til ítarlegrar umfjöllunar um breytingartillögur í nefndarálitinu sjálfu. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gert hefur verið grein fyrir hér. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, Andrés Ingi Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, René Biasone, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Orri Páll Jóhannsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

hvort að þetta frumvarp opni á í rauninni svipaða þjónustu og aðilar eins og Uber veita erlendis. Ástæðan fyrir að ég spyr er að ég og hv. þingmaður vorum í Brussel nú á dögunum og nýttum okkur einmitt þá þjónustu og þegar ég fór í fyrsta skipti inn á á forritið á símanum þá kom upp: Með því að nota þjónustu okkar í Brussel þá ert þú að samþykkja það að þú sért meðlimur í farþegaklúbbi

Þetta á við ökutæki sem eru yfir 2,5 tonn að leyfðri heildarþyngd og geta keyrt allt að 45 km á klukkustund þannig að hámarkshraðinn sem er leyfilegur fyrir þessi ökutæki er 45 km á klukkustund.

Forseti. Ég er ekki viss um að ég og hv. þingmaður höfum endilega verið að tala um það sama vegna þess að í 2. gr. frumvarpsins og 3. gr. er verið að tala sérstaklega um farþegaflutninga

Það eina sem ég er að reyna að skilja er, ef í þessum lögum er verið að búa til ákveðið módel í kringum það hvernig farþegaflutningar ferðaþjónustuaðila eru, hvort fyrirtæki eins og Uber skilgreini sig ekki bara sem ferðaþjónustuaðila og byrji að bjóða upp á ferðir frá miðbæ

að reyna að spyrja um. Ég hef áhyggjur af því að eins og þetta er sett upp hérna þá sé jafnvel hægt að finna gat í kerfinu þar sem

fyrirtæki með almennt rekstrarleyfi til reksturs sérútbúinnar bifreiðar. Hvað er sérútbúin bifreið? Þarf að vera „spoiler“ að aftan eða hvað þarf

nefndasviðs. Við yfirferð sína á málinu tóku þau eftir því að það vantaði áhrifamat frumvarpsins. Lögum samkvæmt ber ráðherra að leggja mat á áhrif frumvarpa fyrir framlagningu og sérstaklega er tekið fram að leggja skuli mat á fjárhagsleg áhrif þeirra,

Alþingis. Þetta leiðir hugann að því hve það er oft látið undir höfuð leggjast að uppfylla þetta lögbundna hlutverk til að tryggja gæði lagasetningar.

Ef það er til staðar þá er það stundum í algerri mýflugumynd þar sem þingið er kannski ekki í neinni aðstöðu til að meta á hverju áhrifamatið byggir og stundum er niðurstaðan á skjön við það sem almenn skynsemi og hyggjuvit segir okkur að sé hin eðlilega niðurstaða.

Samt eru ákvæði í frumvarpinu sem snerta beint við mannréttindum viðkvæmra hópa. Það eru ákvæði sem snúast um það að geta brottvísað fólki

það komi til sögunnar á seinni stigum í vinnslu mála þannig að það er kannski notað meira lýsandi frekar en að það sé notað til að móta ákvarðanatökuna.

Það var bara allt í lagi. Ekki var verið að nota matið til að breyta tillögunum þannig að þær myndu kannski rétta þá skekkju sem er í samfélaginu, en ég hefði einmitt haldið að jafnréttismat væri verkfæri til að gera

síðan aldrei verið fylgt eftir. Þetta var það fyrsta sem mig langaði að nefna, að hrósa sérstaklega

Annað atriði sem mig langar að nefna snýr að nefndinni sjálfri og þeim óvenjulega hlut sem átti sér stað í umfjöllun nefndarinnar, þ.e. að það var rætt nokkuð opið um málið og og tekið tillit til athugasemda sem komu, að mig minnir, fyrst frá fulltrúum minni hlutans í nefndinni. Þær athugasemdir voru bornar undir ráðuneytið, hvort það gæti fellt sig við breytingartillögu í þeim anda, og ráðuneytið tók bara vel í það.

Ég er hér að tala um þá breytingu sem lögð er til í 1. lið breytingartillögu nefndarinnar.

þessi mörk liggja alveg fyrir. Það liggur fyrir hvaða heildarþyngd stendur til að miða við vegna þess að hún stendur einfaldlega í Evrópureglum sem þessi 1. gr. byggir á. Hún er sem sagt 3,5 tonn eða 2,5 tonn í farmflutningum á milli landa.

löggjafarvaldið til framkvæmdarvaldsins. Af hverju þarf ráðherra að setja reglugerð um eitthvað sem er langeinfaldast að setja bara í lagatexta? Það er skýrara fyrir almenning

ökutæki sem fari ekki hraðar en 45 km á klukkustund. Þessu er einmitt öfugt farið. Það er kannski rétt að taka það fram bara upp á skýrleikann.

Við erum auk þess með örlítið misræmi á milli gerðarinnar sem verið er að innleiða og lagatextans þar sem reglugerð Evrópusambandsins miðar við 40 km.

jafn forvitinn og ég varðandi það hvað við erum að fjalla um, hvaða bílar eru á þessu bili, milli 2,5 og 3,5 tonn, þá

flutninga þegar verið er að fara á milli ríkja. Vegna landfræðilegrar legu Íslands er ekki mikið um slíka flutninga þannig að það er kannski helst að tollurinn á Seyðisfirði þurfi eitthvað að

umhverfis- og samgöngunefnd fyrir gott samstarf í þessu máli, og þá sérstaklega hv. framsögumanni nefndarálitsins, og hins vegar að

Hér er okkur oft legið á hálsi að við hrósum ekki því sem vel er gert en ég vil einmitt nota tækifærið og hrósa hv. umhverfis- og samgöngunefnd

það var gert í október 2021. Það er mögulega þess vegna sem það fór fram hjá mér, það var bara rétt fyrir kosningar og ég var svolítið upptekin En það er mjög gott að það er komið í gagnið. Það verður þó að segjast að fimm ára bið eftir reglugerð sem gerir það að verkum að hægt sé að framkvæma þessi þvingandi úrræði, að slíta félögum sem skila ekki ársreikningum á réttum tíma, er ansi löng bið. Það er bara mjög löng bið og hefur mögulega valdið því að ákveðin tækifæri til að láta þessi lög virkilega bíta hafi glatast. Það má raunar færa fyrir því sterk rök. En gott og vel, þetta er a.m.k. komið í gagnið og þá er kannski hægt að fara að beita þessu.

sem því er ætlað að opna á að lögreglan geti verið með gagnvart einkalífi alls almennings í landinu, þessar svokölluðu forvirku rannsóknarheimildir eða afbrotavarnir eins og nú er allt í einu orðið móðins að tala um.

„Ráðherra setur nánari reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna hjá lögreglu.“

er, sér í lagi ef reglugerðarheimildin er ekki rökstudd með neinum hætti í greinargerð. Mér finnst þetta gott fordæmi sem ég hvet aðrar nefndir til að taka sér til fyrirmyndar. Sömuleiðis er það að eiga í málefnalegum umræðum sín á milli og komast að ásættanlegri niðurstöðu fyrir alla, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, líka eitthvað sem mætti stunda töluvert meira og betur

kollega mínum, hv. þm. Andrési Inga Jónssyni, rétt áðan varðandi gæði lagasetningar. Það er nefnilega svo að í nokkrum málum sem eru til umræðu hér á þinginu og í nefndum

slatti þó og algerlega augljóst að í ákveðnum málum er alveg ljóst að slíkt mat þarf að fara fram. Það þarf að fara fram mat á því, formlegt mat, rökstutt mat, hvernig og hvort ákvæðin samræmast stjórnarskrá.

að setja saman vandaðan og skýran lagatexta á auðlæsilegu íslensku máli í samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar sem fellur vel að íslenskri lagahefð og gildandi lögum. Til að ná þessum markmiðum hefur verið sett upp tiltekið ferli. Það er ákveðið ferli sem hugmyndir fara í gegnum áður en þær verða að lögum frá Alþingi. Á heimasíðu Stjórnarráðsins er

frá því sem kallað er úrlausnarefni, stöðumat og valkostagreining, og allt þar til mál er lagt fram í ríkisstjórn og síðan samþykkt af Alþingi,

Í textanum á síðu Stjórnarráðsins varðandi þetta atriði segir í raun ekkert annað en að

sem matið á því hvort frumvarpið standist stjórnarskrá eða ekki fer fram. Þetta þykir mér áhugavert að mörgu leyti, ekki síst vegna þess að sjálf hef ég unnið í ráðuneyti og samið og ritað lagafrumvörp og það lagafrumvörp sem hafa orðið að lögum. Það sem kom mér svolítið á óvart í því starfi mínu var hversu ein á báti ég var við að sinna þessari miklu ábyrgð. Mér var uppálagt að skrifa lagafrumvörp til þess að ná í gegn ákveðinni hugmynd, ákveðnum vilja ráðherra. Ég gerði það eftir bestu vitund. Mér er minnisstætt eitt atriði þar sem ég sá fyrir mér nokkrar mögulegar leiðir, að það væri hægt að gera þetta á ýmsa vegu. Og það er oft þannig. Það er hægt að orða hlutina á mismunandi hátt og hægt að taka á þeim og það getur verið að það sé hægt að taka á þeim á mismunandi stöðum í lögum. Það var í rauninni bara ein tillaga sem ég lagði fram sem hefði líka verið hægt að útfæra með einhverjum öðrum hætti. Ég ræddi þetta við alla sem tóku síðan við þessu frumvarpi úr mínum höndum til að yfirfara þetta, þetta fór í umsagnarferli og annað slíkt.

Það var sannarlega bara fínt og mér leið ágætlega með að finna fyrir því trausti. En nú þegar ég skoða þetta ferli sé ég að það er í raun eingöngu á þeim á þeim tímapunkti sem þessi skoðun fer fram. Það var sem sagt í mínum höndum, sérfræðings í afleysingum í ráðuneytinu, sem var ein á báti með mitt verkefnasvið, ég var eini lögfræðingur ráðuneytisins í þeim málaflokki, og ég held að það sé svo enn þá, að enn þann dag í dag sé sama

sem er ekkert alltaf gert, það er ekkert alltaf sem ráðuneytið er sammála því að einhverjar breytingar sem einhverjum í samráðsferli finnst að eigi að gera, þá fer frumvarpið fyrir þingið, eða það fer fyrst í gegnum ríkisstjórn og stjórnarflokka og annað kemur það til Alþingis. Það er almennt, myndi ég segja, mig langar að segja tregða í fastanefndum Alþingis til að gera miklar breytingar á lagafrumvarpi sem kemur frá ráðuneyti. Það er í rauninni ekki gert nema að algjöra nauðsyn

á því hvort tiltekin frumvörp eða tiltekin ákvæði þeirra standist stjórnarskrá. Það hefur í rauninni ekki ekki verið fallist á það, í rauninni hefur ekki verið talin þörf á því og þar við situr. Við erum að tala um ákvæði sem lúta að frelsissviptingu einstaklinga. Við erum að tala um ákvæði sem lúta að grundvallarréttindum á borð við jafnræði og það eru alls konar kerfislæg réttindi fólks til að fá

ekki sé tilefni til að kanna hvort umrædd ákvæði standist stjórnarskrá. Í ofanálag við þann sjálfsagða þátt í lagasetningarferlinu, sem ætti að vera, sem er að kanna hvort þær tillögur að lögum sem við erum að fara í gegnum og þau lög sem við erum að fara að samþykkja hér á þingi standist stjórnarskrá, þá hafa komið fram athugasemdir í samráðsferli þess efnis að ekki hafi farið fram mat á því hvort ákvæði standist stjórnarskrá og er bara formlega lýst áhyggjum af því af hálfu sérfróðra aðila,

pólitískt hlutlægar ástæður fyrir því að hafa áhyggjur af því að ákvæðið standist ekki stjórnarskrá. En í íslensku löggjafarferli er hvergi þessi þáttur, hvergi þetta skref nema á borði sérfræðingsins í ráðuneytinu sem semur málið. Þá veltir maður fyrir sér: Hversu oft ætli það komi upp að við séum hér að samþykkja lög sem hreinlega standast ekki stjórnarskrá? Eina leiðin til að komast til botns í því og í rauninni að vinna úr þeim vanda ef hann kemur upp, er sá að leita til dómstóla. Raunar er það ekki síst af því tilefni sem þessi ábending kom til þingsins núna nýverið að nýlega féll hæstaréttardómur, dómur í Hæstarétti Íslands, þar sem má má segja að löggjafinn sé ávíttur fyrir það að hafa ekki farið í þessa athugun á löggjöfinni áður en frumvarpið fór í gegn.

Ég veit að þetta hljómar undarlega. Þetta hljómar, held ég, bara ótrúlega í eyrum margra, að það sé raunverulega þannig að í lagasetningarferlinu sé hvergi kerfisbundið farið yfir það hvaða ákvæði í stjórnarskrá gætu verið þarna undir og hvort þau

Það þarf að fara fram mat á fjárhagslegum áhrifum laga, það þarf að fara fram jafnréttismat, en það þarf ekki að fara fram mat á því hvort lög standist stjórnarskrá.

þessum áhyggjum hefur beinlínis verið lýst af hálfu aðila sem nýta umsagnarrétt sinn um frumvarpið, beina þessum athugasemdum með berum orðum til Alþingis um að láta þetta mat fara fram. Þetta er mjög miður, en ég vil hvetja alla þingmenn, samstarfsfólk mitt á þessu þingi, til þess að kynna sér þessa þingsályktunartillögu sem við höfum nokkur lagt fram hér um stofnun Lögréttu,

lagðar fyrir þjóðina fyrir ansi mörgum árum síðan og var fyrir skömmu „fagnað“ tíu ára afmæli þeirra tillagna. að það sé sannarlega ekki fagnaðarefni að þeim ágætu tillögum hafi verið ýtt á undan af hálfu Alþingis allan þennan tíma þá er alveg ljóst að þar er um virkilega góðar tillögur að ræða og þar á meðal tillögu um að sett verði á fót sjálfstæð stofnun, sjálfstætt embætti, sjálfstæður aðili sem hefur það hlutverk að tryggja að öll lagasetning frá Alþingi standist stjórnarskrá. Ég held að það hljóti allir að geta verið sammála um að það sé ekki bara augljóst og eðlilegt að öll löggjöf fari í gegnum það mat, líkt og öll löggjöf þarf að fara í gegnum kostnaðarmat,

Að þetta embætti hafi eingöngu það hlutverk að tryggja það að löggjöfin okkar sé í samræmi við stjórnarskrá. Ég get ekki ímyndað mér mér að nokkur manneskja sé á móti þessu ferli. Það er ekki neitt slæmt sem getur hlotist af því að við tryggjum það að löggjöfin sem við setjum hér á þingi og er látin gilda í okkar samfélagi, lög sem gilda um alla borgarana og allt sem við gerum, standist stjórnarskrá. Það eina sem segja mætti að skapi einhvers konar tregðu við að kanna þetta væri það ef ríkisstjórnin hefði áhuga á því að setja lög sem ekki standast stjórnarskrá, í trausti þess að aldrei muni reyna á hana.

sem búið er að setja niður og er lýst á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands varðandi það hvernig lög verða til. Ég efast ekki um að nemendum í grunnskólum og menntaskólum sé beint þangað inn til að læra um það hvernig löggjöf verður til. Og þar er ekkert slíkt skref. Það er ekkert skref sem tryggir það að löggjöf sé í samræmi við stjórnarskrána. Ég læt þetta nægja í bili. Ég ætlaði nú bara rétt að nefna þetta en hef tekið allan þann tíma sem mér var gefinn í þessari ræðu til að ræða þetta þó mikilvæga atriði.

var undirritaður í Reykjavík þann 14. október síðastliðinn. Rammasamningnum er ætlað að leysa af hólmi núverandi fyrirkomulag samningsviðræðna ríkjanna um veiðiheimildir, sem byggir á niðurstöðu viðræðna um fiskveiðar milli ríkjanna sem undirrituð var 20. mars 1976. Núgildandi framkvæmd hefur skilað sér í gerð árlegs bréfaskiptasamnings um gagnkvæmar heimildir ríkjanna til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á ári hverju. Slíkur samningur hefur í kjölfarið verið lagður fyrir Alþingi til samþykktar á hverju haustþingi. Viðræður um breytta framkvæmd hafa staðið yfir um nokkurra ára skeið. Samhliða árlegu samráði um fiskveiðiheimildir í lögsögu ríkjanna, sem fram fór í desember 2021, náðist samkomulag milli þjóðanna um að leitast yrði við að ljúka vinnu um að breyta fyrirkomulagi þessara samningaviðræðna. Þeirri vinnu lauk á þessu ári. Með rammasamningnum er fyrirkomulagið einfaldað og verður þannig heimilt að semja um þessi fiskveiðiréttindi á árlegum samráðsfundum ríkjanna sem haldnir verða með stoð í samningnum. Í breyttu fyrirkomulagi felst talsvert hagræði þar sem samningsviðræður hafa verið talsvert þungar í vöfum með eldra fyrirkomulagi. Rammasamningurinn gerir ráð fyrir að hvoru ríki fyrir sig sé heimilt að færa veiðiheimildir til hins aðilans, svo sem að veita skipum hins aðgang að fiskveiðilögsögu sinni til veiða, og er miðað við að slíkar tilfærslur og aðgangur fái umfjöllun í árlegum viðræðum ríkjanna. Heimild til slíkra tilfærslna og aðgangsveitingar er að finna í lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 22/1998. Í samningnum er fyrirkomulag árlegra viðræðna rammað inn og skulu aðilar á viðræðufundum einkum leitast við að komast að niðurstöðu um tilfærslur veiðiheimilda, aðgang fiskiskipa og samkomulag um reglufylgni, eftirlit og framkvæmd. Niðurstöður árlegra viðræðna munu teljast til milliríkjasamnings og þar af leiðandi verða birtar í C-deild Stjórnartíðinda. Rammasamningurinn er ótímabundinn en uppsegjanlegur með tilkynningu til hins aðilans og telst slitið í lok næsta almanaksárs

og Ísland hefur t.d. bannað landanir rússneska fiskiskipa á Íslandi.

Mig langaði að spyrja hvort ráðherra teldi að þetta væri ekki atriði sem hefði áhrif á samninga eins og þessa, að þarna er nágranna- og vinaþjóð okkar ekki að standa með Evrópu og ekki að standa með Úkraínu. Er það ekki af hinu slæma?

það komi rammasamningur í stað þessara árlegu bréfaskiptasamninga sem hafa tíðkast um langt skeið. Að því leytinu til erum við að breyta verulega til framtíðar hvernig við munum loka lotunni með Færeyingum. Ég held að það sé mikið framfaramál og til hagræðisauka fyrir báða aðila. Varðandi Færeyinga þá held ég að það sé nú of mikið sagt að Færeyingar standi ekki með Úkraínumönnum en það segir sína sögu með hvaða hætti við Íslendingar höfum hagað okkar ákvarðanatöku og hvað hún hefur falið í sér gagnvart Rússlandi, eins og hér er verið að gera að umtalsefni. Það er alltaf álitamál hvort að við eigum að láta mál eins og þetta bíða eða líða fyrir það að við séum ekki í einu og öllu sammála því með hvaða hætti Færeyingar haga sinni pólitík hvað varðar samskipti við rússnesk fiskiskip.

fjármagnið sem kemur inn fyrir þennan fisk skipta meira máli heldur en mannréttindin sem verið er að brjóta, stríðsglæpirnir sem verið er að fremja á Úkraínubúum.

þessar þjóðir að vera með í samstöðunni sem Evrópa hefur verið að sýna, og Ísland hefur svo sannarlega verið að sýna, m.a.

verði eftir atvikum veiddur innan lögsögu Færeyja sem getur aukið virði kvótans. Ég held að það þurfi enginn að efast um

Þetta er aðeins flóknara mál svona heilt yfir en hv. þingmaður lætur í skína. Við getum í því sambandi nefnt hversu mörg Evrópuríki stunda enn umfangsmikil viðskipti við Rússland. Við getum sömuleiðis haft í huga að Noregur og Rússland gera enn sína kvótaskiptasamninga þrátt fyrir átökin. Þannig hefur hver og ein þjóð leitast við að senda skýr skilaboð, taka skýra afstöðu en meta sína hagsmuni heildstætt líkt og við höfum gert. Mér finnst að okkur Íslendingum hafi í raun og veru tekist að mynda góða samstöðu um það að héðan heyrist skýr rödd. Það eru hagsmunir okkar að fá niðurstöðu í þennan rammasamning milli Íslands og Færeyja

Afstöðu Færeyja verður að meta í heildarsamhengi hlutanna, ekki eingöngu út frá þessu atriði sem hv. þingmaður gerir hér að umtalsefni.

og þetta fer ekki lengur fyrir Alþingi eins og hefur verið hingað til. Mig langar að vísa í bls. 3 í greinargerð frumvarpsins en þar segir um 7. gr. að þar sé ákvæði sem áréttar að þessum samningi „er ekki ætlað að hafa áhrif á réttindi, lögsögu og skyldur samningsaðila varðandi mál sem tengjast hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1982

Það er ekki gert ráð fyrir því, með leyfi forseta, „að slík samningsbreyting yrði lögð fyrir Alþingi eða forseta til staðfestingar nema um meiri háttar efnisbreytingu væri að ræða.“ Þetta yrði eftir sem áður birt í C-deild Stjórnartíðinda. Það er kannski

um að skapa nýjan ramma fyrir þessar viðræður til framtíðar. Þrátt fyrir að ekki sé gert ráð fyrir að niðurstaðan sé lögð fram í þingsályktunartillögu hverju sinni þá er meira en sjálfsagt að niðurstaðan sé kynnt þinginu í viðkomandi nefndum eins og tíðkast vanalega þegar um mál af þessum toga er að ræða. Það verður síðan að ráðast af eðli máls hvað myndi teljast meiri háttar breyting. Ég Ég held að allar grundvallarbreytingar sem myndu kippa úr gildi langri venju í niðurstöðu samninganna gætu fallið undir slíkar breytingar. Í sjálfu sér er það ekkert stórmál, ef menn eru í vafa um það á grundvelli þessarar þingsályktunartillögu hvenær frekara samtal við þingið

Ég er í raun bara að velta því upp, t.d. ef við myndum ákveða að núlla út þennan samning eða skilja bara eftir 5.000 tonn eða eitthvað þannig, hvort það myndi teljast veruleg efnisleg breyting eða ekki.

Ef ég skil þessa greinargerð rétt og þær upplýsingar sem ég aflaði mér í kjölfarið eftir að hafa lesið hana, þá er þessi rammasamningur við Rússland enn þá í gildi. Því velti ég fyrir mér hvort það hafi komið til umræðu að segja upp þessum rammasamningi við Rússa eftir innrás þeirra í Úkraínu.

séu sérstaklega kynntar þinginu. En þegar hér er verið að ræða um meiri háttar breytingar þá getum við haft til hliðsjónar 21. gr. stjórnarskrárinnar sem setur því skorður hvenær menn geta gert samninga án aðkomu þingsins. Þar væri augljóslega hægt að hafa leiðsögn en í öðrum tilvikum kynni það að vera háð mati. Mér er ekki kunnugt um að það hafi komið til tals að taka upp aðra samninga eins og þann sem hv. þingmaður nefnir, en

heldur ekki augljóst að það myndi skerpa á skilaboðum okkar Íslendinga sem hafa verið mjög skýr til þessa varðandi afstöðuna til innrásarinnar í Úkraínu.

„Í 6. gr. er hefðbundið ákvæði sem heimilar aðilum að semja um breytingar á samningnum með skriflegum hætti. Breyting þjóðréttarsamnings telst einnig fela í sér gerð þjóðréttarsamnings. Með sama hætti og segir í skýringum við 2. gr. er ekki gert ráð fyrir að slík samningsbreyting yrði lögð fyrir Alþingi eða forseta til staðfestingar nema um meiri háttar efnisbreytingu væri að ræða. Hún myndi þó, líkt og aðrir milliríkjasamningar, verða birt í C-deild Stjórnartíðinda.“

Þú þarft ekki að vera sérhæfður í einhverju sérstöku til að komast inn á þing en fólk sem er menntað á tilteknum sviðum fer til stofnana og ráðuneyta sem vald er framselt til, af Eitt sem ber að hafa í huga er að það má ekki vera of víðtækt framsal og það eru nokkur skilyrði sem þarf að uppfylla.

Þegar kemur að þjóðréttarsamningum og milliríkjasamstarfi, af því að hér er komið inn á breytingu þjóðréttarsamnings, þá er meginreglan sú að ákvarðanir samninga geta aðeins skapað skyldur fyrir íslenska ríkið en ekki þegna eða borgara íslenska ríkisins og þær öðlast aðeins gildi

Við sem löggjafi þurfum að varast að framselja of mikið vald til framkvæmdarvaldsins enda erum við með stjórnarskrá, sem ég veit að ekki allir hér inni eru sammála um en hún er þó í gildi,

og mér finnst bara mikilvægt að minna á það góða nám sem við stundum við lagadeild af því að þetta eru mikilvæg atriði sem ber að hafa í huga við störf

hvenær ætlum við að viðurkenna það að stjórnskipuleg venja trompar ekki stjórnarskrá? Það virkar ekki þannig. Við lærðum þetta líka. Ég held að það sé bara tímabært að við opnum á það samtal um þrígreininguna og hvernig við ætlum að stunda það í framkvæmd, hvort við ætlum að gera það eða hvort við ætlum að stunda þessa stjórnskipunarvenju sem hér hefur tíðkast að eilífu,

atriði framsals í huga sem ég var hér að telja upp og vona að þetta framsal sem hér um ræðir verði ekki of víðtækt og þetta gangi allt vel.

samþykki gerð rammasamningsins þannig að hann verði á endanum staðfestur sem þjóðréttarsamningur. Við erum ekki að framselja neitt vald til neins. Við erum að tryggja það að samningar sem fara fram í framtíðinni á grundvelli þessa ramma sem hér hefur verið búinn um framtíðarviðræður geti orðið skilvirkari og í samræmi við þau meginmarkmið sem við höfum sett okkur. Hérna er einkum verið um heimildir okkar Íslendinga til þess til að mynda að veiða kvóta sem þjóðirnar hafa komið sér saman um innan færeyskrar lögsögu. Og eins og ég rakti í framsöguræðu minni þá hefur verið stefnt að því að ná rammasamningi um einfaldara fyrirkomulag þar sem samningsviðræður hafa til þessa verið töluvert þungar í vöfum. Ég held að allar áhyggjur af því að með þessari þingsályktunartillögu, sem er sem sagt ekki nema þingsályktunartillaga og ekki nein lagabreyting, sé verið að framselja vald séu með öllu óþarfar.

hér að ræða um að breyta í grundvallaratriðum framkvæmd sem hefur alltaf farið fyrir þingið. Ég furða mig aðallega á því að það sé verið að breyta þessari framkvæmd. Það er svona meginefnið í minni ræðu.

Það er þessi rammi sem þingsályktunartillagan fjallar um. Til þess að við getum staðfest endanlega og bundið lögformlega um það nýja samkomulag sem felst í þessu rammasamkomulagi þá erum við með þessa tillögu hér og ætlum að láta hana síðan ganga til samþykktar forseta í framhaldinu. Allt sem samið verður um á grundvelli rammasamningsins er vel innan þess sem tíðkast við gerð samninga við önnur ríki og það heyrir frekar til undantekninga að slík atriði komi til umfjöllunar hér í þinginu, þau eru einfaldlega birt, og mun fyrst reyna á aðkomu þingsins ef það á að fara að gera einhverjar meiri háttar breytingar, eins og við höfum aðeins verið að ræða um á þjóðréttarsamningum. Samningar við allar aðrar þjóðir sem við skiptum á veiðiheimildum við eða aðgengi að lögsögu fara eftir rammasamningum. Ég Ég get bara fullyrt að ekki ástæða til þess að vera áfram í því ferli sem við höfum verið í, í þessum bréfaskiptasamningum, heldur er það miklu heilbrigðara og nær almennri framkvæmd þessara mála að loksins hafi tekist að gera rammasamkomulag við Færeyinga um þessi mál.

og taki samtölin um frumvörpin eða þingsályktunartillögurnar sem fara í gegnum þingið af því að það eru bara alger forréttindi að geta rætt þessi mál og að fá að vera hluta af löggjafarvaldi Íslands.

og allt í einu hrópaði á okkur af síðum nefndarálitsins að ekki hafði verið leitað umsagnar eða kallaður til einn einasti Grænlendingur við afgreiðslu málsins, máls sem snerist um ýmis atriði sem við höfðum kannski ekki alveg á hreinu hvort Grænlendingar vildu taka þátt í eða ekki. Þegar við erum að setja svona stefnu þá skiptir máli að

er lögþingsmaður fyrir Þjóðveldi þar í landi þar sem það stakk hann dálítið að lesa í fréttum frásagnir af því að skrifað hefði verið undir þennan samning milli Íslands og Færeyja.

hér sé ekki verið að stimpla hjá Alþingi eitthvað sem er verið að svína á lögþingi Færeyinga með. Við hljótum að gera þá sjálfsögðu kröfu að ríkisstjórnir beggja landa nálgist löggjafarþing sín af sömu virðingu.

Efni frumvarpsins lýtur að framlengingu á bráðabirgðaákvæði um innleiðingu á notendastýrði persónulegri aðstoð á árunum 2018–2022 eða svokallaðri NPA-þjónustu. Í frumvarpinu er lagt til að bráðabirgðaákvæðið verði framlengt til ársloka 2024. Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, tóku gildi 1. október 2018. Í 11. gr. laganna er kveðið á um að einstaklingur eigi rétt á notendastýrðri persónulegri aðstoð hafi hann mikla og viðvarandi þörf fyrir aðstoð og þjónustu, svo sem við athafnir daglegs lífs, heimilishald og þátttöku í félagslífi, námi og atvinnulífi. Um er að ræða þjónustuform sem byggist á hugmyndafræði um sjálfstætt líf fatlaðs fólks og hefur það markmið að tryggja mannréttindi þess á grundvelli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, enda gerir það fötluðu fólki kleift að ráða hvar og með hverjum það býr. Þannig stýra þau hvernig aðstoðin er skipulögð, hvenær og hvar hún fer fram og hver veitir hana. Þau sem eiga erfitt með að annast verkstjórn vegna fötlunar sinnar eiga rétt á aðstoð við verkstjórnina. Fyrstu tilraunasamningar um NPA á Íslandi voru samþykktir árið 2012, m.a. á grundvelli áherslna sem komu fram í vinnu verkefnisstjórnar um NPA. Ákveðið var að leita samstarfs við sveitarfélögin um framkvæmd þessarar tilraunar og jafnframt að ríkið legði tímabundið fram 25% af heildarkostnaði við hvern samning. Almennt var litið svo á að með framlaginu væri verið að hvetja sveitarfélögin til þess að gera tilraunir með mismunandi útfærslur á NPA. Í ákvæði til bráðabirgða I í lögunum er fjallað um innleiðingu NPA þar sem meðal annars kemur fram að til þess að auka val fatlaðs fólks um þjónustu og fyrirkomulag stuðnings skulu sveitarfélög vinna að innleiðingu NPA í samræmi við 11. gr. á tímabilinu 2018–2022. Einnig kemur fram að ríkissjóður skuli veita framlag til tiltekins fjölda samninga um NPA sem yrði ráðstafað í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem tiltekinni hlutdeild af fjárhæð samninga, á grundvelli umsókna frá sveitarfélögum. Með setningu laganna var gert ráð fyrir því að innleiðing verkefnisins tæki fimm ár og að heildarfjöldi samninga að lokinni innleiðingu yrði allt að 172 á landsvísu. Tilefni þessa frumvarps, sem nú er lagt fram, er að sá gildistími sem lagður var til við vinnu að innleiðingu NPA í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I rennur sitt skeið í árslok 2022. Ekki hefur náðst að uppfylla markmið um allt að 172 samninga og ekki hefur náðst að leysa úr öllum þeim álitamálum sem fyrir liggja varðandi þjónustuna á umræddu innleiðingartímabili. Forveri minn, þáverandi félags- og barnamálaráðherra, skipaði starfshóp um endurskoðun laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hlutverk starfshópsins var að endurskoða fyrrnefnd lög í heild sinni og þær reglugerðir sem lögunum fylgja með áherslu á að greina þau álitaefni sem upp hafa komið við framkvæmd laganna. Í skýrslu starfshópsins, sem kom út fyrr á þessu ári, sem og í greiningum ráðuneytis og hagaðila, eru tiltekin ýmis álitamál varðandi NPA. Með hliðsjón af þeim álitamálum lagði starfshópurinn til í skýrslu sinni að innleiðingartímabili NPA verði framlengt um tvö til um tvö til þrjú ár. Í því frumvarpi sem hér er lagt fram er lagt til að framlengja ákvæði til bráðabirgða I til loka árs 2024. Með framlengingu er stefnt að því að skapa svigrúm til þess að leysa úr þeim álitamálum þess að leysa úr þeim álitamálum sem enn eru óleyst varðandi þjónustuna og tryggja þannig að þjónustan færist með farsælum hætti frá ríki til sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi samninga, að því tímabili loknu, verði allt að 172 samningar á landsvísu en forsendur miðast við að framlag ríkisins verði 7,5 milljónir kr. með hverjum samningi og tekur sú upphæð mið af meðalupphæð núverandi samninga. Gert er ráð fyrir því að hlutdeild ríkisins verði áfram 25% af heildarfjárhæð samninga á innleiðingartímabilinu á móti sveitarfélögunum. Þá er jafnframt gert ráð fyrir að í lok árs 2024 hafi ríki og sveitarfélög náð samkomulagi um varanlegt fyrirkomulag, þ.e. kostnaðar- og verkaskiptingu vegna NPA til framtíðar, og verði NPA þá alfarið á ábyrgð sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að umsamin fjárhæð þess samkomulags skuli flutt varanlega frá ríki til sveitarfélaga með fjárlögum 2025 í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Virðulegi forseti. Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar kveður á um að við ætlum að fjárfesta í fólki og meðal annars festa í sessi framtíðarfyrirkomulag NPA-þjónustu eða öðru nafni notendastýrða persónulega aðstoð og er þetta frumvarp liður í þeirri vegferð. Með því að fjölga samningum um 50 á næsta ári ætti okkur að takast að hreinsa upp biðlista en samkvæmt skýrslu starfshóps um heildarendurskoðun laga 38/2018, voru 44 umsækjendur á bið árið 2021 eftir NPA-þjónustu. Því skal þó haldið til haga að fleiri kunna að óska eftir NPA-þjónustu á næstu misserum auk þess sem ekki liggja fyrir upplýsingar um þjónustuþarfir þeirra sem eru á biðlista. árinu 2024 er enn fremur ráðgert að fjölga samningum um 27 þannig að heildarfjöldi samninga verði allt að 172 í árslok 2024. Virðulegi forseti. Ég hef lokið máli mínu og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. velferðarnefndar.

Það er lagaskylda á ríkinu að fjármagna 172 NPA-samninga á þessu ári, árið 2022, og Héraðsdómur Reykjavíkur hefur reyndar lagt þetta sérstaklega til grundvallar í dómsmáli um rétt manneskju til viðeigandi þjónustu. Þetta eru mjög skýr lagafyrirmæli, 172 samningar. Þetta er ekki bundið neinum fyrirvörum um meðalkostnað vegna hvers og eins samnings, ekkert slíkt er að finna í lögunum. Samt hefur ríkið bara fjármagnað innan við 100 samninga, ég held að þeir hafi verið 90 síðast þegar ég vissi, á sama tíma og tugir eru á biðlista eftir þessari þjónustu. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða hér í þessum ræðustól að með þessu hafi lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir verið brotin á vakt hæstv. ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þessi lögbrot hafa haft mjög alvarlegar afleiðingar, sérstaklega fyrir einstaklinga sem búa við mestu fötlunina og þurfa mest á aðstoð að halda. Án þessara samninga stendur þessu fólki eiginlega ekkert annað til boða en dvöl á stofnun þar sem fólk getur ekki lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum eins og það hefur rétt til samkvæmt þessum lögum. lögum. Í þessu frumvarpi hæstv. ráðherra er í raun og veru verið að gangast við þessum vanefndum að því leytinu til að verið er að færa skylduna til fjármögnunar 172 samninga tvö ár fram í tímann og þannig er í raun verið að lækka þetta úr 172 samningum niður í 145 samninga frá og með næstu áramótum. Ég vil fá að spyrja hæstv. ráðherra: Á ekki fólkið sem hefur beðið eftir þessari þjónustu á vakt þessarar ríkisstjórnar og í raun verið neitað um hana með ólögmætum hætti, á þetta fólk, sem hélt væntanlega að eitthvað væri að marka lagafyrirmæli sem samþykkt eru á Alþingi,

eigum við eftir að klára upp í 172 eins og bráðabirgðaákvæðið gerir ráð fyrir að hefðu átt að klárast á þessu ári. En fjármagnið, hæstv. forseti, sem hefur komið akkúrat inn í NPA-þjónustuna er samt meira en það sem gert var ráð fyrir að kæmi inn þegar frumvarpið var lagt fram og samþykkt á Alþingi. Því er ekki eins og ríkisstjórnin hafi ekki verið að leggja til fjármagn í þennan málaflokk og akkúrat inn í þessa þjónustu.

koma fyrir helmingi fleiri samningum en eru akkúrat núna á þessu ári, bæta við um 50 samningum miðað við þær forsendur sem gefnar eru í frumvarpinu sem unnar eru út frá meðalkostnaði við hvern samning,

í máli frá 24. mars 2021. Í þessu máli var það einmitt tregða ríkisins til að fjármagna þessa þjónustu sem varð til þess að sveitarfélag braut gegn manni sem var látinn bíða í meira en tvö ár eftir þjónustu sem hann átti skýlausan rétt til. Seinni spurningin mín er þessi: Fyrst ekki var staðið við fyrirmæli bráðabirgðaákvæðisins á undanförnum árum, hvernig getum við þá treyst því að það verði gert í þetta sinn? Getur ráðherra staðfest að

Sá kostnaður reyndist vera mun hærri og það er ástæðan fyrir því að við höfum ekki náð þessum samningum. Hér er ég að koma með frumvarp til að klára málið og setja fram þá áætlun sem ég man að hv. þingmaður spurði mig eftir fyrir kannski ári síðan: Hvar er planið,

í frumvarpinu, að meðalkostnaðurinn verði með ákveðnum hætti, og 172 samninga á árinu 2024. Ég held að hv. þingmaður ætti að fagna því með okkur að við séum að stíga þessi skref hérna til að geta gert enn þá betur við fatlað fólk á Íslandi.

forseti. Það er svo merkilegt hvað orð geta þýtt í rauninni sama hlutinn en sagt gjörólíka hluti. Hér talar hæstv. ráðherra um að verið sé að framlengja bráðabirgðaákvæði.

vegna þess að innleiðing á NPA samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu átti að eiga sér stað á árabilinu 2018–2022. Það er verið að tefja það tímabil til 2024. Það er verið að láta það taka sex ár sem átti að taka

Þannig að það að hér fjórum árum síðar sé ríkisstjórnin enn ráðalaus gagnvart kostnaðinum sem lá fyrir frá upphafi að yrði meiri en reiknað var

huga er þetta nú orðhengilsháttur að vera að tala um að hér sé verið að tefja innleiðingu þegar augljóslega er verið að framlengja bráðabirgðaákvæði. Ég sagði það skýrt hér áðan að þetta snerist ekki eingöngu um að uppfylla 172 samninga sem hér eru m.a. til umræðu,

álitaefnum sem þar eru uppi. Við erum m.a. að framlengja þetta bráðabirgðaákvæði til þess að halda því samstarfi áfram samkvæmt lögunum. Er það að tefja innleiðingu? Nei, það er ekki að tefja innleiðingu, hv. þingmaður, bara alls ekki. Ég vil bara leggja áherslu á það að ríkisstjórnin hefur sett meira fjármagn en gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun á sínum tíma til þessa málaflokks vegna þess að samningarnir voru dýrari, en vissulega ekki nægjanlega mikið til að ná þessum 172 samningum. Þess vegna er hérna komið plan um það hvernig við ætlum að gera það og búið að tryggja fjármagn til þess á næsta ári, 375 milljónir, sem hv. þingmenn geta lesið um í tillögum fjárlaganefndar, og ættu að tryggja vonandi um 50 samninga. Það fer vissulega eftir því hvað hver samningur kostar, hversu mikil þjónustuþörfin er, hversu þjónustuþungur hver og einn samningur er. En á þessum

Já, varðandi meintan orðhengilshátt þá hefði kannski verið réttara að segja að ríkisstjórnin hafi verið að tefja innleiðinguna frá upphafi vegna þess að sá fjöldi samninga sem er í gildi í dag er á svipuðum slóðum og hefði átt að vera á árunum 2018–2019, sem sagt á fyrstu tveimur árum innleiðingarinnar. Og núna loksins, þremur vikum áður en innleiðingin átti að vera búin samkvæmt lögunum, þá á að framlengja hana eða tefja lok innleiðingar um tvö ár í viðbót.

hann passaði sig á að vera með belti og axlabönd þegar kemur að því að ætla ekki að uppfylla þessi sjálfsögðu mannréttindi gagnvart 50 einstaklingum ef allt í einu detta inn einhverjir einstaklingar sem kostar meira að sinna. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: hann fullvissu fyrir því frá fjármálaráðherra að það verði fyllt upp í fjárveitingar til samninganna þannig að það náist þessir 50 á næsta ári og síðan það sem þarf til að fara upp í 174 á þar næsta ári?

Mig langar að benda á það að í frumvarpinu frá 2018 segir að þetta ákvæði og fyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, auk þeirra álitaefna sem koma upp við framkvæmd laga þessara á tímabilinu, skuli endurskoða innan þriggja ára frá gildistöku þeirra í ljósi fenginnar reynslu. Og til þess var skipaður starfshópur sem fór yfir málið og kom með þær tillögur, þannig að það sé nú kirfilega sagt hér enn eina ferðina, að framlengja bráðabirgðaákvæðið um tvö til Þannig að hér er verið að fylgja því samráði sem haft átt hefur sér stað í þessum starfshópi sem sveitarfélögin koma m.a. að. Það sem ég get fullyrt hér er að við erum með trygga fjárveitingu fyrir árið 2023. Eðlilega erum við ekki með trygga fjárveitingu fyrir árið 2024 vegna þess að hún er ekki inni í fjármálaáætlun. En við þurfum að vinna að því að koma þessu þar inn. Síðan vil ég bara minna hv. þingmann á það að ráðherra er ekki með heimild til að fara fram úr fjárheimildum, að sjálfsögðu ekki. En við miðum þennan fjölda sem hér er settur fram við ákveðin viðmið sem er

með kostnaðinn sem fellur á sveitarfélögin. Er eitthvað verið að gera til þess að hjálpa þeim að standa undir þessum mun hærri kostnaði heldur en þau héldu að þau væru að fara út í þegar þau sömdu um þetta í upphafi? Er eitthvað verið að koma til móts við þau, t.d. með því að hækka útsvarið eða eitthvað slíkt? Ég náði einhvern veginn ekki að sjá það út úr þessu frumvarpi en kannski er það falið í einhverjum öðrum pappírum sem við erum að lesa þessa dagana.

Forveri minn í starfi, hæstv. þáverandi félags- og barnamálaráðherra, setti í gang vinnu í fyrra; starfshóp til að endurskoða lögin og reglugerðirnar sem eru byggðar á lögunum og fara í gegnum kostnaðinn og kostnaðarþróunina hjá sveitarfélögunum. Sá hópur skilaði af sér í maí á þessu ári og við settum strax í gang starfshóp á milli ríkis og sveitarfélaga og þar sem líka eru notendur innan borðs. Þeim hópi er ætlað að skila fyrstu tillögum sínum að því hvernig við nálgumst þessa kostnaðarskiptingu núna í desember þannig að við bíðum eftir því. Ríkisstjórnin ákvað hins vegar, í ljósi þess hversu

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Mér finnst svolítið skrýtið að við séum hér að fjalla um þessi lög og gefa loforð um samninga þegar ekki er búið að klára þessar samningaviðræður við sveitarfélögin.

en í rauninni gerum við það í mörgum tilvikum; endurgreiðsla á nýsköpun og kvikmyndum, jafnvel bara í tryggingakerfinu okkar vegna þess að við vitum aldrei hversu margir verða öryrkjar á næsta ári. Af hverju erum við að takmarka okkur við ákveðna upphæð í þessu þegar það ætti að vera út frá þörfinni en ekki hvað við ákveðum nákvæmlega að talan sé hverju sinni?

Ég vil kannski fyrst segja, af því að hv. þingmaður bendir á hvers vegna við förum fram með þetta núna þegar viðræðum um kostnaðarskiptinguna er ekki lokið á milli ríkis og sveitarfélaga, það er einmitt vegna þess að ég tel að fatlað fólk eigi ekki að bíða lengur eftir þeim umbótum sem fleiri samningar fela í sér. Þess vegna hef ég barist fyrir því að við fáum fleiri samninga í gegn

með auknum fjölda samninga en það veldur ekki þeim sama kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið og manneskja sem er ekki í þjónustu þegar hjá sveitarfélaginu. Því er það líka þáttur sem við þurfum að hafa í huga.

ekki bara hér heldur fyrir sveitarfélögin í landinu og fyrir þá aðila sem hafa þurft á þessari þjónustu að halda. Við þekkjum umræðuna sem hefur átt sér stað hjá sveitarfélögunum um verulegan halla á þessum málaflokki og það hefur komið í ljós, samkvæmt útreikningum sem hafa verið birtir, að það er verið að ræða um milljarða halla á hverju ári á þessum málaflokki og NPA-samningar eru

var gerð breyting á lögum nr. 59/1992 með hliðsjón af því að sveitarfélög tóku yfir þjónustu við fatlað fólk 1. janúar 2011. Gerð var ítarleg kostnaðaráætlun vegna yfirtöku sveitarfélaga á þjónustunni, sem samkomulag ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða, frá nóvember 2010, byggði meðal annars á.

19/2013.“ Síðan kemur feitletraður texti: „Svo virðist sem töluverður misbrestur hafi verið á því að kostnaðarmat hafi farið fram eða það hafi verið metið að laga- og reglugerðarbreytingar og stjórnvaldsákvarðanir varðandi málefni fatlaðs fólks hefðu ekki kostnaðarauka í för með sér fyrir sveitarfélögin alveg frá því að lögin nr. 152/2010 tóku gildi. Á þetta einkum við um lögin nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.“ Það eru þau lög sem virðast hafa sett þennan málaflokk á hliðina.

Það kemur ekki fram í þessari skýrslu hver hallinn var 2021 né heldur vitum við hver hallinn verður á árinu 2022. Það hafa heyrst tölur frá 10 milljörðum upp í 13 á hverju ári, segjum bara 10

og það er ekki óeðlilegt að sveitarfélögin kveinki sér undan þessu ef þetta er staðan. Það kemur líka fram þegar þessi lög voru samþykkt var horft til þess að sveitarfélögin borguðu 75 og ríkið 25 en jafnframt var möguleiki á því að ríkið myndi bæta við 5% ef

Síðan er náttúrlega annað í þessu. Lögin frá 2018 gera ráð fyrir miklu sértækari búsetuúrræðum

Hvað kostar það? Hversu marga tugi milljóna kostar að byggja sértækt úrræði fyrir fatlaðan einstakling sem verður síðan á NPA-samningi? Erum við að tala um 60 milljónir, 70 milljónir eða 100 milljónir? Erum við að tala um að þetta kosti 40 milljarða til 100 milljarða? Ég veit það ekki. Þetta eru ótrúlegar tölur sem eru þarna og maður veltir því fyrir sér hver eigi að borga þetta.

hafi uppfyllt þessa 15 klukkustunda skyldu eða það þurfi að skoða launahækkanir. Hvað á hæstv. ráðherra við? Að sveitarfélög hafi ofborgað fólki sem er að þjóna fötluðum einstaklingum? Er virkilega verið að halda því fram að sveitarfélögin hafi farið offari í launabreytingum? Það er bara þannig að sveitarfélög hafa borgað lægstu laun á Íslandi.

að standa við þessa samninga þrátt fyrir að ríkið hafi ekki komið með það framlag sem lofað var. Ég er ekki löglærður maður og ég geri mér ekki grein fyrir því hvort það var upphæðin sem átti að ráða eða hvort það var fjöldi samninga sem átti að ráða.

En því miður hefur þetta verið þannig alveg frá því að samningurinn var gerður. Hann fór strax í undirballans. Með einhverjum hætti verðum við að þora að horfast í augu við það án þess að vera að kenna einhverjum um. Því var alltaf haldið fram þegar málaflokkurinn var færður yfir að ríkið myndi flytja með fjármagn sem dygði

Þegar ég tala um að sveitarfélögin þurfi líka að skoða málin hjá sér og bendi m.a. á 15 tímana samkvæmt lögum um Félagsþjónustu sveitarfélaga, þá er það bara mjög eðlilegt að benda á að sveitarfélögin þurfi að uppfylla þá tíma. Það er ekki á hreinu hvort það er alls staðar þannig. En ég ætla bara að taka það mjög skýrt fram að ég var ekki að tala um að sveitarfélögin eigi að lækka laun eða ekki að hækka laun við fólkið sem vinnur í þessari þjónustu. Því fer nú aldeilis fjarri. Ég er einfaldlega að segja að gerð kjarasamninga, stytting vinnuvikunnar, er eitthvað sem sveitarfélögin semja um. Sveitarfélögin fá greitt útsvar,

sé ekkert ofsælt af sínum launum. Við þurfum að hlúa vel að þessum einstaklingum vegna þess að þessi hópur er líka brothættur. Þetta er erfitt starf

að koma aðeins inn á það að það eru fleiri hugmyndir í þeirri skýrslu sem var skilað í vor sem snúa að því að samræma þjónustu og viðmið sveitarfélaganna. Það er mjög eðlilegt að við framlengjum þetta bráðabirgðaákvæði til að takast á við innleiðinguna og klára hana og færa síðan verkefni til sveitarfélaganna að þessum tveimur árum liðnum, líkt og hv. þingmaður kom inn á í upphafi máls síns áðan,

við förum að mála skrattann á vegginn hér í öllum litum, án þess að ég sé að segja að hv. þingmaður hafi endilega verið að gera það hér, svo ég taki það nú skýrt fram.

Málaflokkur fatlaðra hefur verið skilgreindur sem félagsþjónusta en ekki heilbrigðisþjónusta. En staðreyndin er hins vegar sú að við erum að ræða hér kannski fötluð lítil börn sem vilja fá að vera heima hjá mömmu og pabba

talað um að kostnaðarhlutdeildin verði endurskoðuð á endurskoðunartímabilinu. Það er ekkert talað um að það þurfi að gerast í blálokin eins og stefnir í núna heldur er meira að segja sagt að ráðuneytið telji rétt að það verði látið reyna á núverandi skiptingu í tvö ár og að þeim tíma liðnum tekin ákvörðun um varanlega skiptingu.

Því var það byggt inn í þetta kerfi að peningurinn sem var vanáætlaður yrði alltaf „vanáætlaðari“, þetta yrði alltaf þrengri og þrengri staða fyrir sveitarfélögin vegna þess að fjármálaráðherra hefur væntanlega komið blessuðu föstu hagræðingarkröfunni sinni inn í módelið sem er náttúrulega einhver ofsatrú hægri manna sem skilja ekki hvernig velferðarsamfélag virkar. En vegna þess að hæstv. ráðherra sagði hér áðan að hann mætti ekki fara fram úr fjárheimildum og þess vegna þyrfti upphæðin að ráða en ekki fjöldi samninga

Ég var auðvitað bara mjög hissa þegar ég las þessa skýrslu og áttaði mig á því að verið var að reikna með að samningarnir myndu kosta 13 milljónir, en þeir kostuðu 30

og hann nefnir sjálfur að hann hafi verið í sveitarstjórn. Þess vegna vil ég fá að spyrja hv. þm. Guðbrand Einarsson um hvernig unnt sé að bæta þetta samstarf með tilliti til þess að hann hefur sjálfur verið í sveitarstjórnarpólitík og

ekki hér. Við þurfum að horfa á það að sveitarfélög og ríkið eru náttúrlega bara sitthvor anginn á sama meiði. Við erum til þess að þjónusta fólkið í landinu. Við verðum að líta þannig á það. Ríkið sér um ákveðna hluti, sveitarfélagið sér um ákveðna hluti. Það skiptir íbúa engu máli hver rekur heilsugæsluna. Þó að við vitum að það sé ríkið skiptir það íbúana engu máli, það þarf bara að veita þjónustuna.

Við þurfum að auka skilvirkni. Ég er svo sammála hv. þingmanni um það. Þekkjandi það að hafa búið erlendis í nokkur ár, af því að við erum oft að gagnrýna Evrópu fyrir fyrir skrifræði, þá var miklu auðveldara fyrir mig að flytja út og aðlagast því landi sem ég flutti til heldur en að flytja heim aftur.

Það eru alls konar hlutir sem við getum gert hvað þetta varðar og ég held að mörg okkar séu orðin meðvituð um að við getum staðið okkur betur. Við þurfum bara Við þurfum bara fyrst og fremst að horfa á þjónustuna sem við erum að veita, ekkert endilega hver veitir hana heldur bara að einstaklingurinn fái þá þjónustu sem honum ber. ber. Það skiptir mig engu máli hvort það er opinber aðili sem veitir þjónustuna eða hvort það er einhver annar sem veitir þjónustuna heldur bara að þjónustan sé veitt. Við þurfum að horfa fyrst og fremst á það. Sá aðili sem veitir þjónustuna þarf annaðhvort að fá fjármuni til þess í gegnum framlag, í gegnum skatta, eða hafa heimildir til að afla sér tekna með einhverjum öðrum hætti. Það er nauðsynlegt að við horfum fyrst og fremst á

Frú forseti. Við erum hér að ræða lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem afgreidd voru hér á þingi árið 2018. Með þessum lögum var innleitt nýtt þjónustuform fyrir fatlað fólk með ríkar þjónustuþarfir sem hefur síðan reynst afar mikilvægt og í raun grundvöllur þess að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi, og mætti hér jafnvel tala um mannréttindi. Notendastýrð persónuleg aðstoð, eða NPA, byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og gerir fötluðu fólki kleift ráða hvar það býr og með hverjum það býr. Fatlað fólk stýrir því hvernig aðstoðin er skipulögð, hvaða aðstoð er veitt, hvenær hún fer fram, hvar hún fer fram og hver veitir hana. Notendastýrð persónuleg aðstoð getur gagnast öllu fötluðu fólki en hentar þeim sérstaklega sem hafa þörf fyrir viðvarandi fjölþættan stuðning og eru reiðubúnir að stýra því sjálfir, eftir atvikum með aðstoð, hvar, hvernig og hvenær aðstoðin er veitt. En þessi þjónusta bætir auðvitað bara líf fólks þegar það hefur raunverulegt aðgengi að henni. Strax í upphafi var settur kvóti á þessi sjálfsögðu mannréttindi, kvóti á það hversu marga samninga ríkið ætlaði að fjármagna. Til einföldunar þá virkar kerfið þannig að sveitarfélögin greiða fyrir þjónustuna, notendastýrða persónulega aðstoð, en ríkið greiðir framlag sem ráðstafað er í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem tiltekinni hlutdeild af fjárhæð samninga. Sveitarfélagið greiðir 75% og ríkið 25%. En af því að ríkið er með hámark á hversu marga samninga það fjármagnar þá kemur það í veg fyrir að samningum fjölgi í samræmi við þörf.

hvort þetta sé eitthvað sem við teljum eðlilegt fyrirkomulag við úthlutun annarra mannréttinda. Það er ýmis annars konar grunnþjónusta sem við sinnum einfaldlega og hún kostar það sem hún kostar.

væri í rauninni já. Afleiðingin er sú að hámarkið í lögunum er í raun kvóti á fjölda NPA-samninga. Sveitarfélögunum er heimilt að gera fleiri samninga en ber ekki skylda til þess.

Fyrir vikið eru um helmingi færri NPA-samningar í gildi í dag en þeir ættu að vera samkvæmt lögum nr. 38/2018. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2023 er lagt til að framlög til NPA-samninga verði 720 millj. kr. Að óbreyttu felur það framlag í sér skerðingu á fjárframlagi til NPA-þjónustunnar og þess vegna fækkun á NPA-samningum á landsvísu. Í dag eru NPA-samningar rúmlega 90 talsins á landinu öllu en samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 38/2018 ættu þeir að vera allt að 172 í lok árs 2022. Þetta er þvert á gefin fyrirheit og áætlanir stjórnvalda um verulega fjölgun NPA-samninga, þvert á þau markmið og áætlanir sem sett eru í lögum nr. Í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum 2018 kemur vilji löggjafans mjög skýrt fram. Þar segir að samningum verði fjölgað jafnt og þétt til ársins 2022 og að fjármagn verði aukið í skrefum þar til rúmlega 170 samningar verði á landinu öllu. Staðan er sú að tugir fatlaðra einstaklinga eru á biðlista þrátt fyrir að fjöldi þeirra sé vel innan þess samningafjölda sem frumvarp til laga frá árinu 2018 lagði til. Með þessu frumvarpi er samningsheimildin fyrir næsta ár hins vegar lækkuð og svo fer það aftur upp í sömu tölu fyrir árið 2024. einfaldlega þessi: Núverandi ríkisstjórn stendur í vegi fyrir réttindum fatlaðs fólks sem hafa verið lögfest. Hún neitar því um þjónustuna sem Alþingi hefur sagt að það eigi tilkall til sem mannréttinda. Það er ekki í boði að setja kvóta á mannréttindi eða að skilyrða sjálfsögð mannréttindi við fjárheimildir.

Það að NPA-samningar hafi ekki verið fjármagnaðir, ekki einu sinni að því lágmarki sem lögin áttu að kveða á um, er ekkert nema aðför meiri hlutans, ríkisstjórnarinnar, að mannréttindum fatlaðs fólks.

að mér fannst eins og það væri verið að beina til mín spurningu um hvort við gætum sett kvóta á mannréttindi. Ég held að það sé bara hollt og rétt að við spyrjum okkur þeirrar spurningar: Getum við sett kvóta á mannréttindi? Hér hefur verið á það bent að það er ýmislegt í fjárlagafrumvörpum eða fjárlagagerð sem er þannig það er bara opinn tékki á þá þjónustu sem verið er að veita eða þau útgjöld sem verið er að leggja í. Síðasta dæmið er auðvitað

þar sem þeirri aðferð er beitt að líta svo á að það sé eitthvað sem við einfaldlega verðum að standa straum af. Það er mér í rauninni hulið hvers vegna það á ekki við um þetta

Þannig að þetta eru ekki einu mannréttindin, þetta eru ekki einu réttindin sem Alþingi ákveður að veita fólki sem ríkisstjórnin kemur síðan í rauninni í veg fyrir að séu veitt með því að veita ekki til þess nægilegu fé. Eftir stendur þessi spurning: Hvers vegna telur ríkisstjórnin rétt að gera það í í þessum málum? Hvers vegna má þetta sitja á hakanum? Hvers vegna sitja þessi grundvallarréttindi fólks til þess að geta lifað eðlilegu og sjálfstæðu lífi — eitthvað sem er orðið sjálfsagt í dag og þess vegna var þetta samþykkt

Forseti. Fögur fyrirheit mega ekki bara vera orð á blaði. Við verðum að gera eitthvað með þau. Því miður hefur oft loðað við pólitík

þegar það passar inn í einhvern peningakassa, gleyma þeim sem eiga hvað erfiðast og eiga hvað erfiðast með að standa á eigin fótum. Ef við ætlum að hjálpa einhverjum Ef við ætlum að hjálpa einhverjum þá eigum við að hjálpa þessum hópi. Við hin getum kannski bara spjarað okkur og það er allt í lagi að leggja á okkur einhvern aukaskatt til að styðja við

hvað það er sem ákveðnir flokkar, þar á meðal flokkur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, fá í staðinn fyrir þær fórnir sem þeir færa í þessu stjórnarsamstarfi.

og það er ekki verið að fjármagna það sem skyldi. Það er eins og hv. þingmaður nefndi, því miður vakna hjá manni þær áhyggjur að það sé um einhvers konar orðagjálfur að sem má kannski einmitt kalla dyggðaskreytingu. Ég vona að það verði ekki svoleiðis til lengdar. Ég vona að það sé ekki það eina sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð er að fá út úr þessu ríkisstjórnarsamstarfi í skiptum fyrir líf flóttafólks t.d., þar á meðal barna.

Þar kemur mjög skýrt fram í rökstuðningi dómsins að það væri í rauninni ákveðin tregða af hálfu ríkisins til að fjármagna þjónustu sem varð til þess og var notað af sveitarfélaginu sem réttlæting fyrir því að

er afdráttarlaus í sinni niðurstöðu um þau réttindi sem leiða beint af þessum lögum. Það er sérstaklega vísað til bráðabirgðaákvæðisins og þess að þar sé kveðið sérstaklega á um ákveðinn fjölda samninga sem skuli gerðir á hverju ári.

hvernig skiptingu kostnaðar sé háttað milli sveitarfélaga og ríkisins og með hvaða hætti uppgjör eigi sér stað, það sé engin heimild í ákvæði 11. gr. laganna eða í öðrum ákvæðum laganna til að binda rétt fatlaðs fólks til þessarar þjónustu því skilyrði að hún komi aðeins til framkvæmda að fjárframlög berist frá ríkissjóði. Mál þessa manns er ekkert einsdæmi, það eru tugir einstaklinga sem hafa verið á biðlista eftir notendastýrðri persónulegri aðstoð frá því að lögin tóku gildi árið 2018. Margir eru örvæntingarfullir, eins og kona sem við höfum lesið um í fjölmiðlum sem stendur nú frammi fyrir því að missa pláss á hjúkrunarheimili án þess að neitt annað taki við. Hún er búin að bíða eftir NPA árum saman. Hvað finnst hv. þingmanni? Er það ekki bara eðlileg krafa í ljósi þeirra fyrirheita sem gefin voru, þeirra væntinga sem fólki með fötlun voru gefnar hér við setningu laganna 2017, sem tóku gildi í ársbyrjun 2018,

að fólk á rétt á þeim réttindum sem því eru falin með lögum. Þetta er tiltölulega einfalt mál. Þarna sjáum við að það sem gerist þegar ríki vanfjármagnar þau réttindi sem Alþingi hefur ákveðið að fólk skuli hafa þá verður ríkið einfaldlega skaðabótaskylt. Þar erum við kannski farin að tala um annan vasa í ríkissjóði sem virðist vera botnlaus, ef svo má segja, það eru peningarnir sem á að eyða í að tapa skaðabótamálum sem augljós mega vera frá upphafi, sem varða t.d. það þegar lagaskylda til að veita fólki ákveðna þjónustu er ekki uppfyllt. uppfyllt. Maður veltir fyrir sér hvar sparnaðurinn liggur í þessu og hvernig er í rauninni hægt að halda því fram að þessir peningar séu ekki til í ríkissjóði, því að þeir eru til. Það er í rauninni bara verið að fresta greiðslum með því að neita fólki um þau réttindi sem því ber lögum samkvæmt.

ganga svo langt að staðfesta rétt þessa manns til skaðabóta út af þessu fjártjóni. En sú skaðabótakrafa leggst í rauninni á sveitarfélagið. Það má velta fyrir sér hvort þetta sé fordæmisgefandi dómur. Nú hefur hann ekki verið staðfestur enn sem komið er, svo ég viti til, af æðra dómstigi, en það verður fróðlegt að fylgjast

En hvað þýðir þetta? Hvað finnst hv. þingmanni að ætti að gerast núna? Hver eru næstu skref til þess að standa vörð um réttindi þessa fólks sem hefur beðið svo lengi

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvarið. Það eru fleiri atriði, það eru fleiri þjónustuþættir sem hafa verið færðir til sveitarfélaganna á undanförnum árum, til hins betra þar sem það fer vel á því að sveitarfélögin sjái um alla helstu nærþjónustu við fólk. Það er hins vegar viðvarandi vandamál að því fylgir ekki fjármagn til sveitarfélaganna. Lausnin á þessu er náttúrlega fyrst og fremst sú að þetta verði einfaldlega fjármagnað og að þetta verði fjármagnað með þeim hætti að það sé gulltryggt að allri þörf fyrir samninga af þessu tagi sé mætt öllum stundum. Það er auðvitað lausnin sem við eigum að nota núna. Hins vegar opnar þetta á ákveðna umræðu um ýmislegt annað varðandi skiptingu þjónustuveitingar og kostnaðar á milli ríkis og sveitarfélaga, sem er sannarlega stór umræða. En það sem við Píratar höfum talað mjög skýrt fyrir

En fyrir mér er svarið við spurningu hv. þingmanns einfalt: Við eigum bara að fjármagna þetta samkvæmt þörf, ekki setja kvóta á þessi mannréttindi frekar en önnur.

Aðildarríki samnings þessa viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlað fólk megi að fullu njóta þessa réttar og fullrar aðildar og þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar, meðal annars með því að tryggja: a. að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að velja sér búsetustað og hvar og með hverjum það býr, til jafns við aðra, og að því sé ekki gert að eiga heima í tilteknu búsetuformi.“ Þetta hefur okkur ekki tekist að uppfylla að fullu eins og hefur berlega komið í ljós í þessari umræðu hér.

sem nauðsynleg er til stuðnings lífi án aðgreiningar í samfélaginu og til að koma í veg fyrir einangrun og aðgreiningu frá samfélaginu, c. að

Við þurfum bara að taka á okkur ákveðnar skuldbindingar og þar á meðal fjárhagslegar skuldbindingar til að tryggja að svo geti verið. Ég verð að segja, virðulegi forseti, að fatlað fólk er alltaf látið bíða eftir réttarbótum.

En það er ekki svo, virðulegi forseti. Það sem var svo stórkostlegt og svo merkilegt en samt svo sorglegt við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var að með honum er ekki verið að færa fötluðu fólki nein ný réttindi eða annars konar réttindi

fólk fær ekki að njóta mannréttinda til jafns við aðra. Þess vegna þurfti að setja sérstakan samning um að það verði að leyfa fötluðu fólki að njóta mannréttinda til jafns við aðra.

hversu margir fatlaðir einstaklingar megi njóta þeirra réttinda sem er að finna í 19. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sú grein er auðvitað bara útlistun á því sem til þarf til þess að fatlað fólk, eins og það er orðað

Þess vegna er ekki ásættanlegt að setja kvóta, virðulegi forseti. Það eru sjálfsögð réttindi að fatlað fólk fái að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu.

sem eru eftirfarandi: Virðing fyrir eðlislægri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir, og sjálfstæði einstaklinga.

virðing fyrir fjölbreytni og viðurkenningu á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannkyni, jöfn tækifæri, aðgengi, jafnrétti milli karla og kvenna, virðing fyrir stigvaxandi getu fatlaðra barna og virðing fyrir rétti þeirra til að varðveita sjálfsmynd sína. Þessi markmið og þessar meginreglur ættu að vera leiðbeinandi í öllu því sem ríkisvaldið tekur sér fyrir hendur þegar kemur að þessum málaflokki. Það eru ákveðnar almennar skuldbindingar sem fylgja þessum samningi líka. Í 4. gr. samningsins kemur fram,

langt í land. „b. að gera allar viðeigandi ráðstafanir, þar á meðal með lagasetningu, til þess að gildandi lögum, reglum, venjum og starfsháttum, sem fela í sér mismunun gagnvart fötluðu fólki, verði breytt eða þau afnumin.“

og hafa gert allt frá setningu þeirra laga. Það er búið að benda okkur á gallana í þessari löggjöf, á mismununina sem þau fela í sér, síðan árið 1994, virðulegur forseti.

Við gengumst undir þennan samning og fullgiltum hann fyrir sex árum síðan

og allt án þess að það séu nokkur skilyrði um að viðkomandi sé sjálfum sér eða öðrum hættulegur. Það þarf ekki. Það þarf bara að vera útlit fyrir að þú sért með alvarlegan geðsjúkdóm og þá má svipta þig frelsi þínu og halda þér föngnum inn á geðsjúkrahúsi í þrjár vikur án þess að þú sjáir nokkurn tímann

ekki. Mannréttindi fatlaðs fólks eru annars flokks á Íslandi. Þau eru langt á eftir mannréttindum fólks sem ekki er með fötlun. Og alltaf skulu þau þurfa að bíða og þakka fyrir allt sem þau fá. Þetta finnst mér ótrúlega óréttlátt, virðulegi forseti, vegna þess að eins og hefur komið fram í þessari umræðu eru

að réttur fólks til að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu sé bara fyrir suma en ekki alla. Mannréttindi eru algild. eiga ekki að byggjast á heppni, á því hvar þú býrð eða hversu miklar fjárheimildirnar eru þetta árið. Mannréttindi eru algild, þau eiga að gilda fyrir alla

frumvarpinu segir að árið 2023 verði þeir allt að 145. Það er 15% lægri tala en 172. Eina ástæðan fyrir því að ráðherra getur sagt að eitthvað sé að hækka er sú að ríkisstjórnin er búin að draga lappirnar hvert einasta ár frá því að Alþingi samþykkti þessi mikilvægu tímamótalög.

það mátti næstum skilja ráðherra sem svo að það hafi komið flatt upp á ríkisstjórnina hvað þetta væri viðamikið verkefni og kostnaðarsamt.

á sinn reikning, ríkið myndi greiða 30% fyrir þjónustuna en ekki 25%. Við þessu var ekki orðið. Það átti að endurskoða og og meta reynsluna að tveimur árum liðnum eins og kom fram í samskiptum ráðuneytisins við velferðarnefnd á sínum tíma. Nú eru fjögur ár liðin og hillir loksins undir að starfshópur skili einhverju mati, sem ég vona að verði staðfesting á því sem

Það sem þetta hefur kostað er að sveitarfélögin hafa þurft að brúa mismuninn úr eigin vasa. Þeim hefur ekki verið mætt að jafn miklu leyti með þann kostnað sem þarf til að tryggja þessa þjónustu. Hvað þýðir það að sveitarfélög beri þennan kostnað? Það þýðir

þjónustuna sem stendur fólki næst, þjónustuna sem allir íbúar sveitarfélaganna reiða sig á, sem skerðist vegna þess að fjármálaráðuneytið vanmat kostnað við frumvarp um NPA og neitar að horfast í augu við raunveruleikann. Fólkið sem hvatti þingheim til að átta sig á raunveruleikanum árið 2018 var fjölmargt,

og hefur æ síðan skilað umsögnum við fjármálaáætlun, fjárlög og alltaf þegar verið er að breyta einhverju í þessum lögum, og haldið sömu sjónarmiðum á lofti vegna þess að þetta var jafn augljóst 2018 og það er í dag og hefur ekkert lagast.

varðandi kvótasetningu, að verið væri að setja kvóta á fjölda NPA-samninga.

þau eru ekki bjartsýnni en svo á fulla innleiðingu þessa kerfis en að gefa ríkisstjórninni 10–20 ár, en vonandi verður einhver betri komin í millitíðinni sem

finnst þetta ekkert ósennilegt og í samræmi við ýmsar vísbendingar sem við fengum í umfjöllun málsins 2018. Það segir okkur að þegar þessum innleiðingarfasa ráðuneytisins verður lokið, ef honum lýkur þá einhvern tímann í því að það verði 172 samningar, þá verður gat upp á 30–80 samninga miðað við þá þörf sem er í samfélaginu.

bráðabirgðaákvæði um innleiðingarferli NPA sem hér er lagt til að tefja um tvö ár í viðbót er ekki innleiðingarferli vegna þess að innleiðingarferlið byrjaði 2011. Því lauk þegar lög um NPA voru samþykkt. Innleiðingin var tilraunaverkefni sem bjó t.d. til þá sérþekkingu sem er innan húss hjá NPA-miðstöðinni, verkefni sem stóð frá árinu 2011 og lauk þegar NPA-lögin voru samþykkt. Þannig að þetta innleiðingarferli sem núna á að teygja í tvö ár í viðbót

ráðherra um að fjárveitingar til þessa málaflokks séu einhvern veginn miklu meira meitlaðar í stein en nokkrar aðrar fjárveitingar sem ég hef tekið eftir í opinberum fjármálum. Auðvitað er það svo að opinberar stofnanir og ráðuneyti eiga ekki að fara fram úr fjárheimildum, en það þarf samt að una þeim því að þurfa stundum að bregðast við einhverjum aðstæðum í samfélaginu sem verða til þess að kostnaður eykst. Ef veikindi aukast í samfélaginu þá eykst kostnaður spítalans. Hann lokar ekki dyrunum á einhverjum tímapunkti og segir bara: Nei, sorrí, það er uppselt. Ef börnum fjölgar og kostnaður við grunnskóla eykst umfram það sem fjárheimildir gerðu ráð

stuðningsúrræði við fólk sem langar að kaupa sér rafbíla eða aðila sem framleiða hér kvikmyndir, erlenda aðila sem koma og fá stuðning til kvikmyndagerðar. Þetta eru allt saman kerfi

Taha Karim — hvort velferðarnefnd ætti að skoða á næstu dögum að breyta einfaldlega orðalagi frumvarpsins og sjá hvort við náum ekki saman um að í stað þess að kveðið sé á um að á þessum tveimur árum sem um er rætt verði allt að 145 samningar og 172, verði einfaldlega sagt að það verði a.m.k. þessi fjöldi. Þar með er rétturinn fyrir hendi hjá einstaklingunum en byggir ekki á einhverjum fjárheimildum.

auðvitað bara fullkomið sinnuleysi af hálfu allra í ríkisstjórninni og er óboðleg meðferð á málaflokki sem á að sýna þá virðingu að fjármagna á þann hátt að hann komi ekki niður á mannréttindum fólks. Svo einfalt er það og ég held að þessi einfalda orðalagsbreyting hljóti að vera eitthvað sem við náum saman um núna á næstu dögum, nema fólk sé í alvöru sátt við og tilbúið til að láta kvótasetja mannréttindi og láta fatlað fólk bíða og bíða eftir réttlætinu.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð rík áhersla á að málefni örorkulífeyrisþega verði tekin til endurskoðunar á kjörtímabilinu með það að markmiði að bæta lífskjör og lífsgæði einstaklinga með mismikla starfsgetu. Er þar sérstaklega horft til þess að bæta afkomu og möguleika til virkni, menntunar og atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um almannatryggingar sem lúta annars vegar að sérstöku frítekjumarki örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar og hins vegar skerðingarhlutfalli tekna við útreikning örorku- og endurhæfingarlífeyris. Samkvæmt gildandi lögum um almannatryggingar búa örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar við 300.000 kr. frítekjumark á ári vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar. Gildir hið sama um útreikning heimilisuppbótar samkvæmt 8. gr. laga um félagslega aðstoð, en útreikningur hennar fylgir sömu reglum og þeim sem gilda um tekjutrygginguna. Þetta frítekjumark er þó í raun mun hærra því með ákvæði til bráðabirgða sem tók gildi 1. júlí 2008 var frítekjumarkið hækkað í 1.200.000 kr. á ári og síðan aftur 1. janúar 2009 um 9,6% og fór þá í 1.315.200 kr. á ári sem samsvarar 109.600 kr. á mánuði. Hefur bráðabirgðaákvæðið verið framlengt árlega og fjárhæð frítekjumarksins því haldist óbreytt frá árinu 2009. Í frumvarpi því sem við ræðum nú er lögð til veruleg hækkun frítekjumarksins og að það verði 2.400.000 kr. á ári sem samsvarar 200.000 kr. á mánuði. Með því er þannig lögð áhersla á að styðja örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega áfram til atvinnuþátttöku þannig að þeir geti haft atvinnutekjur upp að hærra marki en nú gildir án þess að það hafi áhrif til lækkunar á tekjutryggingu eða heimilisuppbót. Þetta er því jákvætt skref til að draga úr tekjutengingum. Markmiðið með þessu er að stuðla að því að einstaklingar sem metnir hafa verið til örorku eða misst hafa hluta starfsgetu sinnar geti aflað sér hærri tekna með atvinnu áður en tekjurnar komi til lækkunar á greiðslum til örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþega. Hér er því um að ræða mikilvægt skref til að ryðja úr vegi hindrunum til atvinnuþátttöku einstaklinga sem misst hafa starfsgetuna að hluta og er talið að megi stuðla að aukinni atvinnuþátttöku og virkni þessara einstaklinga og þar með auka möguleika þeirra til að bæta kjör sín. Ég vil í þessu sambandi minna á að aldraðir búa við hærra frítekjumark vegna atvinnutekna en örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar en sérstakt 1.200.000 kr. frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega var innleitt 1. janúar 2018

Frítekjumark vegna atvinnutekna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega hefur aftur á móti ekki hækkað frá árinu 2009 eins og ég nefndi hér áðan og því ekki vanþörf á að hækka það núna.

skal skerða örorkulífeyri ef tekjur örorkulífeyrisþega eru hærri en 2.575.220 kr. á ári. Ef tekjur eru umfram frítekjumarkið skal skerða lífeyrinn um 11% þeirra tekna Sömu reglur gilda um örorkustyrk og aldurstengda örorkuuppbót sem og endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Er lagt til að skerðingarhlutfallið lækki úr 11% í 9%. Er sú breyting til hagsbóta fyrir greiðsluþega auk þess sem hún er nauðsynleg til að koma í veg fyrir að hækkun frítekjumarksins leiði til þess að svokallað fall á krónunni endurvekist, en það lýsir sér þannig að hækkun tekna greiðsluþega um eina krónu getur leitt til þess að hann missi verulegar fjárhæðir greiðslna en það er einn af þeim þáttum sem letur fólk með mismikla starfsgetu til þátttöku á vinnumarkaði og tekist var á við um síðustu áramót. Verði frumvarpið að lögum mun það auka hvata til atvinnuþátttöku þeirra örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþega sem hafa getu og vilja til að taka þátt á vinnumarkaði. Það er mat flestra að slíka hvata skorti í gildandi örorkukerfi, m.a. vegna samspils skatta, bóta og annarra tekna lífeyrisþega. Þessu vil ég breyta enda tel ég óumdeilt að aukin atvinnuþátttaka fólks stuðli að aukinni virkni og bæti bæði félagslega og fjárhagslega stöðu þess. Það frumvarp sem ég mæli fyrir í dag er skref í þá átt og er því skref í átt að nýju greiðslukerfi vegna starfsgetumissis með innbyggðum hvötum til aukinnar atvinnuþátttöku þeirra einstaklinga sem um ræðir. Þetta er því mikilvægt skref á þeirri vegferð að umbylta örorkulífeyriskerfinu sem nú er unnið að í ráðuneyti mínu, með það að markmiði að bæta lífskjör og afkomu örorkulífeyrisþega.

Herra forseti. Ég vil óska hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til hamingju með þetta frumvarp og öryrkjum öllum. Ég fagna sérstaklega þeim sinnaskiptum sem hafa orðið hjá stjórnarmeirihlutanum í þessum efnum, það er nefnilega ekki nema ár síðan hæstv. ráðherra greiddi hér sjálfur atkvæði gegn sams konar tillögu hér á Alþingi um að frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum yrði híft upp í 200.000 kr. á mánuði. Það væri fróðlegt að heyra aðeins frá hæstv. ráðherra um hvað hefur breyst í millitíðinni og hvers vegna honum fannst rétt að láta öryrkja bíða enn eitt árið eftir þessari mikilvægu breytingu. Svo vil ég líka fá að spyrja hæstv. ráðherra, af því að hér er bara verið að snerta við bráðabirgðaákvæði almannatryggingalaga og í raun tekur þessi hækkun frítekjumarksins eingöngu til ársins 2023 samkvæmt samkvæmt lagabókstafnum, hvort öryrkjar megi ekki örugglega treysta því að hér sé um að ræða varanlega hækkun á þessu frítekjumarki þótt það sé gert með þessari leið að breyta þessu bráðabirgðaákvæði. Er ekki alveg á hreinu að hér sé verið að hækka frítekjumarkið varanlega og að hæstv. ráðherra öryrkja á Íslandi muni standa vörð um að svo verði?

Það er hins vegar meining okkar að þetta sé komið til að vera. Í þeirri heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu sem er fyrir höndum þá þurfum við auðvitað að skoða

að fyrir ári síðan þá lá ekki eins vel fyrir og liggur núna með hvaða móti við myndum ráðast í þær breytingar sem um er að ræða í þeirri heildarendurskoðun sem nú á sér stað. En ég er hins vegar algerlega þeirrar skoðunar að við séum að stíga jákvætt og mikilvægt skref með þessu frumvarpi, með þessari tillögu sem hér er lögð fram. Það má kannski segja að við séum með því frumvarpi sem þegar hefur verið lagt fram í haust um lengingu á endurhæfingarlífeyri, með þessu frumvarpi sem er lagt fram hér og ég var að mæla fyrir og síðan því frumvarpi sem er á dagskrá á eftir, búin og byrjuð að stíga þau skref sem mikilvæg eru í þeirri heildarendurskoðun sem verður núna á næstu misserum og við hyggjumst láta taka gildi í áföngum.

aðgerða. Auðvitað þarf að finna framtíðarlausn á þessum víxlverkunum á greiðslum almannatrygginga og lífeyrissjóða þannig að þetta frítekjumark sem hér er verið að hækka hangi ekki alltaf á einhverju bráðabirgðaákvæði. Ég vil hvetja ráðherra til dáða í þeim efnum. Ég er feginn að þessi sinnaskipti hafi orðið vegna þess að það kom mér svolítið illa á óvart hvernig þetta var fyrir ári, þegar stjórnarliðar greiddu ekki bara atkvæði gegn

hæstv. fjármálaráðherra sem fannst alveg fráleitt að kalla eftir því að frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum yrði hið sama og hjá eldra fólki. Mér finnst gott að heyra hæstv. félagsmálaráðherra einmitt beita þessum sömu rökum hér í dag fyrir tillögu sinni og komu fram hér á Alþingi í fyrra.

að tala hér eins og þetta sé einhver voðaleg lúxustillaga. Þetta er ósköp einfaldlega aðgerð sem gagnast gríðarlegum fjölda öryrkja og ekki bara þeim sem eru eitthvað ægilega vel eða best settir í kerfinu. Þetta er bara réttlætismál eins og Öryrkjabandalag Íslands hefur margbent á og það er mjög ánægjulegt að stjórnarliðar skilji þetta. En þetta þýðir þá að í fyrra var annaðhvort verið að kokka upp einhver falsrök gegn tillögum okkar í minni hlutanum eða að sinnaskipti hafa orðið. Batnandi fólki er best að lifa, dropinn

við eigum áfram í góðu samstarfi við hagaðila, þar með talið Öryrkjabandalag Íslands, sem við höfum átt við þessa endurskoðun sem er að eiga sér stað, þar með talið við gerð þessa frumvarps. Það skiptir mjög miklu máli vegna þess að þessi mál hafa áður strandað á því að það hafa ekki allir aðilar verið fyllilega sáttir og er mjög mikilvægt að við náum utan um þessar breytingar með þeim hætti að hér ríki sem mest sátt um þær. Ég vil líka nefna að ég hef áhuga á því, þegar nær dregur því að við séum komin lengra séum komin lengra í þessari heildarendurskoðun, að eiga samtal við þingflokkana um það, vonandi í janúar eða febrúar. Ég held að það sé mikilvægt til þess að við getum tekið umræðuna umræðuna á fyrri stigum því að ég held að það skili sér alltaf vel.

Það er mjög mikilvægt fyrir öryrkja að þetta gangi í gegn og ég vona að þetta fari sem hraðast í gegnum þingið. Mig langaði aðeins, og jafnvel þarf ég annað andsvar í það, að spyrja

Þurfum við ekki að fara að hætta að vera með svona bráðabirgðaákvæði almennt, ekki bara í þessu frumvarpi heldur mörgum öðrum? Þurfum við ekki að fara að hætta að vera með svona bráðabirgðaákvæði sem gera það að verkum að við þurfum að vera hér langt fram á nætur að afgreiða

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Spurning hv. þingmanns lýtur kannski almennt að því hvernig við förum með bráðabirgðaákvæði. Þau geta vissulega oft verið til mikils gagns, oft til þess að koma málum áfram sem hafa kannski styttri líftíma. Við erum t.d. í því máli sem ég er að fara að flytja hér á eftir, að leggja til að fella niður bráðabirgðaákvæði sem eru í raun ekki lengur í gildi,

frumvarp sem hér er lagt fram og það bráðabirgðaákvæði sem hér eru lagðar til breytingar á, þá kemur það til skoðunar við heildarendurskoðunina sem er í gangi með hvaða hætti við komum þessu fyrir til lengri tíma litið. Ég á þá von á því að það verði ekki gert með bráðabirgðaákvæði, án þess að ég ætli að úttala mig um það með hvaða hætti verður búið nákvæmlega um

árið 2009. Nánast á hverju einasta ári hefur Öryrkjabandalag Íslands kallað eftir því að það hækki, þótt ekki væri nema til þess að láta það fylgja verðlagi í landinu, og það hefur staðið í stað allan þennan tíma.

Í sáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð rík áhersla á að málefni örorkulífeyrisþega verði tekin til endurskoðunar á kjörtímabilinu með það að markmiði að bæta lífskjör og lífsgæði einstaklinga með skerta starfsgetu. Efni frumvarpsins styður það sem fram kemur í sáttmálanum um að gera lífeyriskerfi eldri borgara og örorkulífeyriskerfið gagnsærra, einfaldara og skilvirkara. Í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð sem varða aðallega réttindaávinnslu og ákvörðun réttinda umsækjenda um örorku- og endurhæfingarlífeyri á grund-velli tryggingartímabila og ætlaðra tímabila til framtíðar. Í frumvarpinu er lögð til breytt röðun á köflum og ákvæðum laga um al-mannatryggingar í því skyni að lögin verði aðgengilegri, einfaldari og skýrari yfirlestrar án þess þó að um miklar efnislegar breytingar sé að ræða. Sumum ákvæðum er skipt upp í smærri ákvæði, kaflar eru færðir til, nýjum köflum er bætt við og öðrum er skipt upp. Nefna má sem dæmi að gildandi 16. gr. laganna telur 13 málsgreinar, en lagt er til að ákvæðinu verði skipt upp. Þá hafa einstakar greinar verið færðar til innan sama kafla eða fluttar í aðra kafla laganna. Leitast er við að hafa ákvæði laganna um ellilífeyri annars vegar og um örorkulífeyri hins vegar hvor í sínum kaflanum. Með þessum breytingartillögum er að hluta til komið til móts við athugasemdir í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá því í ágúst 2020. Þar kom fram að breytingar á almannatryggingalöggjöfinni hafi verið tíðar og mikið sé um viðbætur og innri tilvísanir í henni. Lögin séu að hluta til flókin og ógagnsæ og það hafi haft neikvæð áhrif á framkvæmd þeirra. Má taka undir það. Er í skýrslunni bent á að skýr löggjöf dragi úr hættu á mistökum við útreikning og afgreiðslu réttinda og greiðslna almannatrygginga. Þær breytingar sem hér eru lagðar til eru taldar leiða til aukins skýrleika fyrir þá einstaklinga sem byggja réttindi sín á lögunum. Þær eru enn fremur taldar til þess fallnar að greiða fyrir nauðsynlegri umbótavinnu og stuðla að skilvirkari lagasetningu. Þá er talið að breytingarnar auðveldi frekari breytingar á löggjöf um örorku- og ellilífeyriskerfi almannatrygginga sem ég stefni ótrauður að. Virðulegi forseti. Í frumvarpinu er leitast við að samræma hugtakanotkun og uppfæra orðalag laganna til samræmis við almenna málnotkun. Þannig komi orðið „greiðslur“ í stað orðsins „bætur“ og orðið „greiðsluþegi“ í stað orðsins „bótaþegi“ þegar það á við og ef það hefur ekki í för með sér efnislega breytingu. Er hér verið að koma til móts við óskir margra um slíka breytingu. Í 68. gr. laga um almannatryggingar er tekið fram að í milliríkjasamningum megi veita undanþágur frá ákvæðum laganna og heimila takmarkanir á beitingu þeirra. Þar megi m.a. kveða á um að tryggingatímabil í öðru samningsríki geti jafngilt búsetutíma á Íslandi, kveða á um greiðslur til greiðsluþega sem búsettir eru í öðru samningsríki, skörun bóta og hvaða löggjöf skuli beita. Helsti milliríkjasamningurinn á þessu sviði felst í EES-samningnum og reglugerð um samræmingu um samræmingu almannatryggingakerfa eins og hún var felld undir viðauka VI við samninginn og sem vísað er til í 71. gr. laganna. Reglugerðinni er ætlað að vernda áunnin réttindi einstaklinga þegar þeir flytja á milli landanna og að auðvelda þeim að komast inn í tryggingakerfi landsins sem flutt er til. Í reglugerðinni eru ítarleg og flókin ákvæði um málsmeðferð og útreikning bóta sem ber að fylgja hafi umsækjandi áunnið sér réttindi í tveimur eða fleiri EES-ríkjum. Í því skyni er vísað til ákvæða milliríkjasamninga og áhrifa þeirra á nokkrum stöðum í almannatryggingalögunum. Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar sem ætlað er að samræma framkvæmd laganna enn betur að þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem felast í gagnkvæmum milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert og sem ætlað er að styrkja stöðu þeirra sem flytja á milli landanna og hafa áunnið sér hlutfallsleg réttindi. Virðulegi forseti. Samkvæmt gildandi lögum um almannatryggingar er meginreglan sú að krafist er þriggja ára búsetu til þess að öðlast rétt til örorkulífeyris. Í frumvarpinu eru lagðar til ívilnandi sérreglur fyrir þau sem eru metin til örorku frá 18 ára aldri og fyrir þau sem þegar hafa áunnið sér réttindi samkvæmt lögunum en sem hafa búið erlendis tímabundið. Þannig er lagt til ívilnandi frávik frá þriggja ára skilyrðinu þegar um er að ræða einstaklinga sem voru tryggðir samkvæmt lögunum við 18 ára aldur og metnir til a.m.k. 75% örorku frá sama tíma einnig þegar um er að ræða endurkomu einstaklinga sem áður hafa verið tryggðir samkvæmt lögunum og eiga hér geymd réttindi. Í því tilviki verði unnt að nálgast réttindin eftir eitt ár. Réttur til örorkulífeyris úr almannatryggingum er reiknaður út eftir lengd búsetutíma hér á landi. Við ákvörðun búsetutímans skal reikna með tímanum fram til ellilífeyrisaldurs umsækjenda. Örorkulífeyrisréttindi í almannatryggingakerfinu byggjast því annars vegar á raunverulegum búsetutíma á Íslandi frá 16 ára aldri fram til þess tíma sem umsókn um örorkulífeyri er lögð fram og hins vegar á tímanum frá örorkumati og fram til ellilífeyrisaldurs, svokölluðu framtíðartímabili eða ætluðu tímabili. Ekki kemur þó fram í lögunum hvernig skuli reikna tímann fram til ellilífeyrisaldurs umsækjanda. Þessi ákvæði hafa efnislega verið svo til óbreytt í áratugi. Í áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8955/2016 var fjallað um hvernig bæri að reikna tímann fram til 67 ára aldurs við ákvörðun búsetutíma þegar einstaklingar hafa áður verið búsettir erlendis, innan Evrópska efnahags-svæðisins. Taldi umboðsmaður ákvæði laganna ekki vera fyllilega skýr um það atriði. Benti umboðsmaður á að þau ákvæði almannatryggingalaga um örorkulífeyri sem fjallað er um í álitinu séu óskýr og að huga þurfi að því hvort breyta þurfi lögunum. Í þessu frumvarpi er brugðist við þeirri ábendingu umboðsmanns og lagt til sérstakt ákvæði um að við ákvörðun örorkulífeyris verði tímabil til framtíðar áfram tekið með í reikninginn að fullu, þ.e. tímabilið frá örorkumati fram til ellilífeyrisaldurs. Auk framangreindra breytinga er lagt til að þau sem fá greiddan örorkulífeyri í samræmi við ákvæði laganna fái að jafnaði ákvarðaðan ellilífeyri í sama réttindahlutfalli. Rétt er að taka fram að í þessu frumvarpi eru ekki lagðar til efnislegar breytingar varðandi mat á örorku frá því sem kveðið er á um í gildandi lögum. Ennfremur er lagt til að í sérstöku ákvæði verði kveðið á um útreikning og fjárhæð örorkulífeyris. Þá er lagt til sérstakt ákvæði um svokallaðan tekjugrunn, þ.e. hvaða tekjur skuli teljast til tekna við útreikning greiðslna, hvaða tekjur séu undanþegnar við þann útreikning og frítekjumörk. Sams konar breytingar eru lagðar til hvað varðar ellilífeyri. Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar frá gildandi lögum en efnið er fært í sérstakt ákvæði og orðalag gert skýrara. Virðulegi forseti. Í lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, er kveðið á um heimild til að greiða endurhæfingarlífeyri tímabundið. Þar kemur fram að tiltekin ákvæði almannatryggingalaga gildi einnig um endurhæfingarlífeyri. Þar sem í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum almannatryggingalaga um örorkulífeyri er nauðsynlegt að fella þessa tilvísun brott. Í staðinn er lagt til að skilyrði endurhæfingarlífeyris verði 12 mánaða lögheimili samfellt áður en greiðslur geta hafist. Bent hefur verið á að í þeim tilvikum þegar einstaklingur veikist og verður óvinnufær stuttu eftir flutning til landsins

Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið helsta efni þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar og sem varðar breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð. Breytingartillögurnar varða aðallega réttindaávinnslu og ákvörðun réttinda umsækjenda um örorku- og endurhæfingarlífeyri á grundvelli tryggingartímabila og ætlaðra tímabila til framtíðar. Þetta frumvarp ásamt tveimur öðrum frumvörpum sem ég legg fram á þessu þingi og þar sem annars vegar er lagt til sérstakt frítekjumark örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar og hins vegar lagt til að heimilt verði að framlengja greiðslutímabil endurhæfingarlífeyri um allt að 24 mánuði eru mikilvægur liður í endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu. Ég geri svo ráð fyrir að leggja síðar fram frumvarp um frekari breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem verði innleiddar í áföngum á næstu misserum. Hér er um að ræða mikilvæg skref í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar um að endurskoða málefni örorkulífeyrisþega á kjörtímabilinu. Ég vonast því til að þingið nái saman um að afgreiða frumvarpið því ég tel það mikilvægt skref í að bæta lífskjör og lífsgæði fólks með mismikla starfsgetu og sem nýtur örorkulífeyrisgreiðslna.